Keskerakonna fraktsioon on [teinud ettepaneku] algatada riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

ole tegelikult väga pikk. Iga aasta 1. jaanuaril – 2024, 2025, 2026 ja 2027 – tuleks pensione suurendada erakorraliselt 50 eurot. Eesmärk on jõuda juba 2027. aastaks olukorda, kus keskmine vanaduspension ületab 1000 euro piiri. Miks see on oluline? Vanaduspensioni saajate sissetulekute ebavõrdsus võrreldes teiste elanikega on suur ja pigem on see teatud aastatel vahepeal süvenenud. Kui me võrdleme keskmise vanaduspensioni ja keskmise brutopalga suhet, siis kui 2000-ndate keskel

Head ametikaaslased! Saalis on väga suur lärm. Ma palun, et me austame ettekandjat, ja ma palun, et me austame neid, kes soovivad seda ettekannet kuulata. Palun! Kunagi on kokkulepe olnud, et alla 40% me selles määras ei lähe, keskmine vanaduspension oleks üle 40% keskmisest brutopalgast või siis ka keskmisest netopalgast, aga me oleme jäänud sellele 40%-le alla.

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esiteks, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust keskkonnaminister. Teiseks, tööturumeetmete seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust tervise‑ ja tööminister. Kolmandaks, e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister. Neljandaks, relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister. Viiendaks, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust maaeluminister. Kõik need viis eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh!

15. Asume nüüd selle nädala päevakorra juurde. Head ametikaaslased! Siin on ka mõningad täpsustused, enne kui me jõuame kinnitamise juurde. Punkt üks. Tänase teise päevakorrapunkti juures, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Tänases kolmandas päevakorrapunktis on kavandatud riigihalduse ministri Riina Solmani ülevaade avaliku teenistuse 2021. aasta aruandest. Minister on saatnud Riigikogu juhatusele kirja, milles palub tervislikel põhjustel ülevaade päevakorrast välja arvata. Seega jääb selle punkti arutelu tänase istungi päevakorrast välja. Nii et kolmandat päevakorrapunkti, mis on ülevaade

Aitäh teile! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 7. töönädala päevakorra kinnitamise koos [eelnimetatud] kahe muudatusega. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

soovitan teil ette valmistada, on ka vaba mikrofoni võimalus. Nii et kõik, kes seda soovivad, valmistage ette! Olete väga palavalt oodatud Riigikogu kõnetooli vabas mikrofonis. Asume esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele

Head kolleegid! Mitu kuud tagasi andis Keskerakond sisse otsuse eelnõu, millega tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek rakendada toetusmeetmeid seoses energiahinna tõusudega. (Saalis Ja kuna sellest sisseandmisest on juba mõni kuu möödas, siis võib-olla natuke tuletaks meelde, mis vahepeal on toimunud.

Jah, valitsus on rakendanud universaalteenust, aga paraku tuleb tõdeda, et see ei ole hästi käima läinud. Põhiline probleem universaalteenuse puhul on kõigepealt teadmatus – teadmatus, mida see teenus maksab järgnevatel kuudel.

päris mitmetel päevadel märgatavalt odavam kui universaalteenuse pakett ja kindlasti see on inimestes suurendanud kõhklusi universaalteenusele üleminekul. Veelgi enam, kui universaalteenust on võimalik pakkuda ka mikro- ja väikeettevõtjatele, siis nende probleem lisaks sellele hinnale on see, et universaalteenusele üle minnes oma vana lepingut lõpetades peavad nad maksma leppetrahvi, mis nende jaoks kindlasti selle ülemineku teeb veel keerulisemaks. Lisaks hooajalisele kõrgemale hinnale tuleb tasuda ka leppetrahvi. Nii et kindlasti see ei ole olnud see, mis inimesi ja ka ettevõtjaid aitab.Veelgi enam, terve rida ettevõtteid on igasugustest toetusmeetmetest ilma. Ja selle tagajärjed on meil juba täna täiesti nähtavad. Ettevõtjad räägivad koondamistest ja kindlasti on see ahelreaktsioon: nad koondavad, inimesed jäävad sissetulekuta, hakkavad vähem tarbima, mis tekitab omakorda raskusi järgmistele ettevõtjatele. Nii et selles vallas on meil tegelikult asjad väga-väga halvasti. Lisaks on täiesti ilma abita jäänud kohalikud omavalitsused, ja mitte niivõrd see administratiivne pool. Tegelikult need asutused, mis kuuluvad kohaliku omavalitsuse haldusalasse – me räägime lasteaedadest, räägime koolidest, hooldekodudest ja nii edasi –, ka neid kõiki on tabanud hinnatõus. Samuti on kodutarbijatel valdkonnad, kus mingisugust leevendust siiamaani pakutud ei ole.

Pelleti hind on tõusnud sedavõrd, et kui üks pensionär sai varasemalt osta pensioni eest viis pakki pelletit, siis nüüd ta saab seda ainult ühe paki. Küttepuude hind on samamoodi märgatavalt tõusnud. Siin mingisugust leevendust inimestele pakutud ei ole. Kindlasti oleks kohane seda teha ja pakkuda seda leevendust kohalike omavalitsuste

võib-olla peaks suured energiamahukad ettevõtted ajutiselt sulgema – see ütlus on täide läinud. Täpselt niimoodi paraku ka läheb. läheb. Kui me vaatame, kuidas teised riigid on oma ettevõtteid toetanud, siis vahe on märgatav. Saksamaa on leidnud toetusteks 7,4% SKP-st, Leedu 6,6%, Läti 3,2%, Eesti 0,5%.

Ja kui see raske olukord ei tule ettevõtjatele kätte kohe, vaid tuleb kätte mõne aja pärast, siis tulemus on ikkagi sama. Tuleb öelda, et meie ettepanek oli ettenägelik. Seda oleks tulnud kohe rakendada. Kindlasti oleks see toonud leevendust – olgu see hinnalagi kodutarbijatele, võrgutasu kaotamine nii ettevõtjatele kui kodutarbijatele ja loomulikult hinnalaed gaasile ja kaugküttele. Peaminister on korduvalt öelnud, et võrgutasude kaotamisest ettevõtjatele abi ei ole. On küll! Me oleme kohtunud ettevõtjatega ja ettevõtjad on kinnitanud, et sellest oli neile eelneval kütteperioodil või talveperioodil abi, kui need meetmed rakendati. Seetõttu ma ei näe ühtegi põhjust, miks me ei peaks neid ka sellel perioodil rakendama. Veel kord: meie inimesed on hädas. Aga üha rohkem on signaale, et toetusmeetmete puudumise tõttu

energiahindade olukorras toime tulla. Ja loomulikult tuletame meelde, et energia hindade tõusuga on tõusnud ka kõik muud hinnad, sealhulgas toidukaupade hinnad. Nii et talv saab kindlasti olema inimestele keeruline. Ma arvan, et viimane aeg on kõiki toetusmeetmeid rakendada, ja rakendada sarnaselt, nagu need olid rakendatud möödunud möödunud talvel. Nendest oli abi ja inimesi ja ettevõtjaid tuleb aidata. Mul on teile ettepanek meie suurepärast algatust toetada. Aitäh! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt ma tahaksin öelda, et ajaloos te olete olnud selliste suurte ideede mees. Teadupärast tasuta ühistransport Tallinnas ei tulnud ka üleöö. See tuli ikka nii, et Vabaduse väljaku neljandal korrusel üks tark mees mõtles selle välja ja siis terve Tallinna linn selle ka rakendas. Tuli ja jäi.Teadupärast on Keskerakond välja pakkunud ka sellise mõtte nagu tasuta elekter. Võib-olla te korra natuke kommenteeriksite seda teemat. Tegelikult on minu meelest tegemist sisulise ja väga hea ettepanekuga. Paljud siin saalis – opositsioonikaaslased, aga ka koalitsioonisaadikud – on seda pidanud justkui võimatuks mõtteks, sest see läheb riigile nii kalliks maksma. Samal ajal on Eesti Energia selle aasta esimese üheksa kuuga teeninud 111,9 miljonit eurot puhaskasumit. Ma arvan, et selle arvelt saaks Eesti inimestele pakkuda väga palju erinevaid teenuseid. Võib-olla korra rääkige sellest, mis see tasuta elektri idee on! Aitäh! Aitäh! Jah, teil on õigus, et me oleme ka selle ettepaneku teinud. teinud. Selle ettepaneku juures on kaks põhilist komponenti. Kõigepealt on see, et me pakume inimestele kindlust. Veel kord: kui me tuleme tänase universaalteenuse paketi juurde, siis see pakub kindlust, aga see pakub seda ainult osaliselt. See on ka põhjus, miks sellele ei ole kõik tarbijad üle läinud. Sest tarbija ei tea, milline on universaalteenuse hind järgneval kuul või milline on hind võrreldes börsipaketiga.

ja inimestel peab olema võimalik selle põhivajaduse täitmiseks energiat saada. See oli selle ettepaneku põhjus. Loomulikult peavad peavad oponendid seda utoopiliseks, aga eks samamoodi peeti utoopiliseks ka tasuta ühistransporti või tasuta haridust see on ka olemas. Nii et küsimus on tahtmises. Kui tahtmist on, siis on võimalik seda ka rakendada. Meie erakonnal, ma tean, seda tahtmist on. Maria Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin, mis on teie arust kõige halvemad arengustsenaariumid sel juhul, kui valitsus otsustab mitte rakendada meie otsuse eelnõu. Aitäh! Ma jagaksin selle vastuse kaheks. Üks on see, mis on kodutarbijate probleem. Kodutarbijate probleem on see, et lihtsalt kõrge elektri hinna tõttu jäetakse midagi tegemata, inimesed võivad sattuda raskustesse, võivad tekkida raskused näiteks pangalaenude maksmisel. Hakatakse piirama tarbimist, võib-olla kohe mitte toidu tarbimist, küll aga muid tarbimisharjumusi. Võib-olla vähem hakatakse käima teatris-kinos, võib-olla vähem võimaldatakse lastele huviharidust,

piirama.Teine pool on see, mis juhtub ettevõtjatega. Me kõik teame, mis juba on toimumas ettevõtjatega. On suurettevõtjad, kes on juba teatanud koondamisest või kinnipanekust. Ja kindlasti ei ole nad viimased. See on selline laviin, mis on tulemas. Ja nagu ma enne ütlesin, kui ettevõtjad koondavad, inimesed jäävad tööta, siis nende hulk, kes veelgi rohkem vajavad kodus toimetulekuks energiatoetusi, kasvab. Ma arvan, et hästi oluline on tegeleda probleemiga võimalikult kiiresti, et selliseid inimesi oleks võimalikult vähe. Ka tuleb kiiresti tegeleda ettevõtjatega. Sest Sest majanduslangus, mis tuleb läbi selle, et ettevõtjad satuvad raskustesse, on veelgi kulukam kui see, kui me praegu ettevõtjaid toetame. Aitäh! ju selgemaks. Aitäh juhatajale! Hea ettekandja! Tööandjate keskliidu juht Arto Aas on öelnud, et ettevõtjad on täna väga keerulises seisus. Energia kallinemine, inflatsioon, tarneahelad,

Kindlasti selle eelnõu väljatöötamisel sai see ju selgemaks. Aitäh! Kõigepealt, võib-olla peaks Riigikogust lahkunud inimesel olema jätkuvalt hea side oma erakonnaga. Võib-olla teda siis kuulataks, kui ühiselt erakonna asju arutades saaks endine minister oma erakonnakaaslastele rääkida seda, mis elus tegelikult toimub.Nüüd, mis on väljatöötamisel? No me oleme siin korduvalt kuulnud, et keskmistele ja suurettevõtjatele ei ole mitte midagi väljatöötamisel. Saagu hakkama – see oli see sõnum. Veelgi enam, peaminister on ju öelnud siinsamas Riigikogu saalis, et äkki peabki [ettevõtteid] kinni panema, äkki nii ongi parem, jääb teistele rohkem. See on majanduses tegelikult tohutu probleem. See on tohutu probleem ja see probleem hakkab kasvama. See on selline lumepalliefekt, et alguses on väike pallike, aga kui veerema hakkab, siis kasvab.

Tarmo Tamm, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eks iga valitsuse edukus sõltub sellest, kuidas nad suudavad riiki juhtida kriisiolukordades. Me oleme pool aastat olnud Euroopa Liidu kõrgeima inflatsiooniga riik, kus inimeste vaesumine toimub igapäevaselt. Seda näitab väga täpselt ka supikööki külastavate inimeste arv, toimetuleku[toetust] saavate inimeste arv ja nii edasi. Aga kõige kurvem selle asja juures on see, et me oleme lõpetanud ettevõtete mille tagajärjed võivad olla hästi kurvad, sest ettevõtte lõpetamine on üks asi, aga seda uuesti ellu äratada ja nendele inimestele uus töökoht leida – see ei ole nii lihtne.

Ma küsin: millise imevalemiga on Eesti ettevõtjatel võimalik selles turukonkurentsis ellu jääda? Aitäh! Ei olegi! Põhimõtteliselt ei olegi. Kui jah, Saksamaa 7,4% – no ütleme, et rikas riik saab seda lubada. Läti 3,2%, Eesti 0,5%. Eesti ettevõtjad ei saagi selles olukorras ellu jääda. Jah, võib-olla nad jäävad ellu selles

oma tegevust jätkata või sama edukalt oma tegevust jätkata. See on konkurentsiolukord ja sellega peab arvestama. Öelda siin, et saage hakkama, katsuge kuidagi üle elada ... Jah, veel kord, ettevõtjad võivadki selle üle elada. Aga kui teised riigid on oma ettevõtjaid rohkem toetanud,

Kui varasemalt on räägitud ettevõtluse ja riigi koostööst või selle koostöö puudumisest, siis ma räägiksin kohalikest omavalitsustest, kuna teie olete olnud suure kohaliku omavalitsuse juht. Siin saalis on mõned veel seda olnud, kuigi jah, meid on siin saalis praegu üldse väga vähe. Aga milliseid toetusi on riik kohalikele omavalitsustele pakkunud? Seadus ütleb, et kohalik omavalitsus pankrotti minna ei saa, aga kohalikud omavalitsused on esimene tasand, mida inimene näeb riigina. Meie teeme seda vahet, mis on riik ja mis on kohalik omavalitsus, tavainimese jaoks esindavad kohalikud omavalitsused samuti riiki. Kas või üks näide: COVID-i ajal suurendas koolide energiatarbimist ventilatsiooniseadmete [töö]. Millised kohaliku omavalitsuse teenused ilmselt kaovad? Aga ennekõike just küsimus: kas riik on kohalikele omavalitsustele abikäe ulatanud või mitte? Aitäh! Põhimõtteliselt ei ole. Põhimõtteliselt ei ole! Ja tõepoolest, kui me räägime siin saalis sellest, et riik peaks kohalikku omavalitsust kuidagi aitama, siis see võib tunduda selline abstraktne jutt. Milleks sinna nendele kohalikele omavalitsejatele veel raha anda? Neil ju on seda, üksikisiku tulumaks kasvab ja nii edasi. Aga tegelik seis on see, et kohalik omavalitsus ei ole üks võimustruktuur. Seal on väga palju asutusi, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele ja mille eest peab kohalik omavalitsus seisma, et need asutused töötaks. Ja need asutused ei ole abstraktsed asutused. Need asutused pakuvad inimestele teenuseid: on see lasteaed, on see kool, on see hooldekodu, mis iganes. Ja ka nemad on energia hindadega hädas. Ma tõin siin näite, et omavalitsused juba tõstavad ringitasusid, selleks et kuidagigi selles olukorras välja tulla.Aga

Ja kui nad tahavad teenust tarbida, kohaliku omavalitsuse pakutavat teenust, siis ka see teenus läheb kallimaks, sest kohalikel omavalitsustel lihtsalt ei ole teist võimalust oma kulusid katta. Järelikult jätavad inimesed midagi tarbimata. Mis omakorda tähendab seda, et kui ka kohaliku omavalitsuse teenuse tarbijaid on vähe, siis nendele, kes jäävad, kipub kõik kallimaks minema, sest kulud on vaja kuidagi katta. Aga mujalt raha ei tule. Riik raha ei anna, ei toeta. Nii et jah, kodutarbijad, ettevõtjad, aga ka kohalikud omavalitsused, nende allasutused

Tänan, austatud esimees! Hea ettekandja! Omavalitsuste kohta lihtsalt repliigiks, et siin on kogu aeg käidud välja seda numbrit, et prognoosi järgi järgmine aasta omavalitsustele laekuv üksikisiku tulumaks kasvab 160 miljonit.

huvihariduse õpetajad, tugiteenused – see tähendab 60 miljonit lisakulu. Ja ongi läinud see 160 miljonit, mis lisaks peaks tulema. Kõik muud omavalitsuste vajadused jäävad katmata, palgatõusud jäävad katmata ja nii edasi. Aga küsimus on selline. Äkki tuletate meelde,

Aitäh! Ma alustaks kõigepealt sellest, et see 160 miljonit tundub suur number olevat, eks ole. See on 123 eurot ühe eestimaalase kohta. Aga ei tasu selle suure numbri lõksu jääda. Jagame selle 123 eurot kuude peale ja arvestame veel seda, et tegelikult on meil olukord, see 160 miljonit ei jagune ühtlaselt mööda Eestimaad. Meil on ju väga selgelt piirkonnad, kus sissetulekud on suuremad, kus on enamuses inimesed, kes on maksumaksjad, ja on piirkonnad, kus neid on vähem. Midagi ei ole teha, see tähendab veel suuremat ääremaastumist, see tähendab veel suuremaid probleeme just nimelt nendes omavalitsustes, kes juba enne on vajanud rohkem toetust.

vaadates siia kõrvale Eesti Energia kasumi. See kasum tuleb ju tegelikult sellest, et energiat müüakse, ja ka selles kasumis on osa kohalike omavalitsuste kulusid. Nüüd, mis meil oli? Ma arvan, et meil oli selles mõttes varasemalt mõistlikult tehtud, et kõigepealt – see on võib-olla kõige olulisem, mis inimesi kõige rohkem puudutab – oli elektri hinna lagi 12 senti kilovatt. Ma arvan, et siin oli kaks positiivset momenti. Üks oli see, et hind – võib-olla küll mitte nii taskukohane, kui oleks tahtnud – oli paigas. Ja mis kõige olulisem: inimestele oli teada, et selline hind kehtib kuni kütteperioodi lõpuni. Sest üks asi on rahaline toetus, mida inimesed vajavad, aga teine pool on kindlus, kindlus tuleviku ees. Nii nagu ma rääkisin, hästi oluline: võrgutasud. Tundub väike number, aga niipalju, kui me oleme ettevõtjatega kohtunud, ka meie fraktsioonis me oleme kohtunud, on ettevõtjad kinnitanud, et jah, sellest oli kasu, see töötas.

Ja võib-olla palju räägitud toetusmeede, mis tuli eelmisel kütteperioodil kohaliku omavalitsuse mis oli neile inimestele, kes kõige rohkem on hädas. Jah, seda võib ju kritiseerida, et seal tuli täita avaldus, tuli ise ka midagi teha. Aga teisalt, need inimesed, kes päriselt abi vajasid, ma arvan, nad täitsid selle avalduse, sest neil oli seda vaja. Teisiti ei oleks nad hakkama saanud. Kaido

Aga kui vaadata teisi sektoreid, mis on suunatud 100% või 80–90% ekspordile, nemad on just teatanud, et hakatakse koondama. Seal on mitu põhjust. Esiteks kindlasti see tohutu energiakriis, energiahindade tõusud. Teiseks kindlasti see, et tellimusi ei ole. Tellimusi lihtsalt ei ole. Ja kui sa oled 100% ekspordile suunatud, siis sa peadki koondama, mis sa neist lattu nagu toodad.

Kõigepealt ma arvan, et kohane oleks rakendada neid ettepanekuid, mis me oleme juba teinud selleks, et ettevõtjad nende energiahindadega toime tuleksid. Teatud turgudel kindlasti saab rääkida ka eksporditoetusest, aga tõenäoliselt mitte kõigil turgudel. Ja mis puudutab toiduainetööstust, siis jah, toiduainetööstus on täpselt samasuguse kriisi ees või samasugusesse kriisi sisenemas, nii nagu näiteks – me oleme seda kõik lugenud – üks mööblitootja, kes on koondama hakanud, sest ta ei ole enam konkurentsivõimeline. Tellimusi ei ole. Võib-olla, kui koondab üks mööblitootja, siis – mööblitööstuse tooraine on teatavasti puit võimalik, et metsamehed nii palju ei kannata. Aga kui hakkavad koondama ja tööd lõpetama toiduainetööstused, eriti need, mis põhinevad kodumaisel toorainel, siis hakkavad järgmisena kannatama need, kes seda tööstust toorainega varustavad. Nii et väga raske on majanduses tervikuna ühte majandusharu lihtsalt välja rebida ja öelda, et aga võib-olla meil seda ei olegi vaja. Nad on kõik omavahel ahelas. Ja me ei tohi unustada, et kõigis nendes tööstustes töötavad meie oma inimesed, needsamad inimesed, kes on hädas kõrgete energiahindadega. Ja nii nagu ma ütlesin, kui lisandub veel töökoha kaotus, siis probleem muutub ju astmeliselt nende inimeste jaoks. Ja muide, üks asi veel. Sellised eksportivad toiduainetööstused on reeglina suurettevõtted. Seal töötab reeglina väga palju inimesi. Ja nii nagu me oleme tänase valitsuse käest kuulnud, selliseid suurettevõtteid ei ole neil küll plaanis toetada. Aga see on viga. Sest

pea iga vestlus sisaldas arutelu poehindadest. Ükskord sain kokku ka sellise inimesega, kes hoiab tšekke vist aastate kaupa ja mulle lihtsalt näidati, milline on hinnavahe. Ei ole üldse seda 25%, seal on pigem keskmiselt mingi 50%, kui vaadata toiduainete hindu. Kas te oskate hinnata, milline osa meie inflatsioonist sõltub elektri hinnast? Kui suure osa see moodustab sellest, ütleme, ametlikust 25%-st? Aitäh! Ma arvan, et see ongi praeguse inflatsiooni üks eripära.

Seekordne inflatsioon on hoopis teistsugune. Kogu seekordne inflatsioon on praktiliselt [põhjustatud] energiakandjate hindade kasvamisest. Ma ei tooks siin välja ainult elektrit, sellepärast et

et omavahel võib-olla ei ole nii suures sõltuvuses elekter, gaas ja näiteks bensiin või diislikütus. Aga elekter ja gaas on omavahel väga selgelt sõltuvuses.

praktiliselt kogu ulatuses energiahindade kasv. Sealt on pärit kõik muud probleemid. Nii et rääkida siin, et toetamine on kuidagi vale, et see põhjustab veel täiendavat inflatsiooni – ma arvan, see on täiesti väär. Veel Veel kord: see inflatsioon ei ole tingitud mitte sellest, et inimestel on väga palju raha korraga rohkem käes ja seetõttu hakkavad hinnad kasvama. See inflatsioon on põhjustatud energiakandjate hindade tõusust. Maria

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja Taavi! Teatavasti on ajalooliselt Reformierakond kogu aeg öelnud, et nemad on ettevõtjate partei ja nad hoiavad Eesti ettevõtlust ja majandust.

pangegi oma uksed kinni ja las Eesti majandus läheb põhja. Kuidas te endise majandusministrina hindate tänase peaministri võimekust, kui ta selliseid lausungeid ütleb Eesti majanduse suunal? Aitäh, Aitäh! No aga kuidas siin ikka hinnata? Ta ei kuula isegi oma endist erakonnakaaslast, kaubandus-tööstuskoja juhti, kes on samamoodi öelnud, et ettevõtjad on hädas. Tänasele valitsusele on see täiesti ükskõik. Tänasele peaministrile on see täiesti ükskõik. Mul on isegi raske seletada, kuidas on võimalik, et ettevõtjad veel sellist Reformierakonda valivad.

Otsuse eelnõu vastaste põhiargument on kindlasti suur lisakulu, mis lisanduks riigieelarvesse. Aga vaatame natuke statistikat: Saksamaa on oktoobrikuu seisuga kriisitoetusi jaganud 7,4% SKP‑st, Leedu 6,6%, Läti 3,2% ja Eesti ainult 0,5%. Ja siit minu küsimus. Kas tõesti need teised riigid on üle pingutanud sooviga aidata oma majandust ja selle konkurentsivõimet ja meil on lihtsalt valitsus, kes on selja pööranud ettevõtete poole ja ei leiagi ühtegi varianti neid toetada, nii nagu sa oma kõnes ja vastustes oled rääkinud? Aitäh, Ma arvan, et erinevalt Eesti valitsusest on teiste riikide valitsused saanud aru ühest lihtsast asjast. Kui nad kriisis ettevõtjaid ei toeta

Tulevikus vähenevad seeläbi kõikide, ka riigi sissetulekud. Ja seda on mõistetud, saadakse aru, et praegu on see koht, kus tuleb toetada selleks, et tulevikus oleks kahju väiksem. Meie valitsus paraku sellest aru saanud ei ole. Aga toetades meie eelnõu, saame me ettevõtjaid aidata. Aitäh!

meil on komisjonis nii eelmine majandusminister kui aastaid tagasi majandusministrina leiba teeninud inimene. Nii et need arutelud on tegelikult olnud väga tõsised.Nüüd selle otsuse eelnõu juurde. Alustuseks olgu öeldud, et

642 puhul on tegemist põhiseaduse § 103 teises lõikes nimetatud Riigikogu otsuse eelnõuga, milles Riigikogu pöördub Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada seaduseelnõu. Ja käesolevat Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut grammatiliselt tõlgendades saab järeldada, et Riigikogu soov on teha Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada elektrituruseaduse ja maagaasiseaduse muutmine osas, mis reguleerib võrgutasude kaotamist. Seda ettepanekut saab käsitleda ka kui ettepanekut algatada konkreetse sisuga riigieelarve seaduse eelnõu. Sellise eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks on nõutav Riigikogu koosseisu häälteenamus. Majanduskomisjon

Viimase kuu jooksul esitati töötukassale 17 kollektiivse koondamise teadet, ilmselt läheb koondamisele 600 inimest.Ma toon kaks konkreetset näidet. Mul on üks väga hea sõber, kes peab väga edukat puidutööstusettevõtet. Tema lootis kogu aeg Saksamaa turule. Aga peale seda, kui Saksa riik hakkas oma ettevõtjaid toetama, on tal praktiliselt võimatu sellele turule minna, sest ta ei suuda konkureerida. Teine pool on see, et me kaotame ka siseturgu. Sest need riigid, kes toetavad toiduainetööstust,

eeskätt just Riigikogu majanduskomisjon algatanud ka väikeettevõtete universaalteenuse paketi. Need on sammud, et pakkuda tuge kõige nõrgematele. Jah,

Marko Šorin, palun! Tänan, eesistuja! Hea esineja! Seda oli meeldiv kuulda, et majanduskomisjon arutab energeetikaküsimusi peaaegu igal koosolekul ja väga põhjalikult ja nii edasi. Sel juhul küsingi sellesama eelnõu kohta, mis puudutab kõiki lõpptarbijaid. Siin ei ole küsimus, kas toetatakse väikeettevõtjaid, suurettevõtjaid, harjumaalasi või võrumaalasi, siin on ettepanek toetada kõiki lõpptarbijaid. Millisele tulemusele teie arutelu jõudis? Kas sellel koosolekul, kui oli konkreetselt juttu sellest otsuse eelnõust, mis siis saab, kui juhuslikult ei tule 51 häält kokku? Mis siis saab lasteaedadest, mis saab koolidest, mis saab hooldekodudest, mis saab suurettevõtjatest, mis saab väikeettevõtjatest, mis saab harjumaalastest, mis saab pärnumaalastest, mis saab võrumaalastest ehk siis tervest Eestist? Tänan,

kohalike omavalitsuste allasutusi, mis on lasteaiad, koolid, hooldekodud ja nii edasi, siis seda temaatikat väga pingsalt praegu ka valitsuskoalitsioon arutab. Küsimus tekib sellest, et paljudel kohalikel omavalitsustel on sõlmitud pikaajaline riigihankega leping elektrimüüjaga. Neid asju arutatakse. Aga ma ei oska siin praegu öelda, kuna seda pole majanduskomisjonis ei

arutlus? Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Eesti Energia esitas universaalteenuse hinna tõstmiseks uue taotluse, nagu te vist teate. Ma tahtsin küsida, kas olete arutlenud komisjonis selle üle, mis hakkab toimuma, kui Eesti Energia hakkab hakkab esitama neid taotlusi regulaarselt. See sisuliselt tähendab, et kodutarbijal enam kindlustunnet pole ja kas sellel universaalteenusel üldse on mõtet. Kas oli selline arutlus? Aitäh!

Kuid sa oled maininud ka, et käesolevaks aastaks lahendust ei ole. Ma vaatasin järgmise aasta riigieelarvet, tundub, et ka järgmiseks aastaks meil lahendust ei ole. Oskad sa vastata, mis aastaks te plaanite lahenduse leida? Aitäh,

välja pakkuda. Vähemalt komisjoni istungitel sellist ettepanekut välja ei ole koorunud, aga see teadmine ja mure on kõigil südames. Tõnis Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt ma pean ütlema, et te olete kindlasti sihuke sümpaatne ettekandja siin ja ma arvan, et te olete ka mees, kes mõistab probleemi olemasolu. Mind natuke pani imestama teie vastus eelmisele küsijale, kus te ütlesite, et tegelikult ka ahjukütte puhul on võimalik saada universaaltoetust, aga lihtsalt täna kuidagi see hinnalagi ei ole veel sealmaal, et seda saada. Ma ei kujuta ette, kas siis tavalises kodumajapidamises me hakkame ahjuga kütmist ümber [arvutama] kuidagi megavatt-tundideks või kuidas see arvutusprotsess käib.Aga Aga minu küsimus ei ole tegelikult see. Mul on hoopis üks teine küsimus teile. See puudutab jätkuvalt Eesti Energia kasumit, mis on 111 miljonit eurot. Riik võtab selle ilmselgelt ju mingil hetkel dividendidena välja, aga rahvale tagasi toetuseks, nii ettevõtjatele kui ka kohalikele omavalitsustele antakse sellest väga vähe. Minu küsimus on see: mis on teie plaan või nägemus, mida selle 111 miljoni euroga peaks Eestimaa inimeste aitamiseks tegema? Aitäh,

Hea ettekandja! Ma tulen ka ühe eelmise vastuse juurde tagasi, kus sa tegelikult ju väga hästi kolleeg Markole vastates defineerisid ära selle universaalteenuse probleemi. Ehk et on kohalikud omavalitsused, hankega pikk leping ja no vot ei saa välja. Tõenäoliselt on võimalik seda lepingut ka lõpetada, aga siis tuleb leppetrahv, eks ole, mis võib olla päris suur. Täpselt samas olukorras on ju tegelikult ka ettevõtjad, ka neil on lepingud, võib-olla mitte nii pikad kui kohaliku omavalitsuse hankega saadud lepingud, aga ka pikad lepingud ja täpselt samamoodi on leppetrahv. Ja see ongi

tõsta. Loodame, et seda aega ei tule, et see hind nii hulluks läheb, et need peaks uuesti käiku laskma. Aga kui see peaks juhtuma, siis need olid ka head paketid. See

Kui peaminister Kaja Kallas ei pea mingil põhjusel Eesti inimeste ja ettevõtete toetamist vajalikuks, siis Keskerakond saab abikäe ulatada. Siinkohal pean esmatähtsaks just suurettevõtetele abikäe ulatamist. Riigi majandus toetub enamjaolt ettevõtjatele: kui pole töökohti, pole ka maksutulu ning riik peab hakkama inimestele erinevaid toetusi maksma. Suured tööstusettevõtted on reeglina keskendunud ekspordile ja mõjutavad oma tegevusega ka teenindavat sektorit. Ei pea olema majandusteadlane, mõistmaks, et tööstusettevõtteid tuleb aidata, vältimaks lumepalliefekti tekkimist ka teistes majandussektorites. Meie tööstusettevõtted konkureerivad globaalsel turul ning juba mõnda aega ei ole Eesti odav all[tarne]riik. Kui lisame siia kõrged energiakandjate hinnad, siis ei ole meie toodang maailmaturul lihtsalt konkurentsivõimeline. Toon välja mõned tähelepanuväärsed numbrid. Saksamaa on oktoobrikuu seisuga kriisitoetusi jaganud 7,4% SKP‑st, Leedu 6,6%, Läti 3,2% ja Eesti ainult pool protsenti Teema kokkuvõtteks tuleb kõva häälega välja öelda, et Eesti valitsus on ettevõtjatele selja keeranud. See on siis kindlates kätes Eesti, mida peaministri partei suurtel plakatitel lubab!

Musta huumorit tehes, Standard järgis peaminister Kaja Kallase septembri keskel Riigikogu infotunnis antud soovitust, et energiasäästuks oleks mõistlik, kui suured energiamahukad ettevõtted teatud juhtudel mõneks ajaks end kinni panevad. Standard on aga vaid üks näide. Oktoobrikuu alguses esitas pankrotiavalduse Püssis tegutsev 148 töötajaga puitplaatide tootja AS Repo Vabrikud. On vaid aja küsimus, millal järg jõuab teiste ettevõteteni. Suurettevõtja Raul Kirjanen hoiatab, et puidusektori olukord teeb väga murelikuks: riik neid kuulda ei võta. Appikarjeid on kuuldud muu muu hulgas ka toidutööstuses. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks oktoobris võrreldes eelmise aasta sama kuuga 22,5%. Aastases võrdluses olid kaubad 20,5% ja teenused 26,4% kallimad. Sama palju on tõusnud ka inimeste sissetulekud. Me ju teame vastust. Vaesusrisk ja abivajajate hulk on hüppeliselt kasvanud. Kõrgelt hinnatud kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag ütles oma hiljutises kommentaaris, et Eesti tervikuna on võimeline ainult siis Ukrainat toetama, kui me riigina suudame vältida ebastabiilsust ja kaost. [Igaühe] töökoht või äri olgu kõige tähtsamad. Igaüks on ainult siis võimeline teisi toetama, kui tema ja tema lähedased on soojas ja söönud. Seega, head kolleegid, panen teile südamele, et hoolige meie inimestest ja meie ettevõtetest ning toetame üheskoos seda otsuse eelnõu. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja. Rene Kokk, palun! Lugupeetud esimees! Head kolleegid! Ja kõik, kes meid kuulavad-vaatavad muude meediumide vahendusel! Kahtlemata, see otsuse eelnõu on üks, mis tuleb appi meie raskes olukorras nii ettevõtjatele kui ka inimestele, ja seda tuleb toetada. Kuid ainuüksi see – elektri ja maagaasi võrgutasude kaotamine ning kaugkütte, elektri ja gaasi hinnalae gaasi hinnalae kehtestamine – ei ole võluvits, millega edasi minna pikas perspektiivis. See on kiire lahendus, seda tuleb kohe teha ja kohe rakendada – täiesti kahe käega nõus. Küll aga tahaks näha riigi poolt ka neid samme, millega pikemas perspektiivis tuua hinnad mõistlikule tasemele.

ujuvterminal olemas, oleks meil omal gaas käepärast. Võib arvata, et see gaas oleks ka turul konkurentsivõimelisema hinnaga kui see, mida me peame kuskilt kaugelt tooma. Ja võib-olla meil siis ei oleks vaja maksta nii palju raha

Lõpuks me jagame selle ringi, aga meil on vaja luua olukord, kus me saame oma energiakandjate hinnad pikemas perspektiivis üldse mõistlikuks, allapoole Gaasiterminalist ma juba rääkisin. See peaks tegelikult olema Paldiski kai ääres või sinna kohe-kohe jõudmas, aga seda tegelikult ei juhtu. Ma ei hakka üldse rääkima sellest jamast, mis on seotud sellega,

mida ma täna ei näe, aga mida ma tahaks näha? Ma tahaksin näha, et riik ütleb selgelt välja, et me peame hakkama oma olemasolevaid põlevkivienergiaplokke kas renoveerima

see on teine teema. Tollel päeval võib rahulikult jääda meie põlevkivil baseeruv elektritootmine reservi ja kui vaja, siis on ta võtta. Praegu peaks astuma samme selleks, et meil oleks olemas elektrijulgeolek.

Me tegelikult ei ole kuulnud lahendusi, mida valitsus oleks välja pakkumas. Me oleme siin saalis kuulnud ka mitmete inimeste suust, et tark peremees ostab oma puud juba aasta-kaks ette ja

Kui keegi väidab, et kõigil on olemas kohad, kuhu panna seitse alust pelletit, näiteks lihtsalt garaaži, siis see ei ole nii. Suur osa inimesi tegelikult ostabki pelletit iga kuu, siis, kui seda vaja on, mitte ei ladusta kuskil õues katte all lume sees. Ehk siis jutt sellest, et see nagu ei puudutaks neid inimesi, kes küttepuudega kütavad või pelletiga, et need olid targad ja pidid varuma ära oma kütte varem – see lihtsalt ei ole õige. Neid inimesi tegelikult on vaja aidata samamoodi ja siin on vaja valitsusel mõelda, millised [lahendused] selleks

siis meil ei ole varsti maksumaksjaid, meil ei ole tööandjaid ja nii me pikalt ei purjeta. Ehk siis:

võimalikeks kriisideks valmis omaenda energialahendustega. Ja kindlasti tuleb mõelda ja kiiresti pakkuda lahendusi, kuidas aidata neid inimesi, kes kasutavad ka küttepuid, pelletit, briketti. Aitäh!

oleme kogu rahvaga energiasõjas, kuid see ei ole Eesti eripära. Püstloodis tõusnud energiahinnad ja nendega kaasas käiv rahulolematus on tabanud kogu Euroopat.Kordamine Euroopat.Kordamine on tarkuse ema, nagu öeldakse, ja ma olengi siin selleks, et tuletada meelde, kuidas sel sügistalvel riik energiasõjas appi tuleb, et inimestel oleks kergem kõrgete energiahindadega toime tulla. Esiteks, universaalteenus, mis annab meelerahu neile, kel fikseeritud hinnaga leping oli seni tegemata või polnud soodne. Hinna kõikumine energiasõjas on probleem. Eraisikutele ja korteriühistutele sai universaalteenus kättesaadavaks oktoobrist. Alates novembrist saavad universaalteenust kodutarbijate kõrval kasutada ka alla 10 miljoni eurose aastakäibe või bilansimahuga või vähem kui 50 töötajaga ettevõtted,

elektri hinnast 50 eurot megavatt-tunni kohta. Gaasi kodutarbijatele hüvitatakse 80 eurot ületavast gaasi hinnast 80%, seda kuni tarbimiseni 2600 kilovatt-tundi kuus. Ka kaugkütte kodutarbijatele hüvitatakse 80 eurot megavatt-tunni kohta ületavast hinnast 80%. Kolmandaks, suurematele ettevõtetele pakub riik likviidsusabi ning aitab ettevõtetel ja omavalitsustel gaasi asemel kasutusele võtta alternatiivseid energiaallikaid, näiteks põlevkiviõli. Neljandaks, tegevused, mis on suunatud tulevikule. Intensiivsed sammud üle Euroopa, et aasta või kahe kuni nelja aasta pärast oleks energiahinnad soodsamad ja keskkond puhtam, uute, soodsamate tootmisvõimaluste arendus, võrkude arendus ja sealt fantoomliitumiste puhastamine, hoonete soojustamine ning Euroopa Liidu avalike vahendite kasutamine. Nii tekib igalühel võimalus oma tarbimist juhtida ja seeläbi olla sõltumatum, mis on ka riigi eesmärk ju tervikuna. Kuid inimeste toimetuleku eest hoolitsemine on muidugi palju laiem kui vaid energiatoetusmeetmed. Läbi sotsiaalkomisjoni, mis on minu põhikomisjon, on tulnud pensionitõusu otsused, mille tulemusel tõuseb keskmine vanaduspension järgmine aastacirca704 euroni ja saab tulumaksust vabaks. Aasta alguses tõuseb miinimumpalk ja suureneb tulumaksuvaba miinimum 654 euroni. Samamoodi tõusis juba selle aasta esimeses pooles toimetulekutoetus. Novembris saavad 50 euro suurust sihitud abi kõige suuremas vaesusriskis olevad grupid, kelleks on pensionärid ja lastega pered. Elukalliduse toetust maksti pensionäridele automaatselt koos selle kuu pensioniga ja lastega peredele koos novembrikuu lapsetoetusega. Siin arutelus toodi näiteid erinevatest tasuta teenustest, näiteks kõlas Tallinna ühistranspordi näide. Ma lihtsalt juhin tähelepanu, et see tasuta, jutumärkides tasuta ühistransport maksab sel aastal Tallinna maksumaksjale üle 120 miljoni euro. Selle maksavad kinni kõik, imikust pensionärini: 281 eurot inimese kohta on see sel aastal. Ja nii on tegelikult kõikide nende tasuta teenustega, ka siin kõlanud tasuta elektriga. See ei ole tegelikult tasuta, vaid selle maksavad kinni kõik maksumaksjad. Kuid ma olen nõus sellega, mis selles eelnõus on välja toodud. Raskel ajal tuleb riigil inimestele appi tulla. Valitsus ja meie siin Riigikogus oleme seda teinud. Palun üks minut lisaaega. Vastuvõetud toetusmeetmed on inimestele abiks, et keerulisel ajal oleks lihtsam hakkama saada. Aitäh! Aivar Kokk, kõigepealt te olite Andres Suti koha peal, aga ma saan aru, et see oli kogemata. Arusaadav! Kui ma nüüd mõtlen, siis üks, kaks, kolm, neli, viis – tagantpoolt viies pink olete, eks.

või takistatud teha õigeid otsuseid. Räägime tuuleparkide rajamisest Eestis. 2011. aastast alates kuni eelmise aasta lõpuni pole ühtegi tuuleparki rajatud. Ja väga lihtne: lihtsalt ühe ministeeriumi kõrgel [kohal] olev ametnik tegi kõik selleks, et seda mitte lubada. Ühelt poolt tehti kokkulepe, et valitsus lahendab piirivalve ja sõjaväe radarid ühildada. Üks mõõdab 300 meetri peale ja kaitse pool 300-st kõrgemale. See on tänaseni tegemata. Õnneks üle-eelmine valitsus tegi otsuse, et tuleb radarid osta ja lahendada see mure, et Eestis ei saa tuuleparke rajada lihtsalt sellel põhjusel, et radarid tuleb

Täna eelarvest vaatame, see suurusjärk on 80 miljonit. Ehk ühe-kahe ametniku otsus tekitas olukorra, kus taastuvenergia

Samas, kui Kaitseministeeriumis tehti auditit ja revisjoni, siis selgus, et seal on sadade miljonite sees laskemoona asjadega probleemid.

Räägime elektri hinnast. Ma pean, ma ei tea kui mitmendat korda siin pukist rõhutama seda, et kui ei oleks avatud kolmandat kõrgepingeliini Läti ja Leedu vahel, siis see hind ei oleks selline, nagu ta täna on. Kui keegi räägib, et see on ainult sõjast põhjustatud, siis tootmisvõimsuste vähenemine on tõesti sõjast põhjustatud, aga mitte Eestis.

Me oleme aastaid rääkinud mõne asutuse juhi suu läbi, et meil on kõik okei, meil on ühendused. Aga keegi ei mõelnud seda, et Soomes ühel ja samal päeval katkeb Venemaa poole pealt nii gaasi kui elektri sisseost. Ja tuumajaam, mis peaks Soomes juba ammu täisvõimsusel töötama, pole tänaseni seda tegema hakanud. Või räägime samast gaasist,

ametnikud teinud neid otsuseid, mis on viinud tänase olukorrani, kus ettevõtjad ei suuda enam oma kaupa pakkuda, sest sisendihinnad on nii kõrged. Inimesed ei jõua oma küttekulusid kinni maksta ja riik peab leidma kompenseerimise võimalusi.

eurot tonn. Aga ei ole võimalik ju elektrit põlevkivist toota normaalse hinnaga, kui me peame CO2eest maksma sellist raha. Teistpidi seesama 50 miljonit, mida iga kuu Eesti Energia maksab, jõuab küll

Ma tahaksin nendel aruteludel väga selgelt ka, ükskõik milline fraktsioon seda rääkima tuleb, välja öelda, mis olid need valed otsused, kuidas neid valesid otsuseid on võimalik ümber pöörata ja kuidas leida lahendus.

Tänu Isamaale on tehtud universaalteenus. Tänu tänasele koalitsioonile on tehtud ka erinevad soodustused, aga see ei aita. Tegelikult tuleb põhjuste juurde minna ja vaadata, kuidas on võimalik neid probleeme lahendada. Me näeme, kuidas täna tuulepargi arendajad üksteise tuuleparke peatavad, ütlevad, et lähevad kohtusse.

Täna tuleb selgelt vaadata, kuidas on võimalik oma inimesi ja ettevõtjaid toetada, aga samas me peame kõik selleks tegema, et meie eraettevõtjad oleks valmis investeerima energiasse, mitte takistama Paldiskisse laeva tulemist. Tänaseni ei ole kokkulepet, et nad, kui laev tuleb, saaksid kohe selle gaasi läbi torude tarbijateni viia ja Inčukalnsi pumbata. Need kokkulepped on siiamaani tegemata.

Muudatusettepanekuid eelnõu 642 kohta esitatud ei ole ja seega me saamegi minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde, nagu on olnud ka

Aitäh, austatud esimees! Austatud kolleegid! Esitlen Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmiseks. Selle on tinginud täiesti selgelt olukord, kus me täna oleme. Eesti on olnud juba üle 30 aasta iseseisev riik, aga ometigi me näeme seda, et igapäevatasandil eesti keele olukord teps mitte paremaks, vaid lausa vastupidi. Kuigi meil on seaduses sätestatud, et eesti keel on riigikeel ja ka töökeel kõikides omavalitsustes, ei

Keeleseaduse kohaselt peavad avaliku sektori töötajad, riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse töötajad eesti keelt valdama. Nad peavad oskama ja kasutama eesti keelt tasemel, mis on vajalik teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks. Aga see puudutab paraku vaid ametnikke. On selge, et isikute hulka, kes peavad oskama eesti keelt, tuleb lugeda ka kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed. Seda enam, et volikogude töökeel võib seaduse järgi olla vaid eesti keel. Paraku mitte keegi seda ei kontrolli. nii oleme olukorras, kus paljud kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ei valda või sihilikult ei kasuta eesti keelt. Kui kunagi nõuti kohaliku omavalitsuse volikokku kandideerijalt eesti keele oskust, siis praegu kahjuks sellist nõuet enam ei ole. Ja me teame, et tegelikult see peaks olema. Selle klausli kaotamise tagajärjel 2001. aastal rikutakse terves reas Eesti Vabariigi omavalitsustes keeleseadust, sest volikogudesse valituks osutunud isikute keeleoskuse üle puudub, nagu ma ütlesin, igasugune kontroll ning volikogu istungeid viiakse läbi pahatihti vene keeles. teame, et terve rida omavalitsusi on sellised. Tegemist on otsese seaduserikkumisega. Lisaks vähendab see motivatsiooni eesti keele õppimiseks ja mõjub negatiivselt integratsiooniprotsessile. Selle eelnõu eesmärk on tagada, et kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad isikud oskaks eesti keelt vastavalt keeleseaduses sätestatud C1‑keeletasemele, mis on vajalik juhtimisega seotud töökohtadel, kus tööülesannete hulka võib kuuluda tegevuste kavandamine ja koordineerimine, samuti nõustamine ning avalike ettekannete, sõnavõttude ja kirjalike tekstide koostamine. Ühesõnaga, otseselt kõik see, mida volikogu liige vajab oma volikogu töös, istungitel ja töös erinevates komisjonides. Ka Keeleinspektsiooni juht Tomusk on korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et kui me soovime muuta kohalike omavalitsuste volikogude töö eestikeelseks, siis ei juhtu see paraku kahjuks mitte iseenesest, nagu me oleme näinud,

mindud. Ja kui seda seadusesse sisse ei viida, siis mitte mingit muutust ei toimu. Ka Justiitsministeerium toetab selle eelnõu esitajate heameeleks volikogu liikmete eesti keele oskuse kontrolli sisseseadmist. Keeleseaduse vastuvõtmisest on möödunud enam kui 30 aastat. Ei ole normaalne, et suur osa elanikkonnast ei oska endiselt riigikeelt ning Eesti omavalitsuste volikogudes käib töö vene keeles. See tuleb lõpetada. Eesti keelt mitteoskav saadik ei ole ju tegelikult võimeline oma valijaid esindama, sest ta pole lihtsalt suuteline volikogu töös osalema. Kui talle punase või rohelise pastakaga märku antakse ja ta leiab õiget värvi nupu üles, siis ei saa ju mingil juhul väita, et see on mingi sisuline töö. Eesti keel kui riigikeel peab kõlama ja olema kasutusel kõikjal. See on otseselt nii põhiseaduslikkuse kui ka meie riigi julgeoleku ja meie keele ja kultuuri kestmise küsimus. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid! Teile on ka küsimusi. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Praeguse valitsuse tegevuse tulemusena on Eesti üle ujutatud suurusjärgus 150 000 uue vene keelt kõneleva inimesega. Ja neid ennustatavalt tuleb talve jooksul veel ettearvamatu number juurde. Me kõik teame, et Eestis on kohalikel valimistel ka kõikidel alalistel elanikel valimisõigus. Kas see võib tähendada, et suures osas Eestis, kus praegu on kohalike omavalitsuste töökeel eesti keel, võib juba lähema näiteks viie aasta jooksul see olukord täielikult Jah, kindlasti. Kui me ei astu mingisuguseid konkreetseid ja otsustavaid samme, siis loomulikult

kandidaate, kes räägivad nendega nende emakeeles. Ja kuigi volikogu liige

juhtpositsioonil olevad inimesed ei töötaks Eesti Vabariigile vastu, ei nõutud nendelt eesti keele oskust. Nii et meil on väga palju volikogude liikmeid, kes ei oska eesti keelt. Ja kui seda nõuet ei hakata järgima ja kui ei viida sisse muudatusi sellesse valimisseadusesse, siis saab olukord minna ainult hullemaks. Ja noh, erinevalt väga paljudest Euroopa riikidest, näiteks ka meie lähinaabrist Lätist, kus mittekodanikud ei saa valida, Eestis seda millegipärast saab. Tegelikult selle tulem ei puuduta ju ainult kohalikke omavalitsusi, vaid see ulatub ka presidendi valimiseni välja. Kui valimine läheb valijameeste kogusse, siis seal esindavad neid mittekodanikest valijaid oma inimesed, sealhulgas ka Vene kodanikud ja nii edasi, ja nii edasi. Nii et me võime öelda seda, et

Aga kui lähtuda sellest, et Justiitsministeerium avaldas paar-kolm päeva tagasi teate, et ka Justiitsministeerium tegeleb selle probleemiga, nemad tahavad eesti keele kontrolli kohaliku omavalitsuse milline on sinu arvamus sellest? Kas see valitsuse ettevalmistatav mingi tegevus mõjutab seda rahvuskonservatiivide seaduseelnõu kuidagi või on need omavahel seotud? Kuidas sa näed seda? No loomulikult ma loodan, et see mõjutab positiivselt, et see paneb ka koalitsiooni kaasa mõtlema, kuidas seda seadust vastu võtta ja kas eelnõus on vaja teha mingisuguseid täiendusi-parandusi, et saaksime sellega ilusti üksmeelselt edasi minna. Selline võidujooks valitsuse ja Riigikogu vahel on minu meelest äärmiselt totter, aga kahjuks me oleme seda ka varem näinud. Opositsioonist tulnud eelnõud lükatakse tagasi,

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea eelnõu ettekandja! Vaadates seda eelnõu, ma pean ütlema, et ma näen siin väga põhimõttelist põhiseaduse riivet. Kõrgeim võim Eestis on teadupärast rahvas. Kui rahvas annab valimistel mandaadi volikogu liikmetele, siis mitte keegi teine ei tohiks olla see Eesti riigis, kes ütleb, et tema on rahvast kõrgem ja tema hakkab määrama, kes tohib volikogus tööd teha ja kes mitte. nendel valimistel osalevad ju Eesti inimesed, Eesti [elanikud], kes on panustanud igapäevaselt maksumaksjana, elanikuna sellesse meie riiki. Ja kui ükspäev tuleb keegi teine ja ütleb, et need inimesed ei sobi teid esindama, siis ilmselgelt on siin demokraatias lõhe. Kas te ei näe seda, et mingil hetkel tekib oht, et valimiste kui selliste mõte kaob ära, keegi hakkab kuskilt kaugelt määrama, kuidas ja kes peaks volikogus tööd tegema? Aitäh, Aitäh! Minu meelest on see üsnagi hämmastav ja arusaamatu probleemipüstitus. Rahvas on meil vastu võtnud põhiseaduse, kus sätestatakse, et eesti keel on riigikeel. Meil on seadus, milles on öeldud, et kohaliku omavalitsuse töö peab käima eesti keeles. keeles. Selle loogika järgi, kui valija ei oska eesti keelt, siis kas ta võiks vaidlustada ka neid sätteid – sugugi mitte. Põhiseadusest lähtuvad kõik alama astme, kõik ülejäänud seadused. Tulenevalt seadusest ja seadusandja soovist ja tahtest on võimalik seada erinevaid tingimusi. Meil on täna ka vanusetsensus ja muud sellised asjad, näiteks et kandidaat peab olema kodanik, ja nii edasi. Kõiki Kõiki selliseid nõudeid saab ja tuleb kehtestada. Ja nagu me näeme, eesti keele oskuse nõue on kindlasti üks

et kõike on vaja teha järgemööda. Ja ta rääkis sellest, et need muudatused on ennekõike vaja sisse viia kohaliku omavalitsuse valimise seadusesse, mitte alustada sellest, mis meil praegu laual on.

Jah, selles suhtes, austatud kolleeg, on sul õigus, et komisjonis tõepoolest Justiitsministeeriumi esindaja ütles, et valitsusel puudub seisukoht.

ütles, et nad toetavad volikogu liikmete eesti keele oskuse kontrolli sisseseadmist. Nii et noh, ma ei oska öelda, kas vahepeal on seisukoht läinud veelgi positiivsemaks, aga tagasilükkamisest ei olnud ka varem juttu. Ja eks tõesti

Aga samas kolmandas punktis "Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs" on kirjas, et Lätis on võrreldes meiega olukord oluliselt parem. Juhul kui me selle eelnõu vastu võtame, siis saab meil ka olema olukord parem.

Olen mitmed korrad tabanud ennast mõttelt, et kui me räägime siin keeleseadusest ja eesti keele positsiooni tugevdamisest, siis võib-olla see on võimatu missioon. Justkui nagu pimedat vanaema üritame vägisi kinno viia. Ma olen aru saanud, et venekeelsetel on

Aitäh! No see on ilmselt selline linnalegendi tasemel jutt ja tegelikult vaid nende inimeste eneseõigustus, kes ei taha

vene inimeste näol. Kui soovi on, siis saab keele väga kiirelt selgeks, see on ainult tahtmise küsimus. Kui me ei sätesta ja ei reguleeri seda, siis on piisavalt palju selliseid inimesi, kes ei taha ja ei kavatsegi eesti keelt õppida. Või isegi kui nad on selle selgeks saanud, siis nad ikkagi "ei oska".

1 miljon. Põhiosal nendest välispäritolu inimestest, kes siin elavad, on ju taga suur emamaa, kus elab 140 miljonit. Meie ei suuda vene kultuuri üleval hoida, see peab olema ikkagi Vene rahva ja riigi enda ettevõtmine. Meie Meie saame seista vaid selle eest, et me tõepoolest siin integreeruksime eesti keele ja kultuuri suunas, nii nagu on meie põhiseaduses sätestatud.

vastuvõtmisega rikutaks põhiseadust, viidates, et kõrgeim võim on rahvas ja kui rahvas valib, siis pole ju tähtsust, mis keeles valitud räägivad. Aga kui rahvas on välja vahetatud näiteks, ja selle nimel praegune valitsus ju tegutseb, mis siis? Kuidas me siis täidame põhiseadust, kus on selgelt öeldud, et Eesti riik on loodud eesti [rahvuse], keele ja kultuuri püsimiseks läbi aegade? Väga hea küsimus! Tõepoolest, siis tekib väga suur probleem. Sellepärast et põhiseadus sätestab ju endiselt, Eesti riik on loodud eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimiseks läbi aegade ja et Eesti riigikeel on eesti keel. Formaalselt isegi olukorras, kus kogu rahvastik on välja vahetatud, meie inimesed on leiva järgi läinud välismaale ja siia on toodud ja tulnud sadade ja sadade tuhandete kaupa võõraid inimesi, kellest, nagu me ju teame, teatud isikute meelest [saavad] eestlased kohe, nii kui nad on ostnud lennuki- või rongipileti Eestisse ja siia tulnud. Aga mis kõige tõenäolisem: sellises olukorras, kui see nii peaks juhtuma, küllap nad siis hakkavad meie põhiseadust ka muutma. Me kuuleme ka täna juba selliseid hääli erinevate liberaalsete ja äärmusliberaalsete erakondade ja nende poliitikute suust. Ja kas see ei olnud mitte Eesti 200‑laste erakonna juht Kaja Kallas, kes ütles, et põhiseadus ... Mitte Kaja Kallas, vabandust, [Kristina] Kallas. Aga Kaja Kallas arvab ka, et kes aga siia tuleb, on kohe eestlane. Aga jah, 200‑laste juht leidis, et põhiseadus tulebki, preambul tulebki ümber teha ja eestlastele las jäävad siis nende pastlad ja kannel ja laulupidu. Vist sihuke loetelu oli. Aga sellised väljaütlemised, sellised seisukohad on täiesti otseselt põhiseaduse ja meie rahvusriikluse printsiibi vastased ja neid ei tohiks üldse tolereeridagi. Väga

Mis kriteeriumide järgi valitakse, keda hakatakse kontrollima? Kes üldse hakkab kogu seda kontrolli teostama? Austatud

Keeleameti juht kui ka justiitsminister. On mitmeid variante. Kandideerija peab esitama eesti keele oskuse tõendi näiteks või siis panema linnukese teatud lahtrisse, et oskab eesti keelt, loomulikult suuliselt ja kirjalikult. Ja kui pärast selgub, et ta seda ei oska, siis on ta esitanud valeandmeid ja ta peab oma kohast loobuma. Saab ka sätestada täpselt, millist keeletaset [nõutakse], millised peavad olema selle kandideerija oskused. Need saab kõik enne valimist ju sätestada ja ka valimiskomisjonides esitada need nõuded ja küsimused nendele kandideerijatele. Tõnis Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma arvan, siin me ei vaidlegi. Eesti riik on loodud selleks, et eesti kultuur, rahvus ja keel säiliks. Ma arvan, et Eesti volikogudes, kõigis kõigis 79 omavalitsuses on töökeel ja peab olema töökeel eesti keel. Siin meil vaidlust ei ole. Aga ma lihtsalt lähen siit küsimusega edasi. Teie

Kui paljud neist teie hinnangul ei oska eesti keelt C1‑tasemel? Mis probleemi me lahendame? Ma arvan, et neid probleeme on ikkagi väga palju. Minge Tallinna volikokku, minge Narvasse, minge Kohtla-Järvele, Sillamäele, Maardusse – te leiate nendest kõikidest terve suure hulga kandidaate, kes ei oska eesti keelt, kes ei ole suutelised sisuliselt volikogu töös kaasa lööma. Paljudes volikogudes on nüüd, kui see probleem on läinud teravaks mitmel pool, mindud näiliselt eesti keele peale üle, aga

volikogu liige ei suuda sisulist tööd teha. Ta ei suuda esindada oma valijaid, sellepärast et ta lihtsalt ei saa aru, mida seal teha võib ja mida volikogus tehakse. Ta ei saa seadusandlusest aru, ta ei saa kohalike omavalitsuste erinevatest määrustest, otsustest, aruteludest aru. See on ju täiesti nonsenss. Lihtsalt nupule vajutajaid, ma usun, meie meie riik ei vaja ei riigi ega kohaliku omavalitsuse tasemel. Selleks tulebki see kontroll sisse viia, [kehtestada] erinevad nõuded, et me saaksime tagada selle, nii nagu on seaduses sätestatud: kohaliku omavalitsuse töökeel on eesti keel. See peab olema ka reaalsuses tagatud. Ma

põhiseaduse riivest. Samal ajal me teame, et igasugune õiguste ja kohustuste panemine alati tekitab teatud põhiseaduse riive, ja siin on alati ka meie kohustus vaadata, kas see on piisavalt proportsionaalne ja põhjendatud. No see on see, millega me siin tegeleme.

kes ei saa mitte millestki aru, mis seal toimub? Keda ta kaitseb siis ja mida ta kaitseb siis? Jah, loomulikult see, kui volikogu liige ei oska riigikeelt ega suuda osaleda volikogu töös, on põhiseaduse riive. See, kui me seame vastavalt meie põhiseadusele ja keeleseadusele täpsed nõuded eesti keele oskuseks töös kohalikus volikogus, ei ole riive.

esimehi, kes punase või rohelise viltpliiatsiga näitasid kolleegidele, kuidas tuleb hääletada siin saalis, kus kõik räägivad puhtas eesti keeles. Mäletan veel seda lugu, kuidas Tallinna volikogus tollal Laari juhitud Isamaaliit

Kellest sa rääkisid, kui sa mainisid, et on mingi volikogu, kus kamandatakse punase ja rohelise pastakaga? Too palun konkreetselt välja. Aitäh, No neid on olnud igal pool. Või mitte igal pool, vabandust, vaid just nimelt nendes omavalitsustes, kus on volikogusid peetud mitte vastavalt sellele, kuidas öelda, probleemi lahendusele ja sisule, vaid kus on oluline olnud ainult mingisugune ühine hääletamine. Ja siis antakse sellega märku. Aga ma usun, et täna me võime seda näha ka nendes volikogudes, kas või Tallinna volikoguski, kus rida saadikuid siiski eesti keelt ei oska. No Dmitri Dmitrijev, palun! Lugupeetud ettekandja! Riigikeel on eesti keel ja seda tuleb osata. Kuid oma seaduseelnõuga te lisate

Ma küsin ka niimoodi: kas te tõesti arvate, et kohaliku omavalitsuse volikogus, organis, mis teeb strateegilisi otsuseid,

Riigikogu silmas pidades, kus see oleks äärmiselt oluline väga paljude seaduste menetlemise juures. Aga seda ei ole siiski sisse viidud. Ja samamoodi ei ole seda ka kohaliku omavalitsuse tasandil sisse viidud. Meil on tänagi nii siin Riigikogus kui ka kohalikes omavalitsustes inimesi, kellel ei ole kõrgharidust. Tean ise oma kodukandi volikogust, seal on ka põhiharidusega inimene. Nii et see on teema ilmselt, mida aeg-ajalt tõstetakse üles ja arutatakse.Aga täna me selle üle ei diskuteeri. Täna me räägime ikkagi sellest, et Eesti riigis on eesti keel riigikeel ja see peaks olema sätestatud ka täpsemalt nõudena kõikidele kandidaatidele, kes soovivad kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerida. Ja kui neil on sõltumata oma haridusest või vanusest soov saada valituks ja kui neil on nii suur ambitsioon, et nad kujutavad ette, et nad suudavad väga väärikalt selle vastutuse välja kanda ja vajalikke otsuseid vastu võtta, siis ma arvan, et eesti keele selgeks õppimine, et oma eesmärgile jõuda, ei ole sugugi liialt palju tahetud. Aitäh!

ja võiks kontrollida ka nende keeleoskust. Miks nii on? Jah, vaadake, siin on küsimus natukene teine. Fookus on natuke teine. Riigikogu valimistel, erinevalt kohalikest omavalitsustest, võivad valida ainult kodanikud. Eeldatavasti lõviosa kodanikest oskab eesti keelt.

Nii et siin on väga suur erisus. Tegelikult me näemegi seda tulemust ju väga hästi. Mina olen nüüd teist koosseisu Riigikogus ja ausalt öeldes mina ei [tea] – meil on siin päris palju vene rahvusest inimesi – mitte ühtegi, kes ei oska eesti keelt.

Keskerakonna mõningate saadikute meelest nende põhiseaduslikke õigusi rikutakse ka sellega, et nad siin saalis peavad eesti keeles rääkima. See on mulle mõnevõrra arusaamatu, et siin vehitakse põhiseaduse ja põhiseaduse rikkumise ja muude niisuguste lapsikute argumentidega. Aga minu küsimus on hoopiski teine. Kas nende argumentide kasutamine ja kas see niisugune patoloogiline vaen, eesti keele Eestis igati mõistetavalt igal pool võimu tasandil, ka kohaliku võimu tasandil elementaarseks suhtluskeeleks muutmise vastasus ei kõnele hoopiski sellest, et need argumendid esitatakse põlgusest ja üleolekust Eesti riigi, eesti rahva ja eesti keele suhtes? Aitäh, Jah, kahjuks pean ma üsna suuresti nõustuma küsijaga. Tõepoolest, need sellised torked, justkui see ettepanek ja keelenõude kehtestamine, eesti keele oskuse nõude kehtestamine oleks põhiseadusevastane – need on ju täiesti laest võetud. Need on, ma ütleksin, lausa totrad, sellepärast et see seadus, eesti keele nõue kehtis ju pikalt. Ja siis ei leidnud keegi, et tegemist on millegi põhiseadusevastasega. Aga 2001. aastal Riigikogu lihtsalt ilma ühegi sisulise põhjenduseta otsustas sellest loobuda. Noh, eks seal olid need igasugused Max van der Stoelid ja muud härrad, kes aitasid kaasa ja esitasid meile mingisuguseid soovitusi.Aga keeleküsimus on iga riigi suveräänne otsustusõigus ja siin ei saa mitte keegi mitte midagi meile dikteerida ega ka heaks ega pahaks panna. Eesti ei ole ju ainukene riik maailmas, kus oleks riigikeel kehtestatud. See on kõikides riikides praktiliselt, isegi isegi nendes, mis on mitmekeelsed riigid, on ära mainitud, et see ja teine keel on riigikeel. Ammugi on see nii rahvusriikides. Kui see printsiip seatakse kahtluse alla – see, mida me siin oleme korduvalt täna ju ka korranud –, kui see meie põhiseaduslik printsiip, riigi ülesanded ja imperatiivid pannakse kahtluse alla, siis jah, tõepoolest selle üle ei või muud kui suurt nördimust avaldada ja ka kahtlust motiivides, miks selliseid väiteid esitatakse. Jah,

Aga kui vaadata mõne omavalitsuse ees nende lippude värve ja arvu – noh, Tartu linn näiteks, Tartu raekoda –, siis võiks arvata, et ka ukraina keel võiks olla üks volikogu keeltest.

mõnes Eesti omavalitsuses rääkima. Ei või! Mina ei nõustu sellega, kategooriliselt. Eesti keel on riigikeel. Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik. Siin ei saa olla mitte mingisugust tagasitõmbumist nendest printsiipidest. Selle nimel meie esivanemad kunagi lõid selle riigi, võitlesid selle eest, ka langesid selle nimel. Kui meie selle maha müüme ja lihtsalt ära anname, siis vähe sellest, et me oleme ajaloo silmis ära neetud – meie esivanemad pööraks hauas külge ja tunneks meie pärast äärmiselt suurt häbi ja piinlikkust. Seda rõõmu me enda vastastele ei anna, mitte iialgi.Mis puutub ukraina keelde, siis loomulikult ma olen seoses väliskomisjonis olemisega väga palju käinud välisvisiitidel ja ausalt öeldes ma ei ole näinud ühtegi teist riiki, kus nii palju Ukraina lippe lehviks. Eesti on selles suhtes erandlik. Ja eks me oleme erandlikud ka selles, kui palju me oleme aidanud Ukrainat. Kui me paneme selle suhtarvudesse, siis me oleme silmad ette teinud kõikidele maailma suurtele riikidele, rikastele lääneriikidele, kuigi me oleme tilluke ja väike ja võrreldes nendega vaene. Nii et meil ei ole siin mitte midagi häbeneda.Aga ometigi ühel hetkel johtuvalt meie väiksusest peame me ikkagi hakkama mõtlema, kus on see piir, kui palju me suudame aidata neid ilma, et me ise läheks selle tsunami käigus põhja. Ja nagu me teame, tänasel valitsusel – seda on peaminister ja muud ministrid ka välja öelnud – seda piiri ei olegi.

juhtiv riik, kui selle juures ei toetata ikkagi meie ettevõtlust, nii nagu kõik teised riigid teevad, siis läheb ka meie majandus põhja, sõna otseses mõttes. Neid esimesi vilju me ju näeme, kuidas nii suured kui ka väikesed ettevõtted lähevad pankrotti, panevad uksi kinni, just nii, nagu peaminister siin paar nädalat tagasi soovitas. Ja tagajärg on ju katastroof, ei midagi muud.

Nagu me viimaste aegade arengutest näeme, tuleks sisse viia ka moraalitsensus, arvestades seda, et kandidaadid tuleks näiteks pedofiilide registrist läbi lasta. See register peaks muutuma õigussüsteemi väga tugevaks osaks. Aga mis sa arvad, äkki peaks see volikogude või omavalitsuste töökeele nõue sisaldama ka seda, et näiteks istungite ja koosolekute ajal räägitakse eesti keelt ka terves majas, mitte nii nagu Tallinna volikogus, kus istungid viiakse läbi eesti keeles ja tõesti nad kõik eesti keelt oskavad, aga, ütleme,

muus keeles. Aga noh, kui on vaheaeg ja seal on saadikud, siis me ei saa nende eravestlusesse ilmselt sekkuda. Eravestlus võib käia ükskõik mis keeles. Aga ametlik töö ja tegevus ja kõik, mis sellesse puutub, ei tohi ei tohi kindlasti mitte üheski muus keeles toimuda. Ja kui siin on näiteks räägitud ka mingisugusest tõlkimisest, siis see on täiesti selgelt seadusevastane, ei lähe kokku sellega, mis on sätestatud.Nii et jah, muidugi, see oleks igati sobilik ja kena ja näitaks ka

püüamegi jõuda. Keeleseadus on ikkagi 30 aastat [kehtinud] ja me oleme vähemalt sõnades püüdnud sinnamaani jõuda, ja jõuda ka hariduses ja kõikvõimalikes muudes valdkondades. Aga paraku me näeme, et see on ainult sõnadeks jäänud. Nüüd on viimane aeg midagi konkreetset ette võtta, et olukorda parandada. Aitäh! Viktor Vassiljev, palun! Aitäh, härra juhataja! Hea kolleeg Henn! Eestis ei ole, nii nagu ka teistes tsiviliseeritud riikides, ühtegi dokumenti, kus oleks kirja pandud, mis rahvusest keegi on. on. Meil ka siin saalis võib olla inimesi, kes on näiteks lätlane, ingerisoomlane – kes iganes. See tähendab seda, et kui meie sinuga kandideerime volikogusse kuskile, siis tuleb keeleoskust kontrollida ka minul ja sinul, sellepärast et rahvuse järgi vahet teha ei saa. See ei ole kuskil määratletud. Ja see paneks tohutu suure halduskoormuse kontrollijatele.Aga

Jah! Eks ta võiks ju nii olla, aga me näeme, et see süsteem ei tööta. Absoluutselt ei tööta! Ja noh, on ju trahvitud koolidirektoreid ja jumal teab keda eesti keele mitteoskamise eest. Nad maksavad rõõmsasti trahvi ära ja lasevad aga vanamoodi edasi. Nii et see süsteem ei toimi. Ainukene võimalus ongi kontrollida eelnevalt eesti keele

Me teame, et tänastes koolides, kus valdavalt vene lapsed õpivad, kuigi see on kõik üks suur Eesti haridussüsteem, on nii, et kooli lõpetanud laste

Ja tõenäoliselt need isikud, kes ei suvatse eesti keelt selgeks õppida, kellel ei ole nii palju motivatsiooni saada volikogu liikmeks, ei tulegi kandideerima.

oskab varieerida intonatsiooni ja kasutab õiget lauserõhku, et väljendada peenemaid tähendusvarjundeid, ja nii edasi, ja nii edasi. Küsimus sulle. Milline seis võiks olla nendes probleemsetes volikogudes?

Aitäh! Kindlasti ei ole seal piisavalt käidud. Ja nagu ma eelmisele küsimusele vastates ütlesin, suurele osale inimestele see trahv ei tähendagi mitte midagi. See makstakse ära ja eesti keelt ikkagi ei õpita.

maksis selle ära ja linnavalitsus minu teada maksis talle iga aasta selles summas või veelgi rohkem preemiat niimoodi tasaarvelduseks. Me näeme kogemustest, kognitiivselt, et see süsteem ei toimi.Aga mis puutub C1, siis tõepoolest, see on üsna range keeleoskuse nõue. See on tase, mida peavad omama volikogude ja linnavalitsuste ja vallavalitsuste töötajad, ametnikud asjaajamisel ja suhtlemisel ja erinevate seadussätete

ma tõepoolest möönan, et see on üks küsimus, mille üle võib diskuteerida: milline see keeleoskuse tase peab ikkagi olema ja kuidas seda sätestada. Seda saab teha siin nende muudatusettepanekute esitamise käigus. See on, nagu ma ütlesin, diskussiooni küsimus, aga igal juhul on võimalik seaduses sätestada kandideerijatele keeleoskuse nõuded. Aitäh! Kindlasti ei nõuded. Viktor Vassiljev, palun! Aitäh, härra juhataja! Hea sõber Henn! Ma tunnen ennast väga puudutatuna sinu sõnadest minu koolihariduse kohta. Nimelt, ma lõpetasin vene kooli ja olin eesti keele tundidest vabastatud. Ma pole elu sees mitte tundigi eesti keelt õppinud. Järelikult mitte kuidagi ei saa olla kriteeriumiks see, millise kooli keegi lõpetanud on. Järelikult on asi ikka niimoodi, et kui meie sinuga kandideerime volikogusse ja sa saadad mu keeleeksamile, siis sina pead täpselt samamoodi keeleeksamile minema. No see on ju täielik tsirkus, eks ole.

ei täida. Ja panebki selle istungi kinni nii kauaks, kuni hakatakse riigikeelt rääkima. Jah, paraku ongi selle asjaga nii, et kuni 2001. aastani seadus nõudis kandideerijatelt eesti keele oskust ja kõik oli normaalne. Aga alates 2001 see nõue kaotati ära mingisuguses uduses uimas, lootuses, et nüüd meil inimesed oskavad piisavalt eesti keelt, kuigi jumala selge oli, et tegelikult ei oska. Ja see eesti keele nõue kaotati ära. Me mingil juhul ei saa jätkata selle tänase seadusega, vaid me peaks jätkama sealt, kus see 2001. aastal pooleli jäi,

see, kuidas me Tallinnas peame elama 30 aastat pärast taasiseseisvumist, vaat see paneb mind jahmatama. Me ei saa eesti keeles ikka veel hakkama. Vaadaku ikkagi teiste koolide lõpetajate peale ka.Aga Aga minu küsimus seondub sellega, milline oli õiguskantsleri hinnang Narva volikogu keeleoskusele. Tema võttis selle teema üles. Kas on võimalik seda kommenteerida? Aitäh! See keeleküsimus kerkis väga teravalt üles Narva volikogus, kus ka terve hulk saadikuid siis kas ei osanud eesti keelt või keeldusid eesti keeles töötamast.

õiguskantsleri seisukoht oli selles suhtes täiesti ühene: meil on sätestatud, et volikogu töö peab käima eesti keeles.

ole lubatud. Täiesti loogiline samm siit edasi ongi sellesama kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmine, et sätestada juba kandideerijatele eesti keele oskuse nõue. Sellega lahenevad kõik need ülejäänud probleemid, ka keeleoskamatuse probleemid kohalikes omavalitsustes. Aitäh, Aitäh, auväärt ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu! Ja läheme edasi. Ma palun nüüd ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsa. Eduard Odinetsi, vabandust! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel tutvustada teile eelnõu 663 arutelu põhiseaduskomisjonis. Lisaks komisjoni liikmetele osales komisjoni istungil eelnõu algataja esindajana Henn Põlluaas ja osales ka Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Mariko Jõeorg-Jurtšenko.

Kõigepealt tekkis seesama küsimus komisjonis: võrdlus Lätiga. Väga selgelt ütleb eelnõu seletuskiri, et Lätis on võrreldes meiega olukord oluliselt parem, kuna seal võivad kohalikel valimistel kandideerida ja osaleda ainult [Läti] kodanikud, seega isikud, kelle riigikeeleoskus on garanteeritud. Ja loomulikult tekkis ka meil komisjonis see küsimus, et kuidas siis meil ei ole garanteeritud, kui meil samamoodi saavad kandidaadid olla ainult Eesti kodanikud. Eelnõu algataja seletus oli, et kuna Lätis mittekodanikud ei saa valida, siis ei saagi valida neid, kes läti keelt ei oska. Selline loogika oli eelnõu algatajal, selle tõttu on Lätis olukord parem. Kolleeg Jaak Valge toetas Henn Põlluaasa ja märkis ka seda, et Lätis on üldiselt riigikeeleoskuse tase oluliselt kõrgem, kuigi venelaste osakaal on seal samamoodi kõrgem kui Eestis. kui Eestis. Jaak Valge küsis, kuidas mõjuks selline C1-taseme kehtestamine volikogu liikmetele eesti keele üldisele mainele Eestis. Henn Põlluaas vastas, et kindlasti see tõstaks eesti keele mainet, aga tuleb olla järjekindel ja sihikindel ning rõhutada, et Eesti riigis on riigikeel eesti keel, asjaajamiskeel on eesti keel ja sellesse ei tohi suhtuda pealiskaudselt.

Siinkõneleja Eduard Odinets küsis arutelu käigus selle kohta, et C1-taseme seaduses nõudmine tähendab, et kandidaat peab kuidagimoodi tõendama, et tal on see tase olemas. Eestis üldiselt saab taseme olemasolu tõendada keeleeksami läbimisega. Oligi küsimus, kuidas ikkagi praktiliselt tõendada, et igal kohalikel valimistel kandideerival kandidaadil

Henn Põlluaas selgitas, et tegelikult kõige lihtsam olekski linnuke kuhugi lahtrisse panna, aga siis tekib probleem, et kui selgub peale valimisi, et inimene tegelikult ei oska eesti keelt, ent ta on rahva poolt demokraatlikul viisil valitud volikogu liikmeks, siis midagi temaga enam tagantjärgi teha ei saa. saa. Sellepärast parim viis on, et inimesed esitavad keeleoskustunnistuse. Seda ei pea tegema eesti rahvusest inimesed ja need, kes on lõpetanud eesti kooli,

Eduard Odinets palus selle peale täpsustada, kuidas on muude Euroopa Liidu kodanikega, kellel on samamoodi õigus kandideerida kohalikel valimistel. Sellisel juhul peavad ju ka Euroopa Liidu kodanikud, kes kandideerivad, esitama C1-taseme eksami tunnistuse.

Henn Põlluaas arvas selle peale, et venekeelse Eesti kooli lõpetamine tegelikult eesti keele oskust ei taga, isegi kui on kirjas, et tegu on eestikeelse kooliga. Mis puudutab aga [muid] Euroopa Liidu kodanikke, siis arvas Henn Põlluaas, et ta ei näe mingit põhjust teha neile erandeid võimaluses osaleda volikogu töös, ilma et nad aru saaksid, millest seal räägitakse, mis teemadel. Kui [muud] Euroopa Liidu kodanikud soovivad osaleda Eesti kohalikel valimistel, siis eesti keele oskuse nõue on elementaarne. Mart Võrklaev tundis huvi, kuidas ikkagi tehakse vahet Eesti kodanikel. [Eelnõu kohaselt] tekib olukord, kus on Eesti kodanik Eesti koolist, kelle puhul kehtivad ühed tingimused, ja on Eesti kodanik Eesti koolist, kelle puhul kehtivad teised tingimused. Henn Põlluaas arvas selle peale, et kuidagi tuleb loomulikult vahet teha, aga seda ei saa kahjuks otseselt seadusesse kirjutada. Jaak Valge arvas, et üldiselt nendes asjades ei tasu väga detailidesse minna,

Valge eestlaste ja mitte-eestlaste kohta, et rahvastikuregistris on rahvuse andmed täiesti olemas ja saab sealt vaadata. Selle peale siinkõneleja täpsustas, et need lahtrid, mis puudutavad rahvust ja keelt rahvastikuregistris, on ütlustepõhised ja sinna võib kirjutada ükskõik mida. Henn Põlluaas kommenteeris, et eelnõu eesmärk ei ole teha vahet, kes on eestlane ja kes on venelane. Eesmärk on see, et kõik, kes osutuvad volikogudesse valituks, oskaksid eesti keelt. Ja ta pahandas, et me toome sisse kõrvalteemasid. Mihhail Stalnuhhin märkis, et praegu pakutakse sellist lahendust, mida ei osata rakendada, aga soovitakse seadusena vastu võtta. Henn Põlluaas pareeris, et see on täitevvõimu ülesanne peale seaduse vastuvõtmist, aga soovi korral on ka see variant, et kui inimene viib kandideerimisavalduse sisse, siis saab teha eesti keele testi kohapeal. Veel üks lahendus! Selle peale arvas Eduard Odinets, et C1-taseme väljaselgitamine kohapeal väikese testiga ei ole võimalik, sest C1 on kõrgharitud emakeele valdaja tase. Jaak Valge rõhutas uuesti, et kõik need detailid, millest komisjoni liikmed räägivad, tuleb täpsustada täitevvõimul ja seda ei pea seadusesse märkima. Eduard Odinets tõi sisse uue teema: tegelikult põhiseaduse § 52 lõige 1 ütleb, et asjaajamiskeel on kohalikes omavalitsustes eesti keel. Samuti on olemas keeleseadus, mis ütleb, et järelevalvet asjaajamiskeele üle teostab Keeleamet. Ta uuris, nagu ka mitmed kolleegid täna siin, miks ei saa rakendada seda mehhanismi, et Keeleamet kontrollib, teeb järelevalvet, kas eesti keel on asjaajamiskeel kohalikes omavalitsustes ja kas seda kasutatakse vastavalt keeleseadusele. Henn Põlluaasa arvates see mehhanism kõlab väga hästi ja tundub väga otstarbekana. Aga kui vaadata reaalsusele otsa, siis tegelikkuses ei ole sellega mingit pistmist.

Odinets tõi sisse ka seaduste hierarhia teema. On olemas Riigikohtu lahend, mis ütleb, et konstitutsioonilises seaduses, milleks on ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, ei saa viidata alama astme, niinimetatud lihtseadusele. Antud juhul viidatakse keeleseadusele. See ei ole seaduste hierarhias õige, nii ei tohi teha. Samuti viidatakse eelnõus, et kandidaadil peab olema keeleseaduses sätestatud C1-tasemel eesti keele oskus. Keeleseaduse § 23 ei sätesta tasemeid, vaid ütleb, et keeleoskustasemete määramise aluseks võetakse Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemed. Tähendab, viidatakse keeleseadusele, millele ei tohi viidata, ja viidatakse C1-tasemele, mida keeleseaduses ei ole sätestatud. Odinets küsis, kas algatajad ei näe selles probleemi, et viidatakse seadusele, millele ka Riigikohtu lahendi kohaselt ei saa viidata, ja viidatakse asjale, mida ei ole sätestatud seaduse tasandil, vaid Euroopa Nõukogu dokumendis. Henn Põlluaas arvas, et see on sellisel juhul redaktsiooniline küsimus. Kui vaadata laiemalt, siis Riigikohtu otsused ei ole absoluutsed. Nad on muudetavad ja pole absoluutsed, rõhutas ta teist korda. Üldiselt mitmed komisjoni liikmed nõustusid seaduse eesmärgiga, et kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed peavad oskama eesti keelt. Selle üle erilist diskussiooni ei tekkinud.

konstitutsiooniliste seaduste reguleerimisvaldkonda kuuluvate suhete reguleerimine lihtseadusega on põhiseadusevastane. Kui me menetleme seda eelnõu ja võtame ta sellisel kujul vastu, siis on tegemist põhiseadusevastase tegevusega. Järgnevalt tõstatas komisjoni esimees Odinets selle teema, et Riigikogusse kandideerimisel ei nõua keegi eesti keele oskust. Kedagi ei huvita, kas inimene oskab eesti keelt või mitte, kui ta Riigikogusse kandideerib. Seda ei pea kusagil deklareerima. Aga kui Riigikogu liige soovib kandideerida oma linna või valla volikogusse, siis tuleb tal selle eelnõu järgi esitada tõend, et ta Henn Põlluaas arvas selle peale, et ainukene mõistlik lahendus sellele probleemile on kehtestada keelenõue ka Riigikokku kandideerivatele inimestele. Samuti tõi Odinets välja probleemi, et kohalikel valimistel saavad kandideerida ka 18-aastased noored inimesed, kes alles õpivad gümnaasiumis. Tõstatus küsimus, kas on ikkagi proportsionaalne nõuda gümnaasiumis õppivalt noorelt inimeselt C1-keeletaset, mida tal ilmselgelt ei saa veel olla. Kas see on proportsionaalne piirang, kui need noored ei saaks realiseerida oma põhiseaduslikku õigust kandideerida kohalikel valimistel? Henn Põlluaas arvas selle peale, et kui noore inimese enesehinnang on sedavõrd suur, et ta arvab, et saab volikogus suurepäraselt hakkama ja on piisavalt kompetentne erinevatel teemadel kaasa rääkima, siis ei ole põhjust, et tema keeleoskuse nõudes peaks mingeid järeleandmisi tegema. Seejärel sai sõna Justiitsministeeriumi ametnik, kes esitas meile valitsuse seisukoha. Nagu me täna kuulsime, valitsus loobus seisukoha andmisest. Küll võttis Justiitsministeeriumi ametnik julguse ja õiguse kommenteerida mõningaid seisukohti, mis kõlasid eelnevas diskussioonis komisjoni istungil.

Üks variant on tõepoolest eelnev tõendamine, aga siis tekib küsimus, mis on see tõend, mille kandidaat peab esitama. Keeleseadusest tulenevalt on erinevaid võimalusi, kuidas keeleoskust tõendada. Võib küsida, kas see pole ebaproportsionaalne piirang, kui kõik kandidaadid sõltumata vanusest peavad hakkama välja otsima oma gümnaasiumi lõputunnistust, et tõendada, kas see gümnaasium oli eestikeelne või muukeelne.

Jõeorg-Jurtšenko märkis, et kui selgub – see on üks võimalus –, et kandidaat ei valda eesti keelt, siis tuleks vaadata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse poole, kas tegu on volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemisega või volikogu liikme volituste peatamisega. Tegelikult peaks kõik selle läbi mõtlema, mida selle eelnõu puhul kahjuks ei ole tehtud. Selle peale Paul Puustusmaa märkis, et on näha, et väga suur tööpõld on. on. Selleks, et see asi korrektselt ära teha, on vaja lisaks sellele eelnõule veel rida teisi seadusi lahti võtta. Mihhail Stalnuhhin võttis sõna ja tõi paralleele väga erinevate töömaailmadega. Näiteks kui kellelgi läheb auto katki ja on kaks parandajat, kellest üks räägib eesti keelt, aga ei oska midagi teha, kuid teine räägib võõrkeeles, aga oskab autot parandada, siis oma auto usaldatakse ilmselt sellele inimesele, kes oskab parandada, mitte ei oska eesti keelt. Samuti, kui on vähkkasvaja näiteks ja on vaja teha operatsioon ja valikus on kaks kirurgi, kellest üks oskab eesti keelt, aga ei oska lõigata, ja teisega on vastupidi.

või mitte. Toomas Kivimägi arvas, et õnneks volikogu liikmed ei opereeri, ja Paul Puustusmaa arvas, et üks asi on autoremont ja opereerimine ja teine on volikogus osalemine.

määravad ju erakonnad, poliitilised jõud. Ja needsamad erakonnad, poliitilised jõud peaksid vaatama, keda nad kandidaatideks esitavad, kas need kandidaadid on võimelised piisavalt hästi oma tööd tegema.

Esimene otsus oli see, et võtta eelnõu täiskogu istungi päevakorda 7. novembril ehk siis täna. Selle poolt hääletas 7 komisjoni liiget: Toomas Kivimägi, Eduard Odinets, Paul Puustusmaa, Üllar Saaremäe, Marko Torm, Jaak Valge ja Võrklaev, vastu oli Mihhail Stalnuhhin ja erapooletuid ei olnud. Siis komisjon tegi otsuse esimene lugemine lõpetada. Selle poolt olid samad seitse inimest: Toomas Kivimägi, Eduard Odinets, Paul Puustusmaa, Üllar Saaremäe, Marko Torm, Jaak Valge ja Mart Võrklaev, vastu hääletas Mihhail Stalnuhhin ja erapooletuid ei olnud. Konsensuslikult otsustati määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets. Tänan teid! Aitäh, auväärt ettekandja, teile on vähemalt üks küsimus. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Te väitsite siin seda, et väga raske on gümnaasiumilõpetaja käest nõuda eesti keele oskust. Ma olen üle kümne aasta tagasi olnud, ammu juba, alaealiste komisjonis. Seal ikka kõik haridusasutused raporteerisid, kui hästi me läheme kogu aeg eesti keelele üle. Toon lihtsalt näite, et 2007. aastal noored, kes olid õiguserikkumisega tegelenud, tulid [komisjoni] koos Vene Föderatsiooni saatkonna tõlgiga.

Põhikoolist on need noored läinud gümnaasiumisse, seal on ju mingid tasemeeksamid. Aga teie kui komisjoni esimees protokolli kohaselt ütlesite, et on mõttetu nõuda gümnaasiumilõpetaja käest eesti keelt. Millele see tugineb? Tänan, Aitäh! Mina ei rääkinud gümnaasiumilõpetajatest, mina rääkisin nendest, kes gümnaasiumis õpivad. Teatavasti noored vanuses 18 meil praeguses Eestis alles õpivad gümnaasiumis. Ja see on ilmselt siis mingi 11. klass, eks ju. See tähendab seda, et me ei saa eeldada, et selleks ajaks nende keeletase on juba C1, mida see eelnõu ette näeb. Ja selles ma nägin probleemi, et me kitsendame nende noorte võimalusi samaväärselt teiste kandidaatidega osaleda poliitilises elus ja kandideerida, mis on nende põhiseaduslik õigus. Ja mina ei rääkinud lõpetajatest, mina rääkisin koolis õppivatest noortest. Aitäh!

volikogude liikmeid, kes ei oska eesti keelt. Ja kas te oskate öelda, mis on nende kommentaarid olnud, miks nad ei räägi eesti keelt? Kas nad ei taha, kas nad ei suuda, kas nad ei ole huvitatud, arvavad, et polegi vaja, saavad hakkama ja nii edasi? Aitäh! Mina isiklikult tunnen päris paljusid kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeid, kes ei oska eesti keelt võib-olla samal tasemel kui näiteks mina. Põhjused on inimestel väga erinevad ja need põhjused tegelikult ei erine ükskõik millises Eesti tööeluvaldkonnas töötavate inimeste põhjustest, kellele on kehtestatud teatud kvalifikatsiooninõuded, mis on seotud keeleoskusega. Mõned neist ei ole seda keelt kunagi õppinud, ka koolis mitte, nõukogude ajal. Mõnel neist on juba nii palju vanust, et nad lihtsalt ei jõua kuigi kaugele sellise taseme [omandamisel].

Aga ma pean siia juurde ütlema, et vähemalt Kohtla-Järve Linnavolikogus, kus mina olen 26 aastat olnud, ei ole mitte kordagi, mitte kunagi mitte ühtegi istungit toimunud vene keeles. Seda esiteks. Ja teiseks, kõik saadikud, kes on, eriti praegused uued saadikud, kes viimastel aastatel on saavad oma tööga hakkama, kuigi nende eesti keele oskus ei ole piisav. Nad süvenevad, nad tõlgivad, nad arutlevad, nad teevad eesti keeles muudatusettepanekuid, tõlgivad igasuguste materjalide abil, kasutavad venekeelseid seadusi, mis on tõlgitud riigi poolt vene keelde, ja nad saavad tööga hakkama. Ma rõhutan veel kord ka oma isiklikku seisukohta: loomulikult peab volikogu saadik oskama eesti keelt. Aga põhjused on erinevad, miks paljud ei oska. Heiki

Tõepoolest, sa möönad, et tunned hästi palju neid saadikuid, kes ei oska [eesti keelt], ja et see on tegelikult probleem. Võtsid niimoodi kokku. Aga mida siis peaks tegelikult tegema?

Minu soov on selline, et volikogu istungid toimuksid eesti keeles, et volikogu dokumentatsioon oleks eesti keeles, et istungeid juhatataks eesti keeles, et volikogu komisjonid töötaks eesti keeles. Ja see on iga konkreetse saadiku asi, kuidas ta sellega hakkama saab.Mina isiklikult ei tolereeri venekeelseid sõnavõtte istungite ajal. Meil Kohtla-Järvel ei ole neid kunagi ka olnud.

ma näen praegu, et ka Narva ja Sillamäe väga püüavad. Ja see on ikkagi saadiku enda töö organiseerida oma tegevus niimoodi, et ta saab hakkama, et ta saab aru, millest jutt käib. Ja ma näen vähemalt Kohtla-Järve puhul, et nad saavad aru. Nad töötavad dokumentidega. Nad panustavad sinna päris palju, et olla täisväärtuslik volikogu liige. Õpivad terminoloogiat. Isegi omavahelistes vestlustes, isegi kui me räägime vene keeles omavahel – kas vaheajal või enne istungit või fraktsiooni koosolekutel – nad kasutavad terminoloogiat eesti keeles sinna vene keelele vahele. Nad isegi ei tea, kuidas see vene keeles on. Nende elus ei ole selliseid venekeelseid sõnu kunagi olnud.Selles mõttes me liigume järjest. Ja ma näen, et noored, kes peale tulevad – nendega ka ei ole probleemi. ole probleemi. Ka meil Kohtla-Järvel on hästi palju noori, uusi volikogu liikmeid tulnud, kes räägivad väga hästi eesti keelt ja nendega ei ole probleemi. Minu lahendus on see, et iga volikogu liige ise vastutab oma töö kvaliteedi eest

teeb just nii palju, kui jõuab, ja valija tegelikult annab tagasiside. Kui see oleks kuidagi teistmoodi, siis me praegu seda teemat üldse ei arutaks. Järelikult see mehhanism on küll ideaal, aga paraku see ei tööta. Mis võiks olla see, mis tegelikult töötab? Aitäh! Aitäh! Ma nagu päris ei saanud aru, mis ei tööta. Ma just pikalt seletasin Kohtla-Järve Linnavolikogu siseelu: kõik toimub eesti keeles, kõik dokumendid on eesti keeles, mitte miskit ei tõlgita ei kantseleis ega istungitel, kõik saavad hakkama. Mina usun, et ka Narva jõuab sinnamaani. Narva istungid juba praegu toimuvad eesti keeles. Volikogu juhataja juba praegu katkestab venekeelseid sõnavõtte. Me liigume selles suunas. Küsimus on selles, kas piitsa või präänikuga.Ja siin on korduvalt juba kõlanud, eks ju, et meil on olemas ka riiklik järelevalvemehhanism, kes peavad sellele tähelepanu juhtima. Meil on olemas väga erinevad seisukohad, minu meelest ka täiesti õiged seisukohad: kui tahad tõlki, palka oma raha eest. Ja nii edasi.Ma näeksin seda probleemi, kui kohalik omavalitsus oleks halvatud, kui töö ei toimuks, kui kohaliku elu küsimusi ei oleks lahendatud. Möönan taas, et nii minu isiklik seisukoht kui ka minu erakonna seisukoht on see, et eesti keelt tuleb osata, sinnapoole tuleb liikuda, seda teemat tuleb tõstatada, sellest tuleb rääkida ja nii edasi. Kui me vaatame kohalikes omavalitsustes ametnike ridasid no naljalt ei leia enam ei Narvas isegi ega kusagil mujal inimesi, kes ei oska eesti keelt. Kõik Kohtla-Järve Linnavalitsuse 100 ametnikku räägivad eesti keelt, kogu dokumentatsioon, kõik nõupidamised – kõik käib eesti keeles, mis siis, et 90%‑l emakeel on vene keel. Me oleme sinna juba jõudnud. Ja kui oleme Kohtla-Järvel jõudnud, miks me arvame, et Sillamäe ja Narva ei jõua järele? Jõuavad, kindlasti jõuavad, mina usun sellesse. Aitäh, auväärt ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ja me saame minna läbirääkimiste juurde. Jaak Valge, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel! Palun, kaheksa minutit! Rahvuskonservatiivid on alati seisnud eesti keele ja eestluse eest, aga kui nüüd ka osa teisi erakondi Ukraina sõja mõjul on oma seisukohti muutnud, on lootust ehk ka opositsioonis olles teha mõned sammud põhiseaduse vaimu kehtestamiseks. Ma tuletan meelde, et ainult ühes Euroopa riigis on riigikeeleoskuse tase halvem kui Eestis, see riik on Moldova. Riigikeeleoskuse tase ei ole meil mitte halb sellepärast, et eestlased on eesti keele ära unustanud, vaid sellepärast, et okupatsiooni ajal asus meile sedavõrd palju idaslaavi maadest pärit inimesi, kes ei ole siiamaani eesti keelt ära õppinud. Ja kui soovite, siis võib seda rahvuskonservatiivide ettepanekut lugeda ka hiljaks jäänud dekolonaliseerimiseks ehk vigade paranduseks. Nüüd aga on eesti keele kasutusala tagamise vajadus läinud veel teravamaks. Nimelt pärast seda, kui käivitus massiimmigratsioon ja veebruarist alates suur rahvaste rändamine. Integratsioon oma sellisel loosunglikult kampaanialikul kujul, nagu vasakliberaalid seda veel mõni aeg tagasi esitasid, on tegelikult läbi kukkunud, ütleme otse. Tegelikult toimub pigem erineva kodukeelega inimeste erinevatele territooriumidele eraldumine ehk siis vene kodukeelega inimeste koondumine Ida-Virumaa linnadesse ja Tallinnasse. Ja riigikeeleoskamatus ning eesti keele madal maine välispäritolu rahvastiku hulgas süvendab seda. Seda olukorda ei saa muuta ainult ühe meetmega, ainult eestikeelsele õppele üleminekuga, mida praegune valitsus esitleb, vaid olukorda tuleb muuta paljude meetmetega. Vaja on tervikut, see tähendab massiimmigratsiooni peatamist, avaliku ruumi muutmist eestikeelseks ja eesti keele maine tõstmist nii ülikoolides kui ka neis omavalitsustes, kus pole eestlaste enamust. Ma toon nüüd näited ikka sellestsamast Narvast. Mul on natukene teistmoodi andmed kui lugupeetud Eduard Odinetsil. 2017. aastal rääkis Narva linna 31‑liikmelisest volikogust eesti keelt vaid kaks inimest. Ülejäänud oskasid vaid erinevaid viisakusavaldusi, millega koosolekute ajal ettekanded sisse juhatatakse. Tõsi küll, ma ei ole ise kontrollinud, kuidas praegu palju praegu neid inimesi on. Aga käesoleva aasta sügisel tõdes Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk, et neil kordadel, kui inspektor on olnud kohal, on volikogu istungitel ettekandeid ja sõnavõtte tõlgitud ja seda on teinud volikogu esimees ja linnapea. Kui on tõlgitud, järelikult ei ole keeleoskus piisav. Ja ma ütlen, et see on päris koomiline olukord, kui volikogu esimees ja linnapea töötavad tõlkidena.

ei ole täidetud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse nõue, et volikogu istung toimub eesti keeles. Vastuolu põhiseadusega tema oma arvamuses ei märkinud ja seda pole ka. See kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse säte tähendab, et volikogu liikmed peavad esinema volikogus eesti keeles. Aga kuidas nad saavad seda siis teha, kui nad eesti keelt ei oska? Ja ka Keeleameti peadirektor on leidnud vastuolu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse vahel ja väidab, et üks võimalik lahendus oleks saadikukandidaatide keeleoskuse nõue valimisseaduses taastada. See on seesama, mida selle eelnõuga tehaksegi. Aga eelnõu esitamise teine põhjus on asjaolu, et see, kui eesti keelt ei osata, tähendab seda, et ei olda ka eesti keeleruumis ehk ei teata, mis Eestis toimub. See on sama, kui kirurg ei tea, kuidas opereeritava keha välja näeb, või ei oska operatsioone teha. Kõigilt inimestelt ei saa, tõsi küll, nõuda, et nad kirurgitööd tunneksid, aga kirurgidelt tuleb seda küll nõuda. Samamoodi tuleb neilt, kes teevad Eestis poliitilisi otsuseid, nõuda, et nad Eesti ühiskonda tunneksid. Ja seega tulebki seadust muuta ja see säte lisada. Kas nõutav on just C1‑tase ja kuidas seda kontrollida, selle üle võib vaielda, aga selleks meie arutelud siin parlamendis ongi. Niisiis on eelnõu ka teatavaks lakmuspaberiks minu arvates neile erakondadele, kes kõnelevad küll eesti keele oskuse parandamise vajadusest, kui seda eelnõu ei toetata, on see tühi jutt. Meie rahvuskonservatiividena tühja juttu ei armasta. Meie loomulikult enda esitatud eelnõu toetame. Aitäh! Üllar Saaremäe, palun, Isamaa fraktsiooni nimel! Eelnõu 663 seletuskirjas öeldakse: "Põhiseaduse järgi on Eesti vabariigi riigikeeleks ja ametliku asjaajamise keeleks eesti keel. Keeleseaduse kohaselt peavad eesti keelt valdama avaliku sektori töötajad, riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse töötajad. Nad peavad oskama ja kasutama eesti keelt tasemel, mis on vajalik teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks. Isikute hulka, kes peavad oskama eesti keelt, tuleb lugeda ka kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed, seda enam, et volikogude töökeel võib seaduse järgi olla vaid eesti keel."Eelnevaga on väga raske mitte nõustuda. Ka Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk, keda on täna siin mitu korda tsiteeritud, on juhtinud tähelepanu asjaolule, et kui me soovime muuta kohalike omavalitsuste volikogu töö eestikeelseks, siis tuleb kohaliku omavalitsuse [volikogu] valimise seadusesse viia volikogudesse kandideerijatele uuesti sisse eesti keele oskuse nõue. Võiks taaskasutusse võtta seaduse, mis kehtis aastani 2001. "Siis oli seadusesse kirjutatud teatud hulk tegevusi, mida volikogu liige peab suutma eesti keeles teha. Ja kandideerimisel iga inimene paneb selle taha linnukese: ma saan hakkama." Nii ütles Tomusk ERR-i uudistele 4. novembril.Selle eelnõu eesmärk on selge. Nüüd on küsimus, kuidas me seda saavutame. Ja teema on õhus. Seda näitab juba see, et on teada, et muudatused on plaanis ka Justiitsministeeriumil. Justiitsminister Lea Danilson-Järgi eestvedamisel on Justiitsministeeriumis ettevalmistamisel kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muudatused, millega viiakse sisse eesti keele oskuse nõue kandideerijatele, just nii, nagu ka Ilmar Tomusk soovitab ja nii, nagu oli see enne 2001. aastat. See eelnõu peaks meieni jõudma detsembris. Loodetavasti neist kahest eelnõust saab lõpuks seadus.Ma tundsin huvi selle eelnõu vastu, mis on ministeeriumis töös, ja sain lühidalt järgmise ülevaate. Volikogu töökeel on eesti keel, valitud isik peab seda valdama. Kandideerija märgib kandideerimisavalduses, et valdab eesti keelt vajalikul tasemel, et volikogu töös osaleda. Kui aga selgub, et valitud isik ei oska vajalikul tasemel eesti keelt, siis on Keeleametil õigus kontrollida inimese keeleoskust. Kui Keeleamet selgitab välja, et volikogu liige ei oska eesti keelt vajalikul tasemel, siis teeb ta Vabariigi Valimiskomisjonile ettepaneku kaaluda volikogu liikme mandaadi tühistamist. mandaadi tühistamist. Ja kui riik on kehtestanud kandidaadile eesti keele oskuse nõude, siis on mandaadi äravõtmine puuduliku riigikeeleoskuse tõttu õigustatud, sest kandidaat on enda kohta esitanud valeandmeid.Aga siit edasi ka laiemalt. Keeleametile tuleb anda jõudu juurde, et lõpetada keeleseadusele vilistamine mitte üksnes volikogudes, vaid ka näiteks teenindussektoris. Inimesed, kes puutuvad kokku näiteks Wolti või Bolti toidukullerite või taksojuhtidega, saavad tõenäoliselt iga päev kogeda keeleseaduse eiramist. Aga see on juba teine Isamaa toetab selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist. Siin peab riik end kehtestama. Aitäh! Aitäh! Tõnis Mölder Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti riik on loodud selleks, et eesti keel, kultuur ja rahvus säiliks. Ma arvan, et eesti keel peab olema igas omavalitsuses töökeel. Eesti keeles peavad kõik 79 Eesti omavalitsust töötama. Siin ei ole absoluutselt mitte mingisugust vaidlust. Küsimus on aga selles, kes ja kuidas võtab ära selle rahva demokraatia. Rahvas on see, kes on võtnud vastu otsuse, keda ta volitab ja keda ta saadab ennast esindama meie volikogudesse. Rahvas on see, kes on võtnud vastu otsuse, et jah, tema on sobilik inimene, keda me usaldame seda tööd tegema, kes lähtub oma töös nendest parimatest teadmistest ja oskustest, mis tal on, ja ta töötab selles volikogus järgmised neli aastat maksimaalselt. Ja igal kandidaadil, kes osutub valituks, on iga nelja aasta tagant eksam. Mitte keeleeksam, vaid kõige suurem ja kõige raskem eksam: saada valijalt mandaat. Mitte keegi teine ei tohiks olla see, kes tuleb ja ütleb, et mina olen rahvast kõrgem ja ütlen, et need inimesed siia saali ei sobi.

kui paljudel neist siis ei ole seda C1‑taset. Teate, ma arvan, et C1‑tase, mis on Eesti riigis kõige kõrgem keelenõude tase

ei oska eesti keelt C1‑tasemel, kui neile teha, ma ei tea, tunnikontroll. Kas te kujutate ette, et inimene on saanud kohaliku omavalitsuse valimisel mandaadi siis tuleb keegi, kes kaebab tema peale, ja siis tuleb Keeleinspektsioon ja hindab teda ja ütleb, et vabandust, teie volikogu liikme staatus on nüüd peatatud?

just nimelt teises keeles. See tähendab seda, et võib tekkida olukord, kus paljud omavalitsused sellisel kujul ei tööta, aga nendes omavalitsustes on töökeel eesti keel, seda ei tohi muuta. Aga küsimus on selles, kes on see, kes hakkab ütlema, [kellel] on see tase C1, ma ei tea, A2 võib-olla. Nii see ei käi! Ma toon teile lihtsa näite. 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimised. Abdul Turay, siin saalis ka härra Kruusimäe nimetas teda mitu korda. Ma arvan, et ma võin Abdul Turay kohta küll väga selgelt öelda, et C1-tasemel eesti keelt ta ei osanud, ja ma arvan, et Abdul ei pahanda minuga, sest ma saan temaga piisavalt hästi läbi ja ta kinnitab seda. Aga ma arvan, et Abdul tegi selles volikogus väga kvaliteetset tööd. Abdul Turay sai 516 häält. Ta sai 516 häält Tallinna linna elanikelt, kes hindasid teda kui tublit inimest. Samal ajal Ivi Eenmaad hindas 320 inimest, Sven Sesterit 469 inimest. No kas me siis nüüd peaks ütlema, et oot-oot, rahvademokraatia järgi Ivi Eenmaa ja Sven Sester on justkui halvemad, aga Keeleinspektsiooni arvates

et veel kord: küsimus ei ole ju selles, mis on inimese keeleoskus. Ma ka väga selgelt võiks ju öelda seda, et paneme siis hoopis haridusnõude sisse. Ma arvan, et väga palju on neid, kes suhtlevad omavahel eesti keeles ka siit puldist – no seleta inimesele, mis sa seletad, aru ikka ei saa.Nii

meie enda Eestimaa inimesed, kes on otsustanud, et seesama inimene töötab selles volikogus, sest ta teeb seda tööd hästi. Ja kui see inimene seda tööd hästi ei tee, siis nelja aasta pärast ei otsusta mitte Keeleinspektsioon ringi, vaid needsamad valijad otsustavad ringi.Seetõttu on otsustanud Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teha ettepaneku kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 663 esimesel lugemisel tagasi lükata. Veel kord, minu hinnangul ja meie fraktsiooni hinnangul riivab see inimeste põhiseaduslikke õigusi. Aitäh! Aitäh! Läheme läbirääkimistega edasi. Eduard Odinets, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! eesti keel! Aitäh! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraadid on vägagi selle poolt, et kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed oskaks eesti keelt ja kohalikud omavalitsused töötaks eesti keeles. Selles pole küsimust ega kahtlust. Küsimused ja kahtlused on selles, milliste meetmetega me selle saavutame. EKRE on esitanud meile eelnõu, milles nõutakse volikogu kandidaatidelt keeleseaduses sätestatud C1‑taset. Et te paremini saaksite aru, head kolleegid, mis on C1‑tase: see on see tase, kuidas mina praegu teie ees kõnelen. Seda nimetatakse mõnikord ka haritud emakeelekõneleja tasemeks. Kuidas ma tean, et mul on see tase? Ma käisin eksamil, tegin ära, sain 97 punkti 100 võimalikust. Et te veel paremini aru saaksite, head kolleegid, ma tsiteerin C1‑taseme kirjeldust. C1‑tasemel kõneleja mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab varjatud tähendust, oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha väljendeid eriti otsimata, oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi‑ kui ka tööoludes, oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid. Mõelgem, head kolleegid, kui paljud volikogu liikmed, kelle esimene keel on eesti keel, aga ka inimesed näiteks siin Riigikogu saalis oskavad end ladusalt mõistetavaks teha ning luua selget ja loogilist teksti keerukatel teemadel! Väidan, et mitte kõik. Kuid probleem ei ole ainult selles, kui kõrget taset nõutakse volikogu liikmetelt, vaid elementaarses seaduste hierarhias ja sätestatavate nõuete proportsionaalsuses ja rakendatavuses. Mitmele probleemile ei osanud EKRE esindaja kui seaduse algataja põhiseaduskomisjonis vastata. Olgem ausad, EKRE polegi loosunglikust ja populistlikust nõude sõnastamisest kaugemale jõudnud. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, mida EKRE soovib muutma hakata, on konstitutsiooniline seadus. Selle sätteid ei saa reguleerida niinimetatud lihtseadusega, milleks on keeleseadus. Pealegi ei ole keeleseaduses eesti keele oskuse tasemed sätestatud. Seega EKRE soovib lahendust, mis ei vasta põhiseadusele, ja viitab sätetele, mida ei ole olemas. Mis muud siis see EKRE pakutud eelnõu on, kui mitte puhas populism ja tühipaljas loosung! EKRE esindaja ei suutnud põhiseaduskomisjoni istungil selgitada, kuidas tehakse kindlaks C1‑taseme olemasolu. Kui eksamiga, kas siis seda peavad tegema kõik kandidaadid, sõltumata nende esimesest keelest ja haridusest? Kui ainult need, kes ei ole eestlased, siis kuidas teha kindlaks, kas näiteks Kohtla-Järve Linnavolikogu kandidaat Odinets on eestlane või mitte? Kas ainult need, kelle haridus ei olnud eestikeelne? Kuid juba pikemat aega on kogu Eesti gümnaasiumiharidus eestikeelne, vastavalt sellelesamale keeleseadusele. Mida teha aga Euroopa Liidu kodanikega? Mida teha alles gümnaasiumis õppivate noortega, kellel kõigil on õigus kandideerida? Kas C1‑taseme nõudmine nendelt on proportsionaalne, kas see ei kitsenda kandidaatide põhiseaduslikke õigusi? Küsimusi on kordades rohkem kui vastuseid. Õhku jääb ka küsimus, miks me samamoodi ei nõua riigikeeleoskust näiteks Riigikogu kandidaatidelt. Meie töö puhul, head kolleegid, on tegemist oluliselt keerukamate ja sidusamaid võtteid nõudvate tekstidega. Kuidas on aga Euroopa Parlamendi kandidaatidega? Kas sinna sobiks keegi, kes ei valda üldse eesti keelt, kuid see-eest on suurepärane inglise keele tundja? Kui me sätestame keelenõuded kvalifikatsiooninõuetena saadikute tööle, siis peab see reeglistik kehtima kõigile. Aga kas probleem on tõesti olemas? On olemas. Ilmselt teravam on see Ida-Virumaal. Mina olen 26 aasta jooksul linnavolikogu liikmena Kohtla-Järvel erineva keeleoskusega volikogu liikmeid näinud. selles mõttes täiesti kurttumme, kuid nüüd on neid üksikuid. Kohtla-Järvel ei ole kunagi istungit muus keeles peetud kui eesti keeles, sõltumata sellest, kui mitu protsenti saadikutest eesti keelest aru saab. Praegu ma näen ilmselgelt, et puudulik eesti keele oskus tegelikkuses ei tähenda suutmatust volikogu liikme tööd teha. Mõnikord on muukeelsed saadikud isegi põhjalikumad. Miks? Sest nad süvenevad, sest nad tõlgivad, sest nad püüavad kõikidest nüanssidest aru saada. Ja nad teevad väga asjalikke ettepanekuid ja tekstitäpsustusi, mõnikord isegi elegantsemaid kui eestlastest kolleegid. Küsimus ei ole keeleoskuses, küsimus on töösse suhtumises. Mulle meenub minu esimene aasta ülikoolis, kui ma sain seitsmeteistkümneaastasena Kohtla-Järve venekeelse poisina ülikooli sisse, oskamata eesti keeles ennast isegi normaalselt tutvustada. Ja ma asusin õppima eesti keeles keeleoskajate seas. Kuid tulemus oli see, et ma ainsana hakkasin stipendiumi saama, kuna olin üks väheseid, kes päris kõigesse süvenes, kes tõlkis ja õppis pähe. Kohtla-Järve, Narva ja Sillamäe saadikud saavad ka hakkama. Alati on saanud. Riigikogu ülesanne on neid toetada ja motiveerida, mitte represseerida. Mis ei tähenda muidugi, et nad eesti keelt ei pea oskama. Muidugi peavad ning ma usun, et juba järgmistes koosseisudes, nooremate tulekuga on pilt hoopis teine. See on juba praegu teine. Mina olen seitsmes koosseisus olnud ja seda pealt näinud. Nii et selle asemel, head kolleegid, et nõuda kõige kõrgemat astet, mida Eestis üldse testida saab, selle asemel, et jagada rahvasaadikud eestlasteks ja mitte-eestlasteks, selle asemel, et teha vahet, kas tegemist on päris eesti kooliga või Eesti vene kooliga, mõtleme lahendustele, mis päriselt töötavad. Päriselt töötavad aga kandidaadi personaalne vastutus ja valija hinnang kandidaadi oskustele ja võimetele. Sotsiaaldemokraadid on valmis siin kaasa mõtlema ja lahendusi otsima. Elagu eesti keel! Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi fraktsioonidel ei ole, seega on läbirääkimised lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 663 esimene lugemine lõpetada. Aga Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 663 esimesel lugemisel tagasi lükata ja ma panen selle ettepaneku hääletusele.Austatud

Riigikogu, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 663 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 17 Riigikogu liiget, vastu oli 25. Ettepanek ei leidnud toetust ja eelnõu jääb menetlusse. head kolleegid, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 21. novembril kell 17.15. Sellega on tänane teine päevakorrapunkt menetletud. Ja läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Peeter Ernitsa, Henn Põlluaasa, Paul Puustusmaa, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Kalle Grünthali, Uno Kaskpeiti, Ruuben Kaalepi, Siim Pohlaku, Alar Lanemani ja Merry Aarti 20. septembril 2022 esitatud arupärimine LNG tankeri kohta (nr 153).

26. septembril esitasime selle arupärimise. Nii palju sündmusi on toimunud vahepeal. 10. oktoobril

ma ei hakka ette lugema, kohati tundub see juba nagu mingisuguse vana asja ülekäimine. Aga siiski ma loodan teilt neile vastuseid saada. Palju huvitavamaks läheb siis, kui saab küsida. Sündmused on arenenud ja meil on küsimusi küll. Aitäh! Aitäh! Ma palun arupärimisele vastamiseks kõnepulti peaminister Kaja Kallase. Austatud Riigikogu liikmed! Hea Riigikogu aseesimees! Vastan küsimustele.Küsimus number üks: "Kas LNG tanker tuleb tänavu sügistalvel Pakrineeme kai aarde?" Vastus. 10. oktoobril toimunud Eesti-Soome energeetikaministrite kohtumisel otsustati, et piirkonna, see tähendab nii Eesti kui ka Soome, maagaasi varustuskindlust tõstev Soome renditud veeldatud maagaasi ujuvterminal ühendatakse juba eeloleval talvel Soome Inkoo sadamas paikneva infrastruktuuriga, kus ujuvterminal suudab tagada nii Eesti kui ka Soome gaasituru vajadusi.Küsimus number kaks: "Millise kokkuleppe või lepingu alusel pidi tanker tulema Paldiskisse?" Vastus. 2022. aasta aprillis sõlmisid Eesti ja Soome energeetikavaldkondade eest vastutavad ministeeriumid vastastikuse mõistmise memorandumi, [millega lepiti kokku] täiendava LNG taasgaasistamise võimekuse loomises Soome-Balti gaasiturul. Kokkuleppe sõlmimise ajal eeldasid soomlased, et Soome poolel vajaliku valmisoleku loomine käesoleval aastal ei ole realistlik ning ujuvterminal tuleks Soome-poolsesse sadamasse pärast 2023. aasta kütteperioodi, seni paikneks Eestis.Kolmas küsimus: "Millal ja kelle poolt otsustati, et tanker saabub hoopis Inkoosse?" Vastus. 10. oktoobril toimunud Eesti-Soome energeetikaministrite kohtumisel lepiti kokku, et soomlaste renditud LNG-ujuvterminal ühendatakse juba eeloleval talvel Inkoo sadamaga, kus terminal saab paremini teenindada nii Eesti kui ka Soome gaasiturgude vajadusi ning tagada kogu piirkonna varustuskindluse.Küsimus number neli: "Missugused kokkulepped on LNG osas soomlastega?" Vastus. Koostöömemorandumid on sõlmitud nii Eesti ja Soome energeetikavaldkondade eest vastutavate ministeeriumide kui ka gaasivõrke haldavate ettevõtete vahel. LNG-terminalid peavad opereerimisel jälgima Euroopa Liidu reegleid, sealhulgas tagama kolmandatele osapooltele ligipääsu. LNG-terminali toimimisreeglid kinnitab Soome energiaregulaator ja need reeglid on käesoleva vastuse koostamise ajal avalikul konsultatsioonil. Lisaks on meil Soomega sõlmitud gaasisolidaarsusleping.Viies küsimus: "Kui oli teada, et tanker saabub hoopis Soome, miks toimus Pakrineemel kiirustades uue sadama rajamine?" Tegemist on energiajulgeoleku investeeringuga 2022. aastal, kui LNG-ujuvterminali vastuvõtu võimekuse loomiseks vajaliku infrastruktuuri rajamist alustati riigi

valmida jõuab. LNG-ujuvterminali vastuvõtu võimekuse väljaarendamine Eestis parandab ka Eesti energiajulgeolekut, luues igal ajahetkel võimaluse ka Eestis LNG-tarneid vastu võtta, kui olukord peaks seda nõudma.Kuues küsimus: "11. mail 2022 teatas Eleringi juht Taavi Veskimägi ERR-is, et "Alexela rajab riigi toetuseta nii kai kui ka LNG ujuvterminali ja nad ei nõua riigilt mingeid garantiisid". Miks väljastas Vabariigi valitsus hiljuti siiski garantii ja miks just Eesti Varude Keskusele?" Valitsus pidas juba käesoleva aasta märtsis oluliseks, et LNG vastuvõtu võimekus kai ja gaasiühenduse taristu näol saaks Eestis välja arendatud. See taristu tagab energiajulgeoleku, sest loob Eesti riigile paremad võimalused ka tulevikus maagaasi tarneriskidega toimetulekuks. LNG-ujuvterminali vastuvõtu võimekuse rajamisega seonduv on dünaamiliselt arenenud. Juunis 2022 teavitasid Alexela ja Infortari ühisettevõtte esindajad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit, et vajavad projektiga edasiliikumiseks ja edasise finantseerimise tagamiseks riigipoolset kinnitust, et riik on valmis rajatava kai vajadusel ettevõtetelt kokkulepitud tingimustel soetama. Sellele järgnesid arutelud vajaduste ja võimaluste üle, mille tulemusena eraldas valitsus 28. juulil Eesti Varude Keskuse Aktsiaseltsile 38 miljonit eurot, et võimaldada sõlmida LNG-kaid rajava ettevõttega müügioptsioonileping. Müügioptsioonilepingut käesoleva vastuse koostamise ajaks sõlmitud ei olnud.Seitsmes küsimus: "28. juulil andis riik 38 miljoni eurose garantii Eesti Varude Keskusele, suurendades nende aktsiakapitali, et anda erarahaga rajatava LNG-terminali õigeaegseks valmimiseks selle arendajatele äririski realiseerumise puhuks garantii. Maikuus, kui Elering sisenes kai rajamise aruteludesse, räägiti 20 miljonist. Miks muutus 20 miljonit 38 miljoniks?" Esiteks, me oleme alati rääkinud puhtalt tõendatud kuludest ja 20 miljonit eurot oli kevadel parim teadmine, mis põhines toonastel esialgsetel hinnangutel. Tööde teostamise käigus ettevõtjate teadmine tegelikest kuludest täpsustus ja nimetatud 38 miljonit – koos käibemaksuga on see summa – on ettevõtjate täpsustatud hinnang tegelike kulude kohta ja see on püsinud muutumatuna alates küsimus: "Millised [k]ulud kaetakse 38 miljoni euro eest?" Eesti Varude Keskuse Aktsiaseltsile eraldatud 38 miljonist eurost kaetakse vastavasisulise lepingu sõlmimisel tõendatud kulud, mis LNG-ujuvterminali kaid rajavatel ettevõtjatel kai rajamisel tekkinud on, ning kai juurde kuuluva maa soetamise kulud.Üheksas küsimus: "11. mail 2022 teatas Taavi Veskimägi ERR-is, et Alexela ja Infortar võtavad nii ujuvterminali rentimise riski kui ka kai ehitamise riski endale. Kas on olemas tankeri rentimise leping? Kui jah, siis kelle poolt ja millal sõlmitud?" Alexela Aktsiaselts ja Aktsiaselts Infortar teavitasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit käesoleva aasta juuni alguses, et loobuvad täiendava ujuvterminali rentimise plaanist ning keskenduvad Soome renditud terminali vastuvõtmiseks vajaliku taristu rajamisele. Seega ei ole MKM-ile teadaolevalt Eesti ettevõtjad sõlminud täiendavaid ujuvterminali rendilepinguid ning ainus piirkonda tulev ujuvterminal on Soome küsimus: "LNG tankeri rendisumma, millest Alexela ja Infortar rääkisid, on 10 miljonit eurot kuus. Põhjasadam pakub samas LNG tankerit, mille rendileping on eelnevast kolm korda madalam. Kas Vabariigi valitsus on seda arutanud?" Esiteks tuleb muidugi teha vahet LNG-tankeril ja LNG-ujuvterminalil – need on kaks erinevat asja. LNG-ujuvterminali rendisummad, mida ettevõtjad on indikeerinud, on käesoleval aastal olnud muutlikud ja arusaadavatel põhjustel – suur nõudlus, vähene pakkumine – kasvutrendis. Kuivõrd 2022. aasta mais otsustas Soome gaasisüsteemihaldur Gasgrid Finland ujuvterminali ise rentida – teadaolev kulu 460 miljonit eurot kümneaastase perioodi kohta –, ei ole Eesti riigi poolt täiendava LNG-ujuvterminali rentimist arutatud. Küll on aga Eesti ettevõtjatel võimalus riigi otsustest sõltumatult rentida täiendavaid terminale. Pakrineeme sadamas valmiv taristu loob võimaluse selliste ujuvterminalide vastuvõtuks.11. küsimus: "Sõltumatu energiakaupleja Baltic Energy Partners OÜ partner Marko Allikson on öelnud 9. mail Ärilehele, et Eestit, Lätit ja Soomet ootab oluline tarbimise vähendamise vajaduse risk, sest praegused tarneallikad ilma uue LNG-terminalita Paldiskis ei suuda katta maagaasi tarbimise vajadust. Kui nüüd selgub, et tanker läheb Inkoosse, kas on olemas plaan B?" LNG vastuvõtu võimekuse asumine Soomes on taganud regioonile, sealhulgas Eestile, piisava gaasi vastuvõtu võimekuse ning Eesti tarbimise katmiseks on regioonis piisavalt gaasi, sõltumata sellest,

Eestil 3,5 teravatt-tundi, Lätil 10 teravatt-tundi ja Leedul 16 teravatt-tundi. See tähendab, et gaasi tarbimine on kõigis riikides vähenenud märkimisväärselt. Samal ajaperioodil suudab Klaipeda LNG-terminal tuua piirkonda 30 teravatt-tundi maagaasi, arvestades, et 8 teravatt-tundi võib potentsiaalselt liikuda Poola.

Aitäh, auväärt peaminister! Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! 11. mail Alexela ütles, et ta ei nõua valitsuselt mingeid garantiisid. Ja ühel erikomisjoni paljudest istungitest, 24. oktoober oli see, ütles Timo Tatar, et ehitajad on kai puhul suvel esitatud eelarve ja mingisugust lisa ei vaja. Jutt oli sellest 30 miljonist, aga nüüd räägitakse 45-st ja isegi enamast. Kuidas on see asi niimoodi lappama läinud? Algul ehitatakse kiiruga, ilma igasuguse riigipoolse soovita, [garantiita], ja lõpuks jõutakse sinna, et riik ostab endale selle ära, teadmata, millise summa eest ja milleks. See üldine jutt, et igaks juhuks kulub ära –

anti meile pidevalt ülevaadet, kuidas need läbirääkimised on läinud, ja alguses nõuti igasuguseid garantiisid, et üldse ehitama hakata. Siis üks hetk öeldi, et ei, nüüd ei ole vaja ühtegi garantiid, mitte midagi Eesti riigi poolt ja erasektor ehitab selle ilma igasuguste garantiideta. Võite vaadata olen Riigikogu infotunnis vastanud täpselt samamoodi, et see tundub liiga ilus, et olla tõsi, aga võib-olla tõesti. Ja need asjaolud muutusidki.Mis puudutab neid kulusid, siis oleme algusest peale rääkinud, et kui me sellise müügioptsiooni teeme, siis ainult tõendatud kuludega ehk

meil selle kai ehitamist väga vaja. Ja ma olen endiselt seda meelt, et energiavarustuse seisukohast on selle kai olemasolu vajalik ka tuleviku mõttes ja see on lihtsalt energiataristu üks osa. Aitäh! Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Küsiks korra ikkagi alguse kohta. Millal tekkis valitsusel ja teil see teadmine, et kui läks soomlastega selle kai või vastuvõtuvõimekuse võidu ehitamiseks, siis lisaks sellele, et me peame kulutama Eestis vastuvõtuvõimekuse tegemiseks raha, tuleb meil osta ka Soomes Inkoo terminalis mingisugune osalus. Millal see teadmine täpselt ikkagi tekkis? Ja kuidas selle asjaga praegu on, kas riik ostabki kõigepealt välja Alexelalt selle kai ja lisaks ostab veel osaluse Inkoo terminalis? Aitäh,

millal nad said teada, et laev ei tule Eestisse, ja missugune on nende motivatsioon see kai lõpuni ehitada. Aitäh! Aitäh! Nagu ma ütlesin, alguses nad ju ütlesid, et hangivad ise selle laeva, ja vahepeal ütlesid ka, et hangivad ise selle laeva. Aga juunis teatasid, et nad siiski seda laeva ei hangi.

oli see, et nad saavad seda gaasi ise sealt kaudu müüa. Kui selgus, et tegelikult seda FSRU-d siia [kai] äärde ei tule, siis nad ütlesid, et nende äririskid on realiseerunud. Aga jah, seda, mida nemad teadsid või ei teadnud, peab nende käest küsima, ma ei oska sellele vastata. Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Paldiskis on kai valmis ja soomlastel valmib kai heal juhul jõuluks. loobus Eesti võimalusest vähemalt need loetud nädalad või kuud hoida seda FSRU-d siinpool Soome lahte ja pakkuda selle kaudu juba teenust meie inimestele ja ettevõtetele?

et sisuliselt see uus terminal ja Soome tarbimine taandavad teineteist ning meil on endiselt selle stsenaariumi kohaselt 51,6 teravatt-tundi

Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea arupärimisele vastaja! Te vuristasite need vastused nii kiiresti ette, et seda oli võimatu jälgida. Seetõttu ma küsingi nüüd täpsustavalt.

Koostöömemorandum on arusaamine asjadest, see ei ole veel kokkulepe. Koostöömemorandumid tavaliselt eelnevad kokkulepetele. Ühtsete kavatsuste protokoll on see, mis ta tõlkes otseselt on.

kui te siin põlevate silmadega meile infotunnis või kuskil rääkisite sellest, kuidas haalamiskaid ehitatakse ja sealt tuleb toru maismaale ja laev tuleb ja valge laev ja valged torud ja valged kaid ja kõik asjad. No kai on olemas. Aga mida ei ole, on laev, ja mida ei ole, on toru. Ja need numbrid, mida te meile vuristate siin, et kuskil Klaipedas on nii palju teravatte ja kuskil Haminas on nii palju teravatte ja kuskil Lätis on nii palju teravatte no teate, see on niisugune raamatupidamine, mis ei klapi tegelikkusega, sest tegelikult ei ole seal neid teravatte ja tegelikult ei ole meil siduvaid lepinguid, et me need teravatid ka kätte saaksime. Te olete meile kevadest saadik siin kärbseid pähe ajanud ja jätkate meile kärbeste päheajamist. Kas te ükskord lõpetate ka selle kärbeste päheajamise? Aitäh! Toru on olemas,

lõpus nagunii Soome minema just sellel põhjusel, et Soome on selle rentinud, ja sellel põhjusel, et Soome tarbimine on lihtsalt niivõrd palju suurem ja Soomel ei ole ligipääsu ei Klaipeda LNG-terminalile, ei Läti gaasihoidlale. Lihtsalt sellel põhjusel.

on gaasiettevõtjatel, kes on erasektori ettevõtjad. Nemad muretsevad gaasi, Eesti riik ei tegele gaasi müümisega. Meile ei kuulu ühtegi gaasiettevõtet. Me oleme varunud küll gaasi Eesti Varude Keskusele selle jaoks, et vajadusel raskeid

taasgaasistamise võimalusega tankerist, vaid tankeritest, mis toovad LNG‑d – reidil Euroopas palju, on vaja lihtsalt ligipääsu, et oma laadung maha laadida. Sellest räägivad ka gaasihinnad, mis on Euroopas alla tulnud. Martin Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea peaminister! No selle minuti jooksul, mis mul on, ma ei jõua lihtsalt kõiki neid valesid ja vassimisi, mida te olete [rääkinud] alates kevadest ja ka viimase mõne minuti jooksul, ümber lükata. Veel

Ma tean, et Reformierakonnast oli kunagi peaminister, keda nimetati universumi direktoriks, sest ta kogu aeg arvas, et tema juhibki kõike. Te räägite, et meil on Klaipedas midagi ja meil on Lätis midagi ja meil on Hankos midagi. Eestil ei ole seal mitte midagi. Ja see ongi minu meelest põhiasi, millest me rääkima peame. Kui te ajate segamini kavatsuste protokolli ja päris kokkuleppe, siis te kas üldse ei saa millestki aru või lihtsalt jälle vassite meile, aga mingeid kokkuleppeid tegelikult ei ole. Mul on väga konkreetne küsimus. Mitte rääkides lepingutest, lubadustest või poliitilistest kokkulepetest, kui suur on meie tegelik, reaalne, füüsiline varu Lätis? Esiteks,

peaks olema gaasist puudus, siis piiratakse tarbijaid niimoodi, et ollakse teineteisega solidaarne. See tähendab seda, et ei teki olukorda, kus ühes riigis tehased huugavad täiega ja teises riigis on kodud külmad. Euroopas on selliseid lepinguid sõlmitud kuus, nendest kaks on Eestiga. Selles mõttes on meil head naabrid.Nüüd kohe otsin, kui palju meil on gaasi varutud Läti gaasihoidlasse. Eesti turuosalised – see ei ole Eesti riik, vaid Eesti turuosalised – on Läti gaasihoidlas hoiustanud 1,3 teravatt-tundi maagaasi. Lisaks sellele on Eesti Varude Keskuse strateegiline varu 0,45 teravatt-tundi ja Eleringi kaitstud tarbijate varu 0,1 teravatt-tundi. Sisuliselt tähendab see seda, et kui te vaatate tarbimist, siis september-oktoober on Eesti turuosalistel kaetud lepingutega, kuid osa novembrist on praegu katmata. Aga ma tean, et edasi need võimalused on loodud, et järjest neid lepinguid sõlmida, sest gaasi iseenesest siin

Anti Poolamets, palun! Lugupeetud ettekandja! Minu teada on Taavi Veskimägi inimene, kes ütleb, et tal on olemas Inkoo sadama terminali kasutamise reeglid. Kas teile on ka need reeglid teada? Ja kes Eestis veel valdab neid reegleid, sest see on ju meile väga oluline? Kõik algas ju kunagi Soomega ühise projekti tegemisest ja nüüd me oleme justkui vaeslapsed siin. Meil on valitsuses jaotatud vastutusvaldkonnad ja kasutamise reeglitega ning nende läbirääkimistega tegeleb MKM ja tema vastutusalas olevad ametkonnad. Nii et ei, mina isiklikult neid reegleid lugenud ei ole ja mina nende läbirääkimistega ei tegele.

kuigi sinna laeva ei tule ja toru ei tule. Muide, Alexela tahtis juba aastaid seda kaid sinna ehitada, ainult et lubasid ei saanud. Nüüd, näete, said imekombel loa ja makstakse veel maksumaksja rahaga kinni. Alexelast rääkides te ütlesite, et erasektor tahab äri teha ja ei tegele heategevusega. Aga

Nagu ma ütlesin ja kordan veel: mais ütlesid nad, et neil ei ole ühtegi garantiid vaja, nad ehitavad selle [kai] välja ilma igasuguste garantiideta.

anda. Viimases valitsuskabinetis oli ka arutelu selle üle, et nad tahavad seda võib‑olla kasutada juba sellel aastal. Kuna raha on eelarvest eraldatud, siis riigieelarve seisukohast ei ole vahet, kas seda teha sel aastal või järgmisel aastal,

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Kõigepealt, austatud peaminister, teie ja teie minister Sikkut on meile siin põlevate silmadega rääkinud, kuidas tanker tuleb Paldiskisse. Tankerit ei tulnud, Soome on seda kogu aeg rääkinud. Siis rääkisite hoopis: tead sa, meil on kõik kokkulepped olemas, meil tulevad eelisostuõigused ja jumal teab mis asjad. Soome on kogu aeg öelnud, et mitte midagi sellist ei ole olemas. Ja siis te soovitate meile, et lugege ajakirjandust, sealt saate täpselt asjad teada, ja räägite, et meil on kokkulepped. Siis räägite, et hoopistükkis on memorandumid, mis ei olegi mingid kokkulepped. Kuulge, kas teile ei tundu, et see on äärmiselt mage ja täiesti totter, kogu see tegevus ja väitmine? Aga küsin. Te olete eraldanud 38 miljonit Alexelale. Alexela on öelnud, et tahavad tegelikult 45–50 miljonit. Kui neil tõesti need tšekid on olemas, nagu te väitsite[, et on vaja], siis kui palju te olete lõpuks nõus maksma? Aitäh! No te olete väga hea oma erakonna aseesimehe õpipoiss, kasutate isegi samasugust sõnavara.

tanker, see veeldatud maagaasi taasgaasistamise võimalusega tanker on üledimensioneeritud ka Soome jaoks. Neil ei ole mingit põhjust piirata meie ligipääsu. Ja ligipääsu tagavad ka Euroopas kehtivad konkurentsireeglid, kuna sellisele sellisele olulise turujõuga ettevõtja taristule ligipääs peab olema tagatud. Ja tegelikult neil ei olegi soovi seda piirata. Need kokkulepped, millest ma rääkisin ja millest on rääkinud Sikkut,

mis on kokkulepe, mis on memorandum, mis on deklaratsioon, missugused on allkirjastamise tasemed, missugused on kõik muud niisugused protseduurilised ja protokollilised tingimused, mis nende asjade juurde käivad. Ei ole tarvis meid siin puldist õpetada. Me ootame, et ta vastaks meie küsimustele. Ma Aitäh! Läheme edasi. Kalle Grünthal, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja!

"Timo Tatari sõnul on Eesti ja Soome poliitilisel tasemel leppinud kokku, et riigid saavad Inkoo terminalist gaasi esimeste seas, kuid kokkulepe pole veel lepingusse jõudnud. Me oleme tõsises kriisis praegu. Millega valitsus tegeleb, et ta pole veel lepingut [sõlmida] jõudnud? Sest meile kilgatakse kevadest saadik, et meil ei maksa muretseda. Aitäh! 10. oktoobril sõlmisid energiaministrid selle memorandumi. Ja leping ... (Hääl saalist.) Jah, see oli teil teine küsimus. Teil oli esimene küsimus ka. Ma läksin selle järjekorra järgi, kuidas te küsisite.

Aitäh! Mina ei oska teile vastata, millest ja kui palju ettekandja aru saab. Aga kui ettekandja aru ei saa, siis on võimalus küsimus veel täpsemalt sõnastada, et ettekandja saaks aru.

täpsustada, mis on see füüsiline kogus gaasi, mis meil Lätis on olemas? Te rääkisite lepingutest, aga täpsustage, mis see füüsiline kogus on? Aitäh, Aitäh! Kõigepealt, kui tohib, siis ma vastaks sellele protseduurilisele küsimusele, mis ei olnud protseduuriline. Veel kord rõhutan üle: see ei ole valitsuse leping, vaid need on kasutustingimused. Need on lihtsalt erinevad juriidilised dokumendid, millest on juttu. tulles teie küsimuse juurde: see füüsiline kogus, mis meil on olemas. Eesti turuosalistel, need on siis erasektori ettevõtjad, kellel on lepingud gaasitarbijatega, on Läti gaasihoidlas hoiustatud 1,3 teravatt-tundi gaasi. Lisaks sellele on Eesti Varude Keskus ja esimest korda me oleme Eesti Varude Keskusele ostnud strateegilise varu 0,45 teravatt-tundi. Lisaks on minu teada üks hange veel käimas ja sinna tuli rohkem pakkumisi, kui arvati. Lisaks sellele on Eleringi kaitstud tarbijate varu 0,1 teravatt-tundi. Eesti aastane tarbimine on 3,5 teravatt-tundi,

Henn Põlluaas, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, austatud eesistuja! Kas oleks võimalik kuidagi anda peaministrile lisaaega küsimusele vastamiseks, sest minu küsimusele ta ei vastanud mitte poole sõnagagi. [Küsimus] oli sellest, et kui palju siis on valitsus lõpuks nõus maksma, kui tšekk esitatakse. Kunagi kevadel räägiti 20 miljonist, siis tõusis see 38-le. Alexela räägib 45-st, 50-st. Ja loomulikult, tšekke võib ju üha rohkem ja rohkem juurde tulla. Kas hea peaminister oleks nõus ütlema, kui suureks see summa lõpuks kasvab? Aitäh, austatud kolleeg! Mina kuulsin, et peaminister midagi teile küll vastas, igal juhul. Ma ei ole täna kuulnud ühtegi küsimust, millele peaminister ei oleks vastanud. Aga te kavalalt kasutasite võimalust korrata oma küsimust. See ei olnud protseduuriline küsimus. Aga mis puudutab peaministri vastamisvõimalust, siis see on praegu piiramatu. Ta võib aega kasutada nii palju, kui ta soovib, et vastus oleks põhjalik ja täielik.Aga

Ei ole ma kõiki neid protokolle üle küll lugenud, mis meil kabinetis vormistati. Päris mitu korda kevadel ju arutasime seda küsimust, mis puudutas LNG-ujuvterminali või LNG vastuvõtu võimekuse loomist. Me tegime siis teatud põhimõttelised otsused,

Siis aga äkki selgus Taavi Veskimäe kommentaarist rahvusringhäälingule, et tingimustes ei saadud kokkuleppele. Aga ta ei öelnud ühtegi sõna sealjuures, millal tingimustes kokkuleppele ei saadud. Kas ta üritas läbi rääkida? Kas teile oli ka teada, mis need tingimused olid, milles kokkuleppele ei saadud?

mida meile on seda esitatud, sest meie, valitsuse liikmed, nii nagu te hästi teate, ei osalenud nendes läbirääkimistes. Aga asi oli selles, et tegelikult kadus huvi osaluse omandamiseks, kuna soomlased läksid

loonud selle võimaluse, selle laeva saanud ja selleks ka raha eraldanud. Selle jaoks ei olnud enam meie panust vaja. See laev oli olemas niikuinii.

Kas te olete kindel, et see erasektori varu on kõik ainult Eestile, sest erasektori ettevõttetel on lepinguid kindlasti ka teistes riikides? Hea küsimus. Ei, siin ei ole kirjas, et see oleks ainult Eesti jaoks. Seda jah teavad need erasektori ettevõtjad.

Aga nagu te väga hästi teate, soovib erasektor oma lepinguid täita, neid lepinguid, mis neil on Eesti gaasitarbijatega. Ma usun, et nad on selle peale mõelnud, kuidas neid lepinguid täita, ja selle jaoks ka varu soetanud.

Mismoodi see parandab Eesti riigi energiajulgeolekut – see 60 miljonit, mida maksumaksja on sinna panustanud? Aitäh! See parandab Eesti energiajulgeolekut nii, et meil on taasgaasistamise võimalusega laeva vastuvõtmise See tähendab seda, et kui näiteks peaks tekkima olukord, kus Soome laht Inkoo juures on jäätunud ja sinna ei pääse LNG-tankerid ligi, siis saab see taasgaasistamise võimalusega laev tulla ka siiapoole.Lisaks on võimalik – kui meil on tõesti suur-suur häda majas – rääkida liitlaste ja partneritega, et see laev saab siia tulla. Ja minu teada, aga siin ma nüüd kindlalt

Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Kõigepealt tuleme selle 30 miljoni euro juurde, mis puudutab lisaeelarves ette nähtud vahendeid. Parlamendi selge soov oli see, et Eesti ostaks selle laeva rentimises, ükskõik kummale poole kallast see laev tuleb, Selleks anti raha ja valitsusele väga selged suunised. Minu meelest kuni vähemalt eelmise koalitsiooni lõpuni oli Eleringile antud väga selge ülesanne sellega tegeleda. Mingil ajal lihtsalt Elering eiras poliitilist soovi ja tahet selle teemaga edasi tegeleda.Kui tuli uus valitsus, siis ka teie ju mitu korda ütlesite, et me peame läbirääkimisi, me peame seda oluliseks.

mis tähendab riigieelarvele pidevat kulu, ei tundu olevat mõistlik otsus. Jah, Riigikogu eraldas raha finantstehingu jaoks, seal olid erinevad asjad kokku grupeeritud. See rahasumma

Te räägite vastuolulisi asju ja nüüd on tulnud välja, et Lätis olev gaas ei pruugi üldse Eesti turule jõuda, nagunii on seda vähe ja kas sedagi jõuab. Öelge nendele inimestele ja

Eesti gaasimüüjad kogunud 1,3 teravatt-tundi. Eesti gaasitarbimine on alla läinud: 5 teravatt-tunni pealt 3,5 teravatt-tunni peale. Lisaks on meil sõlmitud ainsana Euroopas

Praegu on süsteemihaldurid – Eesti, Soome, Balti riikide süsteemihaldurid – hinnanud, et tuleval talvel Eestis gaasipuudust ei tule ja kõik lepingud saavad gaasiga tagatud.

1960. aastatel Louisianas, Mehhiko lahe ääres hakkas see värk peale ja nüüd õitseb igal pool Euroopas ja ka meil siin. Nüüd me räägime haalamiskaist, FSRU-st ja kõigest muust.

Aga mida ettevõtjad tegid? Ise segasid siin kokteili, ma räägin naftasaadustest. Samal ajal ehitasid kahte haalamiskaid: ühte Haminasse, sealpool Soome lahte, ja teist Pakri neemele.

Nii lihtne ongi. Siis saab tankeritega [tegutseda], kuna neid FSRU-sid on vähe, paarkümmend tükki maailmas, aga tankereid on nagu kirjuid koeri. Ja siis saab odavamalt hakkama. Selline plaan oli. 5. mail lobises Marti Hääl selle välja Harju Elule. Ja siis juunis tuldi valitsuse juurde, et kui ei maksa, siis jääb pooleli ja karu tuleb. Mis veel?

38 miljonit eraldati. Aga Taavi Veskimägi ja seltskond ütlesid, et me ei vaja seda. Raha ongi jäänud nii-öelda ripakile ja nüüd valitsus vaatab, kuhu see 30 või 38 miljonit panna. Nii et ausalt öeldes selline sürrealistlik maastik. Ja nii paljudel LNG-koosolekutel,

Ja 2016 hinnati kogu see suur ehitus kümme korda alla, 6,5 miljonist sai 650 000. Suur aken Euroopasse, Saaremaa tuleviku võti oli kokku kukkunud ja vastutust ei

Ja vastutusega oli nagu ikka: mitte keegi ei vastuta. Tallinna Sadam ütleb, et Saaremaa sadama õppetund peaks meil kogu aeg silme ees olema, kui arutame ja väitleme uute suurte projektide üle.

Nüüd on see 40 või 50 miljonit [maksev] sadam, mille äärde laevad ei tule ja ei ole ka teada, mis laev tuleb. Alexela meestel oli vähemalt plaan, et algul loobume sellest suurest veeldamistankerist, ehitame kaldale, saab odavamalt.

Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Alustuseks tahaksin teiega nõustuda selles punktis, et ideaalses maailmas me saame hakkama. Meid aidatakse, ilm on ilus, linnud laulavad ja mingisuguseid probleeme ei ole. Paraku ma pean ütlema, et see maailm, kus me elame, ei ole ideaalne. Ja riigi ülesanne selles keerulises maailmas on tagada strateegiline taristu, mille abil on selles kontekstis tagatud Eesti energeetiline julgeolek. Vaatame teisi riike, nad kõik on selle peale mõelnud: Leedul on terminal, Lätil on hoidla, Soomel on terminal. Meil ei ole mitte midagi peale rahvusvaheliste ühenduste.

võib küll öelda, et üks oli meres, meil teine on maismaal, aga me teame, et ka näiteks Poola naftatoruga juhtus õnnetus –, siis see tähendab, et meie gaasitarned katkevad. katkevad. Minu küsimusele, kui pikaks ajaks need sellisel juhul katkevad, peaminister ei vastanud. Tõenäoliselt ei ole tal head arvestust selle kohta. Selle asemel tulid ilusad numbrid, mis räägivad sellest, et kui maailm on ideaalne, siis aasta summaarsetes kogustes meil gaasi jätkub. Ja võib-olla tõesti. Aga lisaks nendele aastastele kogustele tuleb jälgida ka torude läbilaskevõimet, kui palju sealt gaasi tuleb päevas või tunnis, sest kui me räägime külmadest talveöödest, siis on oluline just see tipukoormus. Ja mul on tunne, et kui üks neist torudest ei ole töökorras, siis me ei suuda selle teise toru abil seda tiputarbimist ära katta. Samas ma loodan seda, et peaminister võtab selle teema oma südameasjaks ja leiab lahendused, kuidas tagada Eesti riigi energeetiline julgeolek ka siis, kui mingil põhjusel meie rahvusvahelised ühendused ei ole kasutatavad. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Martin Helme.

tulevane NATO peasekretär ei tegele nii tühiste asjadega, nagu on Eesti riigi energiavarustuse tagamine.Ühe asja saime aga teada päris konkreetselt ja see tõstis mul juuksed peas püsti. Nimelt, sogades ja segades siin lepingute, protokollide ja kokkulepete teemal ja ma ei tea, mis kõik need asjad olid, mida kord oli ja kord ei olnud, kord oli valitsuse tehtud ja kord oli Eleringi tehtud, kord oli ministrite tehtud ja vahepeal ei olnud üldse, oli lihtsalt ajalehtedes olemas mingisugune kokkulepe või leping, millega Eesti on leppinud kokku, et kui naabritel gaas otsa hakkab saama, siis meil tehased ei huuga. Ehk siis meie oleme otsustanud – Eesti valitsus, ma saan aru, võib-olla ma eksin, võib-olla keegi tahab mind siin parandada – valitsuse tasandil, et kui teistel ei ole, siis meie paneme ka omal kinni või anname selle vähesegi

Selle asemel räägitakse meile "meie" varudest ja meie võimsustest ja regiooni võimsustest ja sellest, et terves Euroopas on tegelikult õudselt palju gaasitankereid, ja sellega ongi kõik hästi. Tegelikult on Euroopas veel rohkem gaasi, kui keegi oskaks arvata, lihtsalt see on nendes torudes, kust praegu keegi midagi osta ei taha. Aga meil ei ole midagi peale hakata selle gaasiga, mis ei ole meie tarbijatele kättesaadav. Seda ei ole siin mõtet pilti tuua üldse.Meil,

Ja meil Eestis ei ole isegi ühendust omaenda sadamates. Elering teatas juba juunikuus kui meil tehti siin avalikkusele tohutut teatrit sellest, kuidas meil toimub mingisugune ülehelikiirusel sadamaehitamine Paldiski lahte, kuidas me kõik pingutame, et Soomest ette jõuda, seda juttu räägiti veel ka septembrikuus –,

Sellest torujutust muidugi peaminister aru ei saanud, ta hakkas mingist muust torust rääkima. No torusid on igasuguseid ja torude võimsuseid on ka igasuguseid. See kogus, mida Eesti vajab, Soome poolt Eestisse tõepoolest liigub. Meie tarbimisvajadus on mitu korda väiksem kui Soomel. Kuid see kogus, mida Soome vajaks, kui laev seisaks siinsamas Eesti poolel, Soomeni ei [jõuaks], sest toru nii lai ei ole. Aga need on niisugused nüansid, millega tulevane NATO peasekretär oma pead ei vaeva. See on kõik tudi-mudi, [tal] on tähtsamaid asju teha. Mina saan aru, et kogu selle numbritega meile räägitakse ühe riigi tarbimisvajadusest ja teise riigi tarbimisvajadusest ja kogu regiooni varude võimsusest – aga see kõik ei puutu üldse asjasse. Tegelikult on Eesti valitsusel, Kaja Kallasel, Riina Sikkutil, Taavi Veskimäel, Timo Tataril kohustus tagada Eesti tarbijatele energiaga varustatus, gaasiga varustatus ja sellega ju ilmselgelt ei ole hakkama saadud. Ühe numbri saime veel, ühe väikse faktikillukese – ma muidugi ei tea, kas kõike seda uskuda, sest niikuinii ei saa uskuda midagi, mida peaminister räägib –,

siis, kui ei ole "minu valitsus", ja siis, kui ei ole "mina teen", peavad olema need, kes hoolitsevad Eesti energiavarustatuse eest, on nad küll öelnud, et meil ei ole jaanuarist Eesti varustatus [tagatud], ei ole gaasi, sest Klaipedast see läbi ei tule. Klaipeda on reserveeritud Poola ja Leedu jaoks. Leedu ütles Eestile juba suvel ära, et ärge meiega arvestage, sellepärast et te ehitate oma sadamat kahepeale soomlastega, teil on oma diil. Soomlased ei täitnud seda memorandumit ehk kokkulepet ehk lepingut – need on kõik ühte patta pandud, siis kui vaja on, aga siis kui vaja ei ole, siis öeldakse, et ega valitsus ei tegele lepingutega, keegi teine tegeleb lepingutega. Mulle tundub, et peaminister lihtsalt ei ole vaevunud endale [asju] selgeks tegema, sest see kõik on liiga tühine – saate aru, NATO juhtimise kõrval –, et mis on kelle poolt kokku lepitud ja kes vastutab selle eest. Aga me saame aru, et tegelikult mingit kokkulepet ei ole. Taavi Veskimägi on midagi kuskil kellegagi kokku leppinud, aga mis see on, seda me ei tea, sellepärast et see ei ole valitsuse asi, valitsus ei tegele, valitsus ei osta, valitsus ei müü. Mis siis, et Elering on sajaprotsendiliselt Mis siis, et selle raha andis Taavi Veskimäele valitsus riigieelarve kaudu. Aga valitsus ei tegele sellega. Mida mina olen aru saanud, on see, et Taavi Veskimägi on kokku leppinud, et kui soomlastel tuleb puudu, siis Eesti annab oma pisku ära. No ikka, Suur Peeter ja Väike Peeter, soomlased on meist palju suuremad Peetrid. Ma ei tea, kui kaua seda jampsi aetakse meile. Ma tõesti ei oska arvata, kui kaua suudab valitsus meile rääkida seda juttu, et ärge uskuge oma valetavaid silmi, uskuge meid, sest teie silmad valetavad. Aga mul on tunne, et kui jaanuaris ikkagi selgub, et võib-olla meil, aga võib‑olla Soomel või võib‑olla Lätil saab gaas otsa, ja nad ütlevad, et võtame selle Eesti oma ka ära, mis seal Läti hoidlas on, või ärme seda osa anna, mis Soomes kuskil kai ääres seisab, sest endalgi tarvis, siis ma arvan, et valitsus ikka veel räägib meile, et kõik on hästi. Kõik on hästi, ärge muretsege, sellepärast et valitsus ei pidanudki teile gaasi müüma. Vaat, mina arvan, et valitsuse ülesanne, eriti praeguses energiakriisis, on hoolitseda selle eest, et meil oleks varustatus, et need varud oleksid reaalselt, füüsiliselt olemas, aga praegu [neid] ei ole. Sellele me ei saanudki ju vastust, kui palju Lätis päriselt, tegelikult, reaalselt gaasi kohal on. Ei ole mõtet rääkida seda, kui palju on hangetes, lepingutes või või lubadustes. Päriselt ei ole seal peaaegu midagi, vähemalt meie oma mitte. Ja siis vastutab valitsus selle eest, et inimesed on näljas, külmas ja tehased lähevad kinni. Aitäh! Aitäh, rohkem kõnesoove ... on. Seda on alati hea meel näha, et Riigikogu liikmed on aktiivsed. Palun Riigikogu kõnetooli Mart Helme.

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Ma ei saa vaiki olla, sellepärast et me näeme siin mustrit. Me näeme mustrit selles, kuidas [toimub] arupärimine. Me näeme mustrit selles, kuidas meil on infotund. Me esitame konkreetsed küsimused. Me ootame konkreetseid vastuseid. Neid konkreetseid vastuseid me ei saa. Selle asemel me saame mingeid manipulatiivseid numbreid, hüpatakse ühelt teemalt teisele. Millest see kõneleb? See kõneleb sellest, et kas vastaja ei pea küsijaid tõsiselt võetavate vastuste vääriliseks ma kahtlustan küll, see suhtumine on reformierakondliku ülbuse puhul ju iseenesestmõistetav – või räägib see teisest, et tegelikult vastaja ei valda materjali ja arvab, et ta tegelikult ei peagi valdama seda materjali, sest elu läheb edasi. Täna on need mured, täna on need küsimused, homme on teised mured, homme on teised küsimused. Nii võibki minna.

kui mitte otseselt valetatud, siis usutud oma unelmaid. Oma soovunelmaid! On usutud, et kõik saab korda. Ärge muretsege, kõik saab korda! Ja ärme ise ka muretseme, kõik saab korda! Saab see sadamakene meil sinna ja saab see toru sadamast maismaale. Balticconnector, okei, väga tore, sai mulle vastu nina anda, toru on olemas. Aga seda toru, mille kohta ma küsisin, ei ole ju. Seda ei ole! Aga seda lubati siin.

Postimees Grupp sai paar miljonit, Ekspress Grupp sai paar miljonit ja rahvusringhääling on niikuinii valitsuse propagandatoru. Sealt me kuuleme ja loeme kogu aeg, et valitsus teeb ainuõigeid otsuseid ja hoolitseb nii, nagu hoolitseti siin varasemate ühiskondlike formatsioonide ajal, inimeste heaolu ja unistuste täitumise eest. Ainult et heaolu kipub üha enam kaduma ja unistused kaovad kusagile silmapiiri taha

Siis oli jutt, kuidas me võistleme, kes enne terminali valmis saab, selle juurde läheb laev. Me saime terminali varem valmis, vähemalt väidetavalt, aga laev läks Soome. Siis tuli jutt, et me saame Soomest [gaasi] eelisjärjekorras, kui meil tekib vajadus gaasi järele. Aga siis selgus, et ei saa eelisjärjekorras. Ei ole mingit kokkulepet, on võib-olla mingisugunesmall talkkohvitassi taga, heal juhul. Ei saa! Siis ütlesid soomlased ... Vaat nüüd ma tahan kolme minutit lisaaega. Palun, see teil on olemas! Siis selgus, et ei, soomlased ütlevad nagu head sõbrad kunagi: noh, käi raha välja, osta endale osalus ja siis vaatame, siis vaatame, võib-olla saad, aga võib-olla ei saa ka, kui ikka meil endal tarvis läheb, siis ei saa. No vaat ei ole need jutud paika pidanud. Meile on aetud udu ja jätkatakse selle udu ajamist. Ja siis vaadatakse siin süüdistavalt otsa meile, kes me julgeme kahtluse alla seada kõik need niinimetatud vastused, mis ei ole ju vastused, vaid on tegelikult häma. Ma lihtsalt ei talu seda. Ja kui Kaja Kallas kutsub mind korrale, sest ma räägin vahele, siis ma räägin vahele selle pärast, et mind ei rahulda see üleolev, ülbe, valetav, vassiv suhtumine. Ei rahulda see lihtsalt! Lõppude lõpuks, Kaja Kallase mandaat on täpselt sama kaaluga kui minu mandaat siin. Ja kui tema arvab, et ta võib valetada ja vassida, siis mina arvan, et ma võin talle vahele hüüda: ära räägi seda, ära valeta meile, ära aja avalikkusele juttu, millel ei ole tegelikkuses mingit katet! Ja tuleme selle juurde, et ma vaatasin eelmise nädala Maalehte. Seal meie ilmatargad ennustavad ja nüüd on seda ilmatarkade ennustust kinnitanud ka ametlik ilmajaam: sügis on pehme, aga siis tuleb mürtsuga külm talv. Seda võrreldakse isegi 1940. aasta talvega ja palutakse taevaisa, et taevaisa säästaks Eesti rahvast nii külma talve eest, nagu see oli 1940. aastal. No vaat, ma ei tea, kas me palume nüüd taevaisa või palume Kaja Kallast, kes ajab segamini selle, mis on valitsuse ülesanne ja mis on erafirmade erafirmade ülesanne. Kes ikkagi peab muretsema gaasi pärast? Kes peab muretsema selle eest, et kodud soojas oleks? Kas Alexela peab selle eest muretsema või peab Eesti Energia selle eest muretsema või peab koguni Vabariigi Valitsus, mille juht on Kaja Kallas, selle eest muretsema? Vaat, see kõik on nii segane pilt. Ja kõige selle kokkuvõtteks ma ütlen: tehke endale kõigepealt selgeks, mille eest teie vastutate, ja siis tulge meile siia häma ajama. Aga teie vastutate, valitsus vastutab, peaminister vastutab selle eest, et meil oleks tagatud energiavarustus, et meil oleks tagatud energiajulgeolek, et meil inimesed ei külmuks surnuks ja et meil ei peaks inimesed minema kusagile supiköögi juurde sooja. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Tarmo Kruusimäe, palun! Soovite lisaaega? Ei. Tänan, hea esimees! Head töökaaslased ja inimesed, kes te ka hiljem vaatate! Ma jätkaks sealt, millest eelkõneleja Mart Helme rääkis. No mina nii väga muidugi neid ilmaennustajaid ei usu. Aga ma olen raudselt veendunud ja terve Eesti rahvas on, et nad võiksid teha oma partei. Ootus on see, et oleks alati ilus ilm, ja kui nad mööda panevad, isegi totaalselt, siis mitte keegi ei saa pahaseks,

taome endal kõigil põrnad sassi, las siis ennustab, võib-olla löövad inimesed ta maha. Kunagi oli üks selline vahva karikatuur tehtud, kus kaks siga oli sigala kõrval, ühel oli puss käes, teisel oli poomisnöör, ja siis tuli sihuke vintis töömees,

siis kui sa minister olid, ma tüütasin sind nende Ukraina meremeeste ja nende koolitusega, et kõik need dokumendid saaksid siia Eestisse tulla. Me menetlesime seda pikalt, see ei läinud, ei läinud, ei läinud. Lõpuks, mäletate ju, Annely Akkermann pidas veel ilusa, kauni kõne. Ja mis nüüd välja tuleb? Tuleb välja, et Riigikogu tahe on mittemiski.

kes peaksid toestama, Riigikogu tahet ellu viima, otsivad sealt põhjalikult agasid, miks ühel, teisel või kolmandal moel ei kvalifitseeru.See

kes vaatab, et ehhee, niimoodi ei lähe, teie võite seal üleval hääletada, aga nii kaua, kui meie saame veel plaan B‑d kasutada, määrust, või plaan C‑d, mingit muud varianti, ikkagi teeme oma elu. oma elu. No see ei too Eesti riigile raha ja see ei tee meid ka Ukraina meremeeste jaoks usaldusväärseks partneriks. Nii et ma loodan, et kiiremas korras Annely

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Sellele arupärimisele on vastatud. Liigume edasi järgmise arupärimise juurde. See on

ja Taavi Aasa 27. septembril 2022. aastal esitatud arupärimine parvlaeva Estonia vraki uurimise rahastamise kohta. See kannab numbrit 154. Arupärimisele vastab peaminister Kaja Kallas. Palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja, Riigikogu liikme Marika Tuus-Lauli. Palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! Parvlaev Estonia katastroofis hukkus 852 inimest. Me teame, milline valu on tänini hinges hukkunute omastel. Me kujutame ette, millised üleelamised ja kannatused olid neil, kes eluga pääsesid. Paljud ei ole valmis sellest kõigest veel rääkima või on vaikima pandud.Jüri Ratase valitsus võttis kolme aasta eest ette katastroofi põhjuste täiendava uurimise, kuna juba ammu on kogutud uuringute käigus lisamaterjale, mis näitavad, et kunagise JAIC-i ehk Eesti-Soome-Rootsi ühiskomisjoni lõppraport lõppraport ja need paljud järeldused tekitavad küsimusi ja vajavad nüüd ümberlükkamist, nagu on ka katastroofi uurinud spetsialistid korduvalt väitnud.Veel eelmisel aastal eraldas Vabariigi Valitsus peaminister Jüri Ratase eestvedamisel Estonia vraki täiendavaks uurimiseks 3 miljonit eurot. Tänavu kevadel lükkas Vabariigi Valitsus eesotsas peaminister Kaja Kallasega aga esitatud lisarahataotluse tagasi, tagasi, ilma et seda oleks üldsegi arutatud.Lisarahastuseta jäetakse pooleli suur uurimisprojekt, mida vedas ja, ütleme, veab erapooletu Ohutusjuurdluse Keskuse juht Rene Arikas, kes on uuringute käigus teinud väga olulisi tähelepanekuid ja järeldusi laevahuku kohta. Samuti on tähelepanuväärseid fakte toonud päevavalgele eraõiguslik uurimisgrupp, mida on juhtinud endine riigiprokurör ja Estonia katastroofi uurimisega varem tegelenud Margus Kurm.Oleme Oleme esitanud peaminister Kaja Kallasele rea küsimusi uuringute peatamise kohta. Miks ei taheta jõuda katastroofi põhjusteni? Miks kardetakse uute faktide päevavalgele tulekut? Millistel põhjustel venitatakse ning pidurdatakse Estonia parvlaeva hukuga seotud küsimustele [vastuste välja] selgitamist? Me teame, et rahapuuduse tõttu on katkestatud alates maist uute hangete ettevalmistamine, seetõttu ollakse esialgsest plaanist praeguseks maas üheksa kuud.

Hea Riigikogu juhataja! Head arupärijad! Vastan küsimustele. Esimene küsimus: "Millistel põhjustel venitab ning pidurdab Vabariigi Valitsus Estonia parvlaeva hukuga seotud küsimuse arutamist?" Vastus. Vabariigi Valitsus ei venita ega pidurda pidurda parvlaev Estonia hukuga seotud küsimuste arutamist. Teine küsimus: "Miks on tänane Vabariigi Valitsus otsustanud pooleli jätta suurprojekti, mille jätkamist eesti rahvas oluliseks peab ning kuhu on investeeringud juba tehtud?" Vastus. Vabariigi Valitsus ei ole otsustanud pooleli jätta parvlaev Estonia uurimise projekti. Kolmas küsimus: "Miks ei ole rahandusminister viinud Ohutusjuurdluse Keskuse esitatud lisaraha taotlust Vabariigi Valitsusele arutamiseks?" Vastus. Vastavalt Vabariigi Valitsuse kabineti otsustele oli Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisse reservi planeeritud reisiparvlaev Estonia uuringuteks ja nendega seotud tegevusteks 2021. aastal 1,6 miljonit eurot ja 2022. aastal 1,4 miljonit eurot. Nimetatud rahaeraldised allkirjastas rahandusminister vastavalt 17. mail 2021. aastal ja 4. mail 2022. aastal. Rahandusministeeriumi sõnul rohkem raha eraldamise taotlusi Rahandusministeeriumile laekunud ei ole. 2021. aastal eraldatud 1,6 miljonist oli 10. oktoobri seisuga kasutamata 730 000 eurot. 2022. aastal eraldatud raha ei ole veel kasutatud ehk kasutamata jääk kokku on 2,13 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi hinnangul on vaja enne täiendava lisaraha [taotluse] menetlust ära kasutada olemasolevad juba eraldatud vahendid, vältimaks olukorda, kus vahendeid eraldatakse valesse eelarveaastasse ja tekib oht, et need lähevad kaotsi vale planeerimise tõttu. Tulenevalt riigieelarve seadusest saab riigieelarve vahendite kasutamist pikendada ühe aasta võrra. Sisuliselt on 2021. aastal eraldatud vahendite jääki 73 000 eurot võimalik kasutada veel kaks kuud ning 2022. aastal eraldatud vahendeid on võimalik kasutada 2023. aasta lõpuni. Juba praeguseks tehtud rahaeraldused näitavad, et need on planeeritud valesse eelarveaastasse. Neljas küsimus: "Mitmendal kohal on parvlaeva Estonia uurimine ning laeva hukkumise kohta tõe välja selgitamine tänase Vabariigi Valitsuse prioriteetide nimekirjas?" Vastus. Parvlaev Estonia huku uurimine on oluline, seda kinnitab uurimiseks eraldatud vahendite olemasolu. Viies küsimus: "Mitmel Vabariigi Valitsuse istungil on Estonia vraki uurimise küsimust arutatud?" Vastus. Valitsus on reisiparvlaev Estonia uurimist arutanud kahel korral. 4. veebruaril 2021. aastal tehti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ülesandeks esitada taotlus Vabariigi Valitsuse reservist raha saamiseks ja 22. juulil 2021. aastal anti ülevaade uurimisest. Kuues küsimus: "Kas ning kui jah, siis millal kavatseb Vabariigi Valitsus Ohutusjuurdluse Keskuse esitatud lisarahastustaotlusi arutada?" Ja vastus. Praegu on Ohutusjuurdluse Keskusele reisiparvlaev Estonia uurimise rahastamine tagatud 2023. aasta lõpuni. Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas kohtus 7. septembril majandus- ja taristuministriga ning andis ülevaate Estonia uurimise tegevustest ja tegi ettepaneku eelarvereservitaotlus valitsusest tagasi kutsuda, kuna juba eraldatud vahenditest oli alles piisavalt jääke, et tegevust jätkata. Seda kinnitab ka Rahandusministeeriumi eelarve kasutuse ülevaade. Seitsmes küsimus: "Kas ning kui jah, siis kui palju on Vabariigi Valitsus plaaninud tulevikus eraldada raha Estonia vraki uurimise jätkamiseks?" Vastus. Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas tegi käesoleva aasta septembris toimunud kohtumisel majandus- ja taristuministriga ettepaneku, et täpsustab reisiparvlaev Estonia hukuga seotud uurimise tegevuskava ning tuleb vajadusel välja täiendava rahastuse ettepanekuga novembrikuu jooksul. Praegu minu teada seda [ettepanekut] veel ei ole. Aitäh! Austatud peaminister, teile on ka küsimusi. Taavi Aas, palun! Aitäh! See, et seal veel eraldatud vahendeid on, on selge. Aga niipalju kui meie teame, on nad kõik hangetega kaetud ja tegelikult oleks lisavahendeid vaja selleks, et edasi minna järgmiste hangetega. Tegelikult lõhnab see selle järgi, et Ohutusjuurdluse Keskuse tegevust takistatakse, ja kuna tegemist on sõltumatu uurimisametiga, siis sellise ameti töö takistamine on kriminaalne.

et eraldatud raha on kulutatud. Teie väitsite täna Kanal 2‑le, et 2,1 miljonit on veel vaba raha. Keda siis uskuda, kas keskuse juhatajat või teid? Ja küsimuse teine pool on see, et tema väide oli väga konkreetne: selleks, et minna uurimisega lõpuni, on vaja veel kahte aastat ja veel 5 miljonit. Kas te olete valmis selle raha eraldama ja selle aja andma? Aitäh, Veel kord: mina saan tugineda sellele, mida ütlevad mulle Rahandusministeerium ning Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium. 2021. aastal eraldatud 1,6 miljonist oli 10. oktoobri seisuga kasutamata 730 000 eurot. See on raha, mis on reaalselt olemas. 2022. aastal eraldatud raha ei ole veel kasutatud ehk kasutamata jääk kokku on 2,13 miljonit eurot. Lisaks sellele, mida väidab Rahandusministeerium

kuna juba eraldatud vahenditest on alles piisavalt jääke, et tegevust jätkata. Me saame tugineda sellele, mis taotlusi esitatakse ja mis informatsiooni jagatakse. Ma ei tea, mida ta räägib teile, aga see on see pilt, mis valitsuses on ministritele antud. Veel

Ma saan aru, et Ohutusjuurdluse Keskuse juht suhtleb teiega tihemini, kui ta suhtleb oma [valdkonna eest] vastutava ministriga. Mina soovitaks tal suhelda eelkõige ministriga, kes saab tema muresid valitsusse tuua.

jääke, et tegevust jätkata. Mul ei ole millelegi muule tugineda kui see, mida mulle räägivad vastutavad ministrid. Aitäh! Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Kõigepealt, kurb on see, et 28 aastat hiljem me peame siin parlamendisaalis arutama seda küsimust niimoodi, et meil on küsimusi rohkem kui vastuseid. Eelkõige ma pean silmas seda, mis puudutab lõppraportit.

me ei saa seda lõppraportit teada, siis tegelikult juhtub täpselt see, mida ka eelkõneleja ütles, et meil jääb rohkem küsimusi ja rohkem kõhklusi õhku kui tegelikult vastuseid, ja siis jääb mulje, et justkui valitsusel ja meil oleks midagi varjata? Teie aeg, hea küsija!

Kui sellest summast on kasutamata 2,13 miljonit eurot, siis enne täiendavate taotluste juurde minekut peaks kõigepealt selle raha ära katma. Ja esimeses järjekorras peaks suhtlema ministriga, kelle vastutusalas Ohutusjuurdluse Keskus on. Tema saab tuua need taotlused valitsusse. Senikaua, kuni seda ei ole tehtud, ei saa ma kuidagi sisuliselt kommenteerida seda, mida ta teile räägib.

kas te praegu olete ennast kurssi viinud, milliseid avastusi on kaks gruppi teinud viimasel kolmel aastal ja millised konkreetsed punktid on need, mida praegu kavatsetakse teha ja mida teada saada selle katastroofi kohta? Olete te kursis sellega?

vee all, me saame teada mingi lõpliku tõe, millega kõik on rahul. See on lihtsalt väga keeruline. See on minu isiklik arvamus. Aga nagu ma olen öelnud, valitsus on ju otsuse teinud eraldada see raha 3 miljonit, väga suur raha –, et neid uurimistoiminguid läbi viia. Ma ei hakka neid kõiki ette lugema. Te teate ise neid väga hästi.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Kaja Kallas! Mul on teie juttu kuulates natuke piinlik, et te kannate peaministri tiitlit. Mille pärast? Te ei tea elementaarsetki, mis toimub, mismoodi toimub kulude arvestamine. Teie seisukoht on praegu selline, et raha on veel olemas ja kulutatud on nii palju. Aga need

Aitäh! Mina tuginen sellele, mida ütlevad Rahandusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

majandus- ja taristuministriga, on andnud ülevaate nendest tegevustest ja on ise teinud ettepaneku eelarvereservitaotlus valitsusest tagasi kutsuda, kuna juba eraldatud vahenditest on veel piisavalt jääke alles, et tegevust jätkata. Sellele saame meie otsuste tegemisel Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Kuna te siin eelmise küsimuse arutelu juures tegite ettepaneku, et Riigikogu liikmed peaksid teilt küsimise asemel ajakirjandusega tutvuma, siis ma natukene tutvusingi. Ja mis ma siit leian? kirjutati 30. juunil, et soovitud raha uurimiseks ei eraldatud, sest rahandusminister ei viinud taotlust valitsusse. Juttu on sellest, et uurimine on kallimaks läinud, sest vrakil on rohkem vigastusi, kui varem arvati, ja kui lisaraha ei leita, siis jäävad asitõendid merepõhjast üles tõstmata ning uuringuid tehakse väiksemas mahus. Lehes kirjutatakse, et minister ei ole viinudki valitsusse neid taotlusi. Mille põhjal te siis väidate, et keegi pole raha tahtnudki? Kui tuleb välja, et kõik läheb kallimaks ja seda raha oleks siiski vaja, siis kas valitsus on nõus lisaraha eraldama selleks, et uurimine lõpule

need allasutused esitama taotlused, et minister oma prioriteetide hulgas selle taotlusega riigieelarve menetlusele tuleks. Muul viisil ei ole võimalik valitsuses seda otsustada. Ja selliseid taotlusi ei ole esitatud. Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Väita siin, et 28 aastat hiljem ei ole võimalik lõplikku tõde välja uurida, on küll äärmiselt lühinägelik. lühinägelik. Näiteks Titanicu õnnetuse lõplik tõde selgitati välja 80 aastat hiljem. Mida lühem on see aeg õnnetuse ja uurimise vahel, seda suurem on tõenäosus, et tõde ikkagi selgub. Aga ma küsin teilt sedasi. Te väidate, et taotlusi ei ole tehtud. Aga kas te olete valmis siin kinnitama, et kui need taotlused valitsuse lauale jõuavad, siis te teete kõik endast sõltuva, et saaks selle uurimisega edukalt lõpuni minna ja kõik vajalikud vahendid oleksid Aitäh! Esiteks, ma ei ole väitnud, et ei ole võimalik välja selgitada. Ma ütlesin, et ma isiklikult olen skeptiline, et 28 aastat hiljem on võimalik välja selgitada absoluutne tõde, mis kõiki rahuldab. See on minu isiklik arvamus, mitte mingi väide.Kui väide.Kui tulevad taotlused, siis arutame. Valitsus on kollektiivne organ, me teeme kollektiivselt, konsensusepõhiselt otsuseid. Selleks peab olema kõikide koalitsioonipartnerite nõusolek, kõikide ministrite nõusolek. Alati,

on see raha välja antud. Samas me kuuleme, kuidas tervise‑ ja tööminister Peep Peterson on taotlenud 50 miljonit valitsuse reservfondist ukrainlaste tervishoiuteenuste rahastamiseks ja ilmselt ta selle ka saab. Valitsus ju parkis oma reservfondi lisaeelarvega tervelt 100 miljonit, mida laiali jagada.

iga valitsuse moraalne kohus peaks olema see hindamatu tõde lõpuks välja selgitada ja selleks ei ole mingi [hulk] raha liiga suur? Aitäh! See oligi väga suur katastroof, mis toimus, ja selle tõttu me olemegi selle raha eraldanud, et seda asja koos rootslastega uurida. See raha on olemas, [osa] raha on hetkel kasutamata. Ja kui peaks olema täiendava

Te ütlesite, et 28 aastat hiljem ei ole võimalik tuvastada, mis seal vee all on. Aga minu küsimus on: kas paari aasta taguse pildi pealt, mille kohta on öeldud, et sellist pilti ei tohiks mitte kunagi mitte keegi teha,

Teie küsimusest on võimatu aru saada. Mart Helme, palun! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Teie arvamus, et ei ole võimalik kindlaks teha 28 aastat hiljem, mis tegelikult juhtus, on vale arvamus. Mina olen näinud mingit telelõiku, kus üks Norra spetsialist, veealuste tööde, tuukritööde ja muude niisuguste asjade spetsialist, ütles täiesti ühemõtteliselt ja selgelt, et ka nüüd on võimalik veel selgeks teha, mis juhtus. Kas oli plahvatus, kas oli kokkupõrge, kuidas on raud paindunud, mis suunas on paindunud, missugused jäljed seal on ja nii edasi, ja nii edasi – kõike seda on võimalik kindlaks teha ka praegu. Selleks on vaja ainult tahet, aga me näeme, et praegusel Eesti Vabariigi valitsusel seda tahet ei ole. See peegeldub ka selles, et raha ei leita ja põhjendatakse, et raha pole ära kasutatud.

2021. aastal 730 000 ja 2022. aastal eraldatud raha ei ole veel üldse kasutatud ehk jääk on kokku 2,13 miljonit eurot.

Austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Head kolleegid! See, mis on peaministrile paberile valmis kirjutatud, on selgelt häma ja demagoogia. See näitab, et peaministril endal pole sellest küsimusest

Ohutusjuurdluse Keskuse juhi Rene Arikase ja samuti Estonia hukku uurinud endise riigiprokuröri Margus Kurmi töögrupid on avastanud tõepoolest väga-väga tähelepanuväärseid fakte, mis on viinud laevahuku põhjustele lähemale. Ja see, et tegelikult ikkagi ei taheta lisarahastust leida meie 17-miljardilise eelarve juures, praegu näitab, et lihtsalt ei taheta katastroofi tegelike põhjusteni jõuda. Ma mõni aeg tagasi küsisin siin saalis proua Kallaselt põhjust, miks see rahastamine ikkagi peatati. Siis kuulsime, et see polevat valitsuse prioriteet. 852 hukkunut ehk [kadunud] inimelu, kui tegu võib olla massimõrvaga, pole [Eesti] kui laeva lipuriigi prioriteet! Kaja Kallas väljendas ka oma isiklikku seisukohta nagu tänagi, et kõik olevat selgeks saanud juba 1994. aastal ja ta on üldse skeptiline, et midagi uut avastatakse. Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus pidas seda just prioriteediks ja alustas uusi uuringuid. Tõepoolest, kui palju me oleme näiteks laevavraki välisvigastuste kohta teada saanud. Aga palju küsimusi on praegu ka veel lahtised. No ma küsisin peaministrilt, kas ta teab seda, mis oleks vaja teha.

mingid kriimud. On vaja see Atlandi lukk üles tuua ja meie territooriumile tuua. Küsimusi on väga palju. Miks alumiste tekkide juurde viivatest ustest kaks on terved ja kinni, kuigi ametlikes raportites on arvestatud eeldusega, et uksed purunesid vee surve tõttu?

juurde mitte [ainult] praegu, vaid vajaks püsirahastust, sest kõik need materjalid – 28 aastat vanad pildid, muud materjalid – on vaja digitaliseerida. Ja kuna tegemist on nii ulatusliku uuringuga, siis seda tuleks veel laiemalt kasutada. See projekt peab edasi minema.

mis mitte kunagi ei upu, laev oli väga suurepärase ujuvusega. Küsimusi on siin nii palju ja kõik need vajaksid kindlaks tegemist. Ja ka inimeste

päästeti, tekk ümber. Mäletan, kuidas ta upitas ennast meditsiiniautost välja, et tema nägu oleks näha. Need on kõik faktid, praegu võib neid Youtube'ist vaadata. Aga meil ei ole küsimustele vastuseid, see kõik vajaks uurimist, ka inimestega seotud

Austatud peaminister! Laevahuku põhjuste uurimine on meie kõigi kohus ja me peame seda tegema, muu hulgas ka tulevaste põlvede nimel, sest tegemist võib olla massimõrvaga ja inimsusevastased kuriteod ei aegu mitte kunagi. Tõde võib olla valus, aga Eesti rahvas väärib seda.

Tänane arupärimine parvlaev Estonia vraki uurimise rahastamise kohta ja selle vastused on ühtepidi komöödia ja teistpidi tragöödia Eesti rahva jaoks. Need vastused, mis täna anti, ei ole peaministri vastuste väärilised. Peaminister on nagu ära unustanud selle, et tänavu septembris möödus 28 aastat Läänemere suurimast laevakatastroofist Estoniaga, mis nõudis 852 inimese elu. Ja enne, kui ma lähen detailidesse, tuleb kahetsusega märkida, et Kaja Kallase sõnul ei ole valitsus Estonia vraki uuringutele täiendavate vahendite eraldamist isegi mitte arutanud. Põhjus on tema sõnul see, et kuna kõik asjad lähevad kallimaks, peame me väga selgelt valima, mida me teeme ja mida me ei tee, ja kuna ministrid ei ole selle prioriteediga [valitsuskabinetti] tulnud, siis praegu me seda arutanud ei ole.

Seesama kinnimätsimine algas kõige suurejoonelisemana sellest hetkest peale, kui Estonia laev uppus. Te teate seda, et kui juhtub autoga avarii, on politsei kohal, algatab kriminaalasja, eriti kui seal on hukkunuid. Uuritakse ja puuritakse, tehakse asi selgeks. Aga siin läheb suur laev põhja ligi tuhande inimesega ja kriminaalasja ei algatata, ainult [tuvastatakse] mingisugune mõttetu koorma valesti kinnitamine. See on esimene näide selle kohta, et

Aga nüüd asja juurde. Kõigepealt, häbiväärne on kuulata, kuidas peaministri tiitlit kandev Kaja Kallas ei tea käesoleval hetkel rahanduse põhimõtteid.

Aga meie majandus, rahandus on läinud üle juba tekkepõhisele [süsteemile], mis on seotud põhimõtteliselt kõikide hangetega ja nii edasi. Nii et siin on selline prohmakas, et ma ei saa aru, kuidas saab selline inimene olla peaminister. Aga nüüd asja juurde. Valitsus ei ole tahtnud neid uuringuid teostada ja on igati venitanud. Kõigepealt, MKM‑i juhtkond kinnitas hilinemisega uurimisprojekti meeskonna moodustamise otsuse. See venis, mis tõi kaasa enam kui kolmekuuse hilinemise. Selle aasta kevadeks oli selge, et olemasolevate vahenditega planeeritud uuringuid ei ole võimalik teostada, raha jäi puudu. Tollane minister Taavi Aas viis taotluse Rahandusministeeriumisse, kuid

Keit Pentuse käest eraviisiliselt, miks ta ei ole seda teinud, ja ta vastus oli täpselt sama, mis Kaja Kallasel, et raha on kasutamata. Siin on veel teine prohmakas. Kuidas saab meil selline rahandusminister olla, kes ei tea, mismoodi valitsus rahaga opereerib, kas kassapõhiselt või tekkepõhiselt? Aga probleemid on suured ja ma ütlen, et see töö, mille Rene Arikas on ära teinud, on väga suur olnud. Ta on alustanud ka pääsenute, teiste laevahukuga otseselt seotud isikute intervjueerimist. Pooleli on parvlaev Estonia digitaalse kaksiku loomine ning laeva uppumise teise etapi mudeldamine[, et uurida], milline oli vahetu kokkupõrge merepõhjaga. Ja milleks on raha vaja? Kõik asjad on läinud kallimaks, nii nagu siin maailmas kõik. See raha on meil vaja leida. On vaja tuvastada täpne laeva uppumisteekond merepõhjas olevate rusude põhjal, leida üles Atlandi luku kõrva fragmendid ja Atlandi luku polt, mis visati täiesti vastutustundetult üle parda. [On vaja] luua laeva uppumise simulatsioon hetkest, mil purunesid visiirid, kinnitused, kuni hetkeni, kui laev puudutas merepõhja. Samuti on vaja teha laevaakende survetestimised ja vöörirambi ning visiiri keemilised ja mehaanilised testid.

Mina ütlen praegu väga selgelt välja: mina ei usu, et Ohutusjuurdluse Keskuse juht Rene Arikas valetab. Ta ei ole seda tüüpi inimene. Ta on olnud laevakapten ja ta teab täpselt, mida ta teeb, sest vastasel juhul oleks tema juhitud laevad olnud ammu merepõhjas. Aga ei ole. Põhjas on hoopis valitsuse tegevus, kes ei taha [laevahukku uurida] ja püüab kinni mätsida Estonia laevahukuga [seotud] sündmusi. Ei taheta tuua välja, kes on selle õnnetuse otsesed süüdlased. Ma jõuan tagasi täpselt sinnasamasse kohta, et ei ole isegi algatatud kriminaaluurimist selles asjas. on vastutustundetu ja häbematu käitumine kõigi hukkunute ja nende lähedaste suhtes. Kuna ma olen Estonia laevahuku uurimise toetusrühma

Rene Arikase Ohutusjuurdluse Keskusest ja palun sinna ka peaminister Kaja Kallase. Räägime suud puhtaks sellises olukorras, kus me ei piirdu mitte ühe ega kahe küsimusega ega saa häma ajada, vaid saame tõelised vastused kätte teie käest. Las siis kogu Eesti rahvas vaatab teid, teid, milline on teie suhtumine kogu sellesse Estonia uurimisse. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Mart Helme. Aitäh! Lugupeetud eesistuja! Proua Kallas! Ma alustan sellest, et Estonia hukk puudutab mind isiklikult väga sügavalt, algusest peale. Ma mäletan seda hommikut, kui ma üles tõusin ja raadiost kuulsin, et selline asi on juhtunud. Ma mõtlesin kohe terve hulga inimeste peale, keda ma teadsin, kes olid seal laevas. Ja ma tänan Jumalat, et ainult meie tollane vaesus säästis, et Moonika ei olnud seal laeva peal, sest selle laevaga sõitmine oleks tähendanud ühe lisaöömaja broneerimist ja koor, millega [koos] ta pidi minema, otsustas, et see on [liiga] suur kulutus, läheme järgmise laevaga. Tänu sellele on Moonika siin. Nii et see puudutab mind väga sügavalt.Ja mind solvab väga sügavalt see tahtmatus uurida ja lõpule jõuda selle uurimise tulemustega, et must et must valgel ja sajaprotsendilise kindlusega öelda: laev uppus sel põhjusel. Mind solvab Eesti Vabariigi kodanikuna, Eesti Vabariigi parlamendiliikmena see, et et me peame kerjama seda raha, et neid uurimisi läbi viia.See jutt, et raha ei ole ära kasutatud, on ju täielik nonsenss. raha on ära planeeritud juba teatud asjade peale, mida ei ole küll mingil põhjusel tänase päevani vähemalt osaliselt ellu viidud. See raha on juba planeeritud. Seda raha ei ole võimalik kasutada autoteki uurimiseks, asjade üles toomiseks, modelleerimiseks, ekspertiiside tegemiseks. Selleks on uut raha vaja.

kas te lubate meil seda teha, kas te lubate meil sinna minna, kas me tohime ikka midagi sealt üles tuua? No pagana pihta küll! See on suveräänne, sõltumatu, uhke Eesti Vabariik, kes nii käitub.Meie valitsus – tollane peaminister istub minu selja taga – võttis vastu väga selge otsuse: selle asjaga tuleb lõpule minna ja selles asjas tuleb selgus saada. Ja piisas sellest, et see valitsus lagunes, kui kõik mattus nagu Läänemere põhja kuskile mudalaviini alla. Mitte midagi enam. Takistused, venitamised, obstruktsioon, raha mitteandmine.Vahetevahel on mul selline tunne, et need kadunud hinged karjuvad appi seal, sest neid alandatakse. Eesti Vabariigi valitsus alandab neid inimesi, ei pea nende surma, nende surma asjaolusid uurimisvääriliseks. Kas häbi ei ole? Võiks ja peaks, aga ei ole. Näed, seal ta istub, ninapidi telefonis, ja teda ei huvita, mida see nõme Helme siin räägib. Ja teda ei huvita, et kadunud hinged karjuvad appi. Teda ei huvita. Nagunii me teeme nii, nagu meie tahame. Meile ei lähe korda mitte miski ja mitte keegi. See on ikka uskumatu! See on ikka uskumatu! Empaatiavõime, tõesti?! Andke kannatust! Mida lõpetuseks öelda? Lõpetuseks tuleb öelda seda, et kõik need jutud sellest, et see on kõik nii ammu toimunud ... Paluks natuke lisaaega. Jah, palun, kolm kõik need asjad on nii ammu toimunud ja pole enam võimalik [välja] selgitada. On küll võimalik [välja] selgitada. Eesti Vabariigi valitsus peaks tegema teabenõude Rootsi Vabariigi valitsusele. Me peaks nõudma välja need asjad, mida Rootsi tuukrid, kes esimestena laeva peale läksid, sealt kaasa võtsid, videosalvestised, kaptenisillalt [leitud] isiklikud asjad, [asjad,] mis leiti kajutitest, mida filmiti. Eesti Vabariik ei ole seda teinud. Ei julge. Näe, Svenssonid äkki pahandavad meie peale. Rikume liitlassuhteid viimati.See alandlikkus, see saamatus ja see hoolimatus on häbiplekk. Ma ei tea, millal ja kuidas ja kes selle häbipleki maha peseb. Aga ma ütlen teile, et 852 inimest, kes seal hukkusid, karjuvad appi. Ja need, kes väidetavalt pääsesid, aga jäljetult kadusid, karjuvad ka appi. Ja need, kes seal omaksed kaotasid, karjuvad ka appi. Ja kokku on neid tuhandeid.

kes toppisid oma kõrvad kinni, et mitte sireenide häält kuulda, ja sõitsid edasi. Meile ei lähe miski korda, sest meile ei ole miski püha. Aitäh!

29. septembril 2022. aastal. Arupärimine on Ühendkuningriigi vägede Eestist lahkumise kohta ja kannab numbrit 155. Arupärimisele vastab peaminister Kaja Kallas. Ma palun arupärijate esindaja Erki Savisaare Riigikogu kõnetooli, et seda arupärimist tutvustada. Palun!

Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Eesti peavoolumeedias on olnud juttu sellest, et veebruaris Eestisse toodud 700 Briti sõdurit viiakse detsembris tagasi Ühendkuningriiki. Kuid te olete sellessamas meedias rääkinud, et kokkulepe oli, et nad jäävad siia kuni Ukrainas peetava sõja lõpuni. Me kõik teame, et sõda Ukrainas ei ole lõppenud. Nii Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem kui ka kaitseminister Hanno Pevkur on öelnud, et Briti vägede Eestist lahkumine oli juba ammu teada ning see ei ole midagi ebatavalist. Ometi palusite te Eesti Vabariigi peaministrina peale uudise avalikustamist ERR-is telefonikõnet Ühendkuningriigi peaministriga. Hanno Pevkur on samuti väljendanud soovi, et Briti vägede siinolekut pikendataks. Sõnavõttudest paistab läbi vastuolu. Samuti on see toiming ehk siis Briti vägede lahkumine vastuolus Madridi tippkohtumisel tehtud kokkuleppega, mille kohaselt tugevdatakse Euroopa Liidu idatiiba. Ja sellest tulenevalt on meil arupärijatena viis küsimust, millele palume vastuseid. Kuna vahepeal on Ühendkuningriigis peaminister mitu korda vahetunud, siis ehk saate

Head arupärijad! Lugupeetud Riigikogu esimees! Vastan küsimustele. Küsimus nr 1: "Kas briti vägede lahkumine Eestist oli peaministril samuti juba ammu teada või tuli see talle üllatusena?" Kõigepealt tuleb sellest rääkida, et Briti väed on siin olnud alates 2017. aastast ja need Briti väed ei kavatse mitte kuhugi minna. Lihtsalt seoses teravnenud julgeolekuolukorraga tõi Ühendkuningriik 2022. aasta märtsis Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolse kokkuleppe alusel Eestisse ühe täiendava pataljonisuuruse lahingugrupi[, mis nüüd lahkub].

Eestil ei olnud Ühendkuningriigiga kokkulepet, et tegemist oleks alaliselt Eestisse jääva lahingugrupiga. Algusest peale oli selge, et tegemist on ajutisega. Algselt juunikuuni Eestis viibima pidanud teise lahingugrupi kohalolekut pikendati 2022. aasta mais selle aasta detsembrini ja siis oli teada, et teise lahingugrupi Eestis paiknemist ei pikendata, välja arvatud juhul, kui julgeolekuolukord Läänemere piirkonnas peaks vahepeal märgatavalt halvenema.

rääkinud toonase Suurbritannia peaministri Boris Johnsoniga ja [meie ühine] arusaamine oli, et see ajutine [kokkulepe] ei peaks lõppema siis, kui sõda [käib]. Aga tõsi ta on, et see oli meie ühine kahepoolne arusaamine, mis ei ole üheski dokumendis kirjas. Paralleelselt on Eesti ja Ühendkuningriik jätkanud tööd Ühendkuningriigi pikaajalise kohaloleku tugevdamise nimel ning Madridis kokkulepitud NATO tugevdatud heidutus‑ ja kaitsehoiaku elluviimiseks. Madridi tippkohtumisel teatas Ühendkuningriik, et määrab Eesti kaitseks Ühendkuningriigi brigaadi, mis hakkab alaliselt paiknema Ühendkuningriigis, käivitab Eestis brigaadikindrali juhitud eesmise juhtimispunkti, toetab Eestit diviisi väljaarendamisel, suurendab Eestis alaliselt paikneva eFP ehkEnhanced Forward Presencelahingugrupi tulejõudu ja võitlusvõimet, suurendab Eestis kaitseks mõeldud tugevdusõppuste sagedust ning mahtu ja nii edasi. Teine küsimus: "Kui briti vägede Eestist lahkumine oli peaministrile ammu teada, siis miks paluti kõnet briti peaministriga alles nüüd?" Algusest peale oli teada, et teise lahingugrupi paiknemine Eestis on ajutine. Küsimus oli selles, millal see ajutine lõpeb. Nagu ma ütlesin, üks kord seda juba pikendati. Info selle kohta, et Ühendkuningriik plaanib oma lisavägede kohalolekut mitte pikendada, jõudis minuni samal ajal, kui see jõudis meediasse. Olin seni teadlik, et poliitilisel tasandil ei olnud Ühendkuningriik seda lõplikku otsust teinud. Ka oktoobris toimunud Euroopa poliitilise kogukonna kohtumisel Ühendkuningriigi peaministriga vesteldes sain temalt teada, et küsimust Suurbritannias veel arutatakse ja seda ei ole veel ära otsustatud. Ühendkuningriigi kaalutluste meediasse lekkimisele järgnema pidanud telefonikõne eesmärk oli Ühendkuningriigi peaministriga rääkida, kuidas selline sõnum mõjub praeguses julgeolekuolukorras ja mida me saame teha, tagamaks, et see heidutushoiak ja kaitsehoiak meie regioonis on püsiv ja püsivalt tugev. 25. oktoobrist on Ühendkuningriigil uus peaminister Rishi Sunak, kellega loodan ka peatselt rääkida. "Mis on kahe peaministri omavahelise kõne eesmärk ning sisu?"

Eesti ja Suurbritannia jaoks. Ühendkuningriigi peaministri vahetuse tõttu ei jõudnud me seda ametlikku telefonikõne korraldada. Nagu ma ütlesin, kohtusime Prahas Euroopa poliitilise kogukonna

Neljas küsimus: "Kuidas mõjutab Briti valitsuse otsus 700 sõdurit Eestist ära viia brittide osalust Eesti ja Ühendkuningriigi vahel kokkulepitud diviisi?" Ühendkuningriigi teise lahingugrupi Eestisse toomine ei ole Eesti diviisi arendamisega otseselt seotud. Nad tõid selle siia lisaks märtsis, nagu ma ütlesin, ajutiselt. Eesti ja Ühendkuningriik on kokku leppinud, et Ühendkuningriik hakkab toetama loodavat Eesti diviisi, selle staabi käivitamist ja arendamist. Samuti hakkavad Eestisse suunatavad maavägede tugevdusüksused, sealhulgas Ühendkuningriigi omad, edaspidi kuuluma Eesti diviisi koosseisu. Viies küsimus: "Kuidas on briti vägede väljaviimine Eestist kooskõlas rahvusvaheliste julgeolekueesmärkidega?" Jällegi rõhutan: Briti väed on Eestis edasi. Suurbritannia on meie NATO raamriik. Jutt on täiendavalt siia tulnud sõduritest, kes olidki plaanitud siia tulema ajutiseks. Eesti on huvitatud teise lahingugrupi Eestis paiknemisest ka edaspidi. Seda olen mina ning on ka kaitseminister ja välisminister brittidele brittidele kohtumiste raames indikeerinud. Kõige olulisem meie kaitse seisukohalt on ellu viia Madridis kokkulepitud suuremad eesmärgid. Ja nagu ma ütlesin, Ühendkuningriik jätkab ka raamriigina. Suurbritannia võetud võetud kohustused Madridi tippkohtumisel on vastavuses NATO ja Suurbritannia julgeolekualaste eesmärkidega, mille fookuses on Balti ja Läänemere regiooni tugevdamine. Aitäh! Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jaanus Karilaid, palun! Aitäh juhatajale! Hea peaminister! Tõesti, Madridi tippkohtumisest on väga palju räägitud. 30. juunil tehti uhke pressiteade, kus räägiti väga kõlavatest kokkulepetest, kaudtulesüsteemidest, lubati brigaadi ja helikoptereid.

loodetakse ka ellu viia. Mis täpselt praeguseks on täidetud? Kõigepealt pannakse paika kogu plaan ja siis hakatakse seda plaani järjest täitma. See nõuab omavahelist arutelu, kokkuleppeid ja nii edasi, ja nii edasi,

räägitud suuri sõnu sellest, kuidas NATO tähelepanu keskmes on just nimelt Balti riigid ja üksuste siia toomine, varustuse eelpositsioneerimine ja nii edasi.

Meile ei jäänud midagi. Aga jumal tänatud, tuli 700 Briti sõdurit! See on ka suur asi. Aga siis ei rääkinud te poole sõnagagi sellest, et nad tulevad ajutiselt. Ei rääkinud kaitseminister Pevkur sellest poole sõnagagi, et nad viibivad siin ajutiselt. Avalikkusele korrutati kogu aeg, et nüüd nad saabusid ja siia nad jäävad ja me oleme endisest kaitstumad. Miks te valetasite?

Aga see ei puuduta mitte ainult meid, vaid kõiki NATO liikmesriike, keda on 30 – kes mida saab anda ja kuhu paigutada kõige selle kõrval, mida me anname Ukrainale Ukrainale NATO-liitlaste poolt. Nii et selle kõigega me tegeleme ja mul ei ole mingit põhjust kahelda meie NATO-liitlaste antud lubaduste täideviimises. Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea peaminister! See on selge, et lahingugrupi väljaviimine nõrgestab meie kaitsevõimet, ja ma usun, et sellega tuleb tegeleda. Sellega

lahinguvõimekuse hoidmiseks? Jaa, aitäh! Kõigepealt jällegi: ükski heategu ei jää karistamata. Ma veel kord rõhutan üle, et Suurbritannia väed jäävad Eestisse, nii nagu nad seni on olnud. Me Me suutsime läbi rääkida täiendavate sõdurite siiatuleku märtsis, kuid oli algusest peale selge, et nad on siin ajutiselt. Lihtsalt küsimus oli selles, kuidas me ajutist käsitleme ja kas ajutine saab lõppeda siis, kui sõda veel käib.

Ma lugesin paar päeva tagasi uudist, et meie põhjanaaber Soome saab Ameerika Ühendriikidelt ligemale poole miljardi euro ulatuses sõjalist abi. Ma küll ei ole 100% kindel, kas need on ka Soome makstavad hanked või on see puhas abi. Aga olgu sellega, ameeriklased igatahes Soomet väga suurel määral ja väga kiiresti sõjaliselt aitavad.Kui ma vaatan ka Ukraina sõja kontekstis, siis ma näen, et Ida-Euroopa riigid, kes annavad ära oma vana varustuse Ukrainale, saavad asemele uue varustuse NATO partnerriikidelt. Näiteks Sloveenia – kui ma ei eksi, siis oli see Sloveenia – andis ära oma Nõukogude tankid, aga asemele saab Leopardid sakslastelt.

Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Palun korrake üle, mis seal Madridis täpselt kokku sai lepitud. Mida see diviis tähendab? Kas see diviisi jagu väeüksusi

ja nad lendavad kokku siis, kui mingi hoiatus tuleb, või nad hakkavad füüsiliselt siin Eestis paiknema? Ja mis roll selles kõiges on nendel Briti vägedel? Aitäh, Mul ei ole kogu seda lahtikirjutust praegu kaasas, seetõttu ma mälu põhjal seda esitan. Me räägime diviisisuurustest üksustest iga Balti riigi kohta. See tähendab seda, et meile tuleb diviisi juhtimisstaap,

eelpaigutatud võimed. Ja siis on veel need väed, mis füüsiliselt ei asu siin Eestis, vaid asuvad näiteks Suurbritannias või mõne teise liitlase juures, aga on allokeeritud Eestile ehk nad harjutavad koos selle

seda selliselt korraldada on selles, et inimesi liigutada on tegelikult suhteliselt lihtne. Kui vaadata kas või seda, kui me teeme sõjalisi harjutusi, õppuseid, siis näeme, et isegi

kõik töötab ja toimib. Aga see [lähenemine] on väga uuenduslik NATO mõistes ja seetõttu nõuab ka sõjalisel tasemel plaani väga selget kokkupanemist. See nõuab liitlaste

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Kaja Kallas! Minu küsimus on ajendatud Mart Helme küsimusest ja on põhimõtteliselt jätkuküsimus. Mart Helme küsis selle kohta, et riigid annavad ära oma aegunud sõjatehnikat ja saavad vastu kaasaegset lääne tehnikat. Ja Mart küsis, kas meie ei oska küsida, ja teie vastasite selle peale, et meie saame vastu vahendeid. Nüüd mina tahaksin jätkuküsimusena teada seda: loetlege palun need vahendid, mida me saame. Ja teine täpsustav küsimus on see, et millal need loetletud vahendid siia saabuvad. Aitäh,

aidanud, ja seetõttu oleme ka üks esimesi, kes saab raha tagasi. Muide, ma unustasin seda öelda vastuseks Mart Helme küsimusele, kas Soome saab abi või on need hanked: need on hanked, mida Soome teeb, ja Ameerikast siis saab. Rahurahastust me saame tagasi raha ja enda [ära antud] varustuse asemele me ostame selle raha eest, mille me saame rahurahastust, uue varustuse.

vastanud. Mina tahaksin Riigikogu liikmena seda teada saada, sellepärast et see on oluline küsimus ka oma töö edasisel planeerimisel ja seisukoha võtmisel. Palun laske Kaja Kallasel vastata küsimusele, sest selline õigus

arupärimise toimumise ajal. Aitäh! Mina ei öelnud teile, et te peate kuidagi küsima tagaukse kaudu või mitte tagaukse kaudu. Mina ütlesin, et peaministril on võimalus teid praegu kuulda ja kui ta soovib, saab ta teile vastata täiendavalt. See oli minu mõte. Ja nüüd ma avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Mart Helme, palun!

Me tuleme tänastele arupärimistele vastamise alguse juurde. See puudutas LNG-terminali ja kogu seda gaasijuttu.

udutamine, kõige segamini ajamine ja mingites tulevikuunelmates ja soovunelmates elamine. Lugupeetud Reformierakond! Te olete kokku 19 aastat võimul olnud ja meil ei ole soomusvõimekust, meil ei ole rannatõrjet, rannakaitsevahendeid. Tõmbasite isegi medikopterite plaanile kriipsu peale. Isegi nii banaan on see asi, et kui vaatame meist väiksemaid riike, kopterite puudust seal keegi ei kurda. On sõjaväel kopterid, on politseil kopterid, on meditsiiniteenistusel kopterid. Aga meie, Eesti edulugu ei ole 30 aasta jooksul nii kaugele jõudnud, et meil võiks olla medikopterid, vaatamata sellele, et meil on hulgaliselt saari, mis vajaksid seda. Rääkimata sellest, et need peaksid olema talvelennuvõimekusega. Jällegi, ma tänan minu selja taga istuvat endist peaministrit. Meie valitsus võttis vastu selge otsuse: medikopterid peavad tulema. Aga niipea, kui tuli Reformierakond, tõmmati sellele paks kriips peale. Sendisaagijate valitsus tuli ja tõmbas kõigele kriipsu peale, ka maanteede ehitamisele, mis julgeolekuliselt ja strateegiliselt on ülioluline. Ei, neljarealisi teid ei ole meil vaja, Saaremaa püsiühendust ei ole meil vaja, mitte midagi ei ole meil vaja! Meil ei ole õhutõrjet. Missugust võitlust me pidasime, kui me olime valitsuses, et see raha leida ja kogu selle projektiga hakata praktiliselt esimestest sammudest alates pihta! Ei ole tarvis, ei ole tarvis! Ja nüüd tehakse midagi täiesti mõistetamatut. Me põhimõtteliselt oleme läinud hankesse, et saada endale rannakaitse, aga vale asja võtame. Meil ei ole tarvis tulistada siit pankrannikult kuskile Soome järvistusse. Meil ei ole vaja niisuguseid vahendeid. Meil on vaja mobiilseid lähimaa rannakaitse vahendeid ja palju, sest Ukraina sõjas me näeme, kuidas iga päev hävitatakse lahingutegevuses olemasolevaid vahendeid. Iga päev hävitatakse! Mis te mõtlete, et meil on mingi arvutimäng siin, et [see] annihileerub korraks ära, aga siis me võtame asemele kuskilt mingisugusest reservist või mingisugustest plusspunktidest? No ei ole niimoodi! Palju on vaja, mitte paari komplekti. Õhutõrjega on sama lugu. Meil ei ole vaja kaugmaa õhutõrjet, me ei hakka Moskva kohalt rakette alla tulistama. Meil on vaja keskmaa õhutõrjet.

liberaalide mõttemaailm on jõudnud sinnamaale, et ega eesti keelt oskama väga ei peagi, välja arvatud see, et teeme eestikeelsed koolid segakeelseteks koolideks ja hävitame kvaliteetse eestikeelse hariduse lõplikult.Paluks lisaaega. Seda on meil vaja. Mäletame, kui siin oli üks reformierakondlane, kaitseminister, kes tahtis ära hävitada ajateenistust. Meie napi inimressursi juures ei ole sellele alternatiivi, aga näe, ei ole tarvis, kaotame ära. Sõjaväeluure omal ajal pandi [kinni], tehti pikk paus. Nüüd on seda hakatud tasapisi taastama, tõsi küll, rohkem mingisuguse monitooriva propagandaorganisatsioonina kui tegeliku sõjaväeluurena. Aga no olgu, vähemalt midagigi on. On midagi, mille baasil midagi üles ehitada.Nii et te olete, kallid reformierakondlased, hävitustööd teinud 17 aastat äärmise põhjalikkuse ja usinusega. Ja noh, ega siis ei ole midagi ka imestada, et meie liitlased suhtuvad meisse niimoodi, et meist võib üle trampida tanksaabastega. Kui me tahame mingit pataljoni ekspeditsioonipataljonina korraks siia tuua ja lasta [neil] meie soodes‑metsades natuke aega mütata, et nad saaksid teistsuguse lahingu- ja väljaõppekogemuse kui enda kodumaal, siis seda me teeme. Aga kui me ei taha, et see siin pikemalt püsiks, siis me viime ta ära. Ja kui me tahame siit üldse kõik ära viia, siis me viime ära.Ja mis on vahendid? Mis te hakkate rahapakkidega Putinil pead lõhki lööma või? Rahapakkidega ei lööda kellelgi pead lõhki. Relvadega lüüakse pea lõhki, me näeme seda praegu ka Ukrainas. Relvadega lüüakse pead lõhki. Aga meil ei ole relvi, te ju jagasite kõik ära, ja asemele saame ma ei tea millal. Te ei vastanud küsimusele. Millal?! Millal?! Me elame ikka veel mingisuguses, ma ei oska öelda, rahulikus olukorras, kus me võime arengukavadest rääkida. Vaat kümne aasta pärast, siis meil on jälle ma ei tea mida. Täpselt nii nagu selle LNG-ga. Kevadel lubasite meile sügiseks, tuli sügis, lehed langesid – ja ka valedelt langesid katted ära. Ei ole! Ei ole ja tegelikult ka ei tule. Täpselt samasugune on ka kogu see teie julgeolekujutt. Ei ole ja ei tule, sest mingil põhjusel te tegelikult midagi ei tee.Te joonistate ainult mingeid miraaže silmapiirile. Aga miraažidega, teame, surrakse nälga ja janusse. Ainus võimalus on saata teid jalga puhkama, et te jumala eest vähemalt 15 aastat enam võimule ei saaks, sest siis hakkavad asjad Eestis juhtuma. Liikuma ja juhtuma. Aitäh!

aga sotsiaaldemokraadid on nüüd Keskerakonnaga seal koalitsioonis ja nemad on selle ära unustanud. Praegu on meil selline valitsus, kus meil on sotsiaaldemokraadid, Kõik nad on seda meelt, et koduomanik ei peaks enam aastal 2022 või aastal 2023 ilma rahata tänavaid puhtaks lükkama,

mitte midagi ei ole muutunud. Kevadel oli see suur teema, kõik arvasid, isegi ajakirjandus arvas, et see ei ole enam okei. Nüüd on just see aeg. Ma soovitan kõikidele erakondadele, et kirjutage see palun enda valimisprogrammidesse

Suudab! Ma arvan, et see on hea mõte. Seega, head sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja loomulikult Isamaa saadikud, teeme ära! Aitäh, Tarmo! Mulle tundus, et see oli muidugi vaba mikrofoni teema, mitte arupärimise sõnavõtt, aga las ta olla. Henn Põlluaas, palun! Austatud eesistuja! Austatud peaminister! Ka mina natuke imestasin seda eelmist, hea kolleegi Kruusimäe sõnavõttu. Mulle tundus, et ta oli lootusetult sassi ajanud, kas teema on "Eesti kaitsevõimest" või on vaba mikrofon.Aga teine asi, mida ma imestan, on see, et siin saalis ei ole mitte ühtegi Keskerakonna saadikut, kes

teema on riigikaitse ja meie julgeolek, siis võtan endale vaba voli rääkida mitte täpselt sellestsamast Inglise üksusest, sellest 700 mehest, vaid hoopistükkis natukene laiemalt.

eriti veel praeguse kriisi taustal? Need märgid sellest, et olukord läheb hulluks ja väga hulluks, olid juba varemgi õhus, aga sellele vaatamata tõrjuti meie arengukavadest ja igalt poolt [mujalt võimete arendused. Ja põhjendus oli ju nii Reformierakonna kaitseministri kui ka meie peaministri poolt, keda lausa sõjaprintsessiks on kutsutud, et nemad toetuvad professionaalide arvamusele. Aga nagu aeg näitab ja kogemus näitab, need professionaalid on olnud allpool igasugust arvestust. Nad oleks pidanud kohe oma koha pealt ära ajama, vahetama tõeliste professionaalide Aga selleks ei olnud visiooni, selleks ei olnud mitte mingisugust tahtmist ega soovi. Muidugi, lükkame kõik asjad kuskile jumal teab kuhu tulevikku, lootes ma ei tea millist muinasjuttu. Kunagi oli üks seriaal, mille nimi oli "Homsed uudised". Selle taustal, mis ma siin rääkisin, tuli mul mõte, et äkki püüaks seda kuidagi kehtestada või kehastada siinsamas Riigikogu saalis, sest meie sõjaprintsess, meie valitsejanna, nagu me oleme kuulnud, soojendab põues marssalikepikest ja ihaldab NATO peasekretäri kõrget ametikohta. Vähemalt sellised jutud käivad igal pool ajakirjanduses ja püütakse sellist fooni luua. meie ajakirjandus, uudishimulik nagu ikka, pöördus ka minu poole, et mida siis mina ja EKRE fraktsioon arvame sellest, kui NATO peasekretäriks saaks Kaja Kallas.

Aga see selleks, seda me näeme homme. Ent täna on mul võimalus veel enne, kui lehed trükki lähevad, see teile, head inimesed, ette lugeda. Loomulikult oleks suurepärane uudis, kui NATO peasekretär tuleks Eestist või siis vähemalt Ida-Euroopast, sest sellist pretsedenti ei ole varem olnud. Praeguses geopoliitilises vastasseisus Venemaaga omaks ... Palun lisaaega! Kolm minutit lisaaega, palun! omaks meie regioonist pärit kandidaat ilmselt juba ajaloolist tausta arvestades paremat arusaamist ja adekvaatsemat olukorra hinnangut kui teiste regioonide esindajad. Kas aga just Kaja Kallas oleks kõikidest kandidaatidest parim ja õige valik, on küsitav.Esiteks puuduvad tal teadmised militaarvaldkonnast ning ta ei ole suutnud Riigikogus esinedes jätta asjatundlikku muljet riigikaitseteemadel. Lisaks on ta tihti eksinud elementaarsetes küsimustes, aru saamata, mis vahe on näiteks keskmaa õhutõrjel ja tankitõrjel. Rääkides riigikaitsest ja keskmaa õhutõrjest, siis just tema valitsemisajal on pikki aastaid tõrjutud nii selle kui ka mitme teise üliolulise kaitselünga likvideerimist ja lükatud vastavate süsteemide hankimist määramatusse tulevikku.Alles eelmisel aastal tuli Reformierakonna valitsus Kaja Kallase juhtimisel välja ettepanekuga vähendada planeeritud kaitsekulutuste tõusu, kuigi kõik märgid näitasid, et tegutseda tuleb kiiresti ja hoopiski vastupidises suunas. Vaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna asjatundlik, põhjendatud ja järjepidev surve, mida on kahjuks naeruvääristatud, ja Ukraina sõja reaalsus on sellesse teatud muutusi toonud. Tuleb aga meeles pidada, et kohesel reageerimisel oleks keskmaa õhutõrje, rannakaitsesüsteemid ja paljud muud vajalikud võimed meil praegu juba olemas ning meie kaitsevõime oluliselt parem.See näitab Kaja Kallase visiooni ja analüüsivõime puudumist ning soovimatust arvestada asjatundlike soovitustega. Kõik need asjad on aga äärmiselt olulised NATO peasekretäri kohta täitva inimese Peasekretär peab suutma eri pooli ja erinevate rõhuasetustega riike ühe laua taha tuua ning [oskama] kokkulepetele ja konsensusele jõuda.Olukorras, kus Kaja Kallas on Eesti ühiskonnas algatanud ja välja kuulutanud terava vastuseisu ja leppimatusecircakolmandiku meie rahva suhtes, kes seisavad EKRE selja taga, on väga ebatõenäoline, et ta oleks lähtudes enda ideoloogilistest eelistustest võimeline suhtuma erapooletult ja kallutamatult kõikidesse meie NATO-liitlastesse. NATO peasekretäri äärmiselt vastutusrikkal ametikohal ei piisa vaid kõlavate deklaratsioonide esitamisest. Tal peab olema nii teadmisi, visiooni, sihikindlust kui ka tõelist kaalu kõikide NATO-liitlaste pealinnades ja sõjaväejuhtide silmis.Neil ja paljudel teistel põhjustel ei pea Konservatiivne Rahvaerakond Kaja Kallase kandidatuuri ja isikut NATO peasekretäri kohale sobivaks. Ma arvan, et neid põhjendusi võiks veel rohkemgi tuua, aga see on täiesti piisav. Kahjuks me oleme siin saalis näinud ainult täielikku ebakompetentsust militaar- ja riigikaitseküsimustes. Aga kui inimene ei suuda vastavat taset omandada enda riigi suhtes ja peaministri positsioonil, siis on täiesti lootusetu, et midagi sellist võiks ka märksa laiemal areenil ja NATO-s toimuda. Aitäh! Jah, nagu kodu‑ ja töökord näeb ette, saab ka veel arupärimise adressaat sõnavõtuga esineda, aga seda soovi ei ole. Lõpetan selle päevakorrapunkti

Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased! Inimesed, noored vaimult ja hingelt! Noored inimesed küsivad mu käest, kas kas midagi on Eesti tubakapoliitikas muutumas. Me loeme siin sellist pseudoteadust, kus sihukesed nurgaarstid ja kõik sellised kirjutavad kõikvõimalikke imelikke lugusid. Olukord on jah selline, et meie, hea hulk Riigikogu liikmeid, kelle jaoks on suureks mureks passiivne suitsetamine ja see, et Eesti on jätkuvalt tubakasurmade poolest Euroopas kolmandal kohal,

Sotsiaalministeerium on teinud väga head tööd. Nende jaoks oli eesmärk ainult üks: see, et alternatiivsed tubakatooted ei kahjustaks tavasigarettide positsiooni Eestis. nende [e-sigarettide] kättesaadavust piirata. Kõigepealt riigisisene kaugmüügi keeld. Kõik, läinud! Eesti e‑poed panid ennast kinni. Teiseks, maitsed, kõik maitsed keelatud. Noh, ja mida see tähendab? See tähendabki seda, et neid ei ole võimalik Eestis kätte saada. Legaalsed poed veel mingil määral vegeteerivad, aga eks nad panevad ka uksed kinni. On tekitatud kunstlikult nõudlus. Mida ütleb turumajanduse nähtamatu käsi? Kui on nõudlus, aga pakkumist ei ole, siis küll see pakkumine ka tuleb.

ettevõtluse edendajad, kuigi nad ei maksa ju mingeid makse. Aga nende vastutusele võtmine ei ole ka eriti [oluline]. Ma ei usu, et näiteks e‑sigareti

Ja see on tegelikult päris probleem. Aga vaatame, millega me nüüd ravime. Ma ei tea, mida nad ravivad, millega nad [ravivad] ja [millised on] meetodid. Aga üks on selge: see institutsioon, näiteks Rahandusministeerium, kust tuli välja mõte, et keelame maitsed ära,

Sotsiaalministeerium võiks tegeleda mingi muu asjaga kui sellega. Nad väitsid meile, et Eestis müüdi eelmisel aastal 201 miljonit ühekordset e‑sigaretti. Kujutate

mida näiteks Inglise kuninglikus akadeemias on tehtud üle 600, vaid nad leiavad kuskilt mingid muud asjad ja siis arvavad. Asi ongi selles, et salaturu ümarlaual, kus me ka rääkisime, jäigi mulje, et ühel pool on inimesed, kes teavad, mis on sõltuvus, ja teisel pool on inimesed, kes üritavad aimata, mis asi on sõltuvus. Ja nii me räägimegi teineteisest mööda. Aga teie, kes te praegu veibite: on aeg selg sirgu ajada, sellepärast et